pravo. Odgovor na repliku

Hvala.

U pripremi za raspravu o ovom prijedlogu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije covid-19 u Hrvatskoj. Predlagatelji su 17 zastupnica i zastupnika u HS. Rasprava je zaključena. Čl. 6. Zakona o Istražnim povjerenstvima Vlada je dostavila mišljenje. Prije nego što dam riječ predstavnicima predlagatelja za dodatno obrazloženje, imamo jedan zahtjev za stankom, zastupnik Bulj. Izvolite. Hvala lipa. Tražim stanku u ime kluba Mosta 10 minuta da još jednom pojasnim o čemu se radi, zbog čega povjerenstvo. U prošlom mandatu zajedno smo svi potpisnici doslovno isti osim DP-a koji ovaj put nije potpisao prijedlog o istražnom povjerenstvu za vrijeme Covida i tih suludih mjera i Vlade. Mi smo sakupili sad nas 17 zastupnika i poslali smo u proceduru i dobili smo i mišljenje Vlade. Mišljenje Vlade na ovaj prijedlog koji imamo je da ne podržava ovaj naš prijedlog o Covid povjerenstvu, s tim da u toj Vladi sjede ministri DP-a i ljudi koji su bili protiv Beroša, protiv ministra unutrašnjih poslova Božinovića koji je također bio u stožeru i ostalih stožeraša, danas podržaju mišljenje Andreja Plenkovića, Božinovića i Beroša koji bi minimalno bi da je kulturan tribao doć ovdje da odgovori na brojna pitanja po pitanju covid mjera i covid učinaka poglavito po pitanju cijepljenja, po pitanju mlaćenja love za cjepivo, po pitanju suludih mjera koje nisu bile jednake za sve. Ja mogu kazati u svoje ime da sam jedini gradonačelnik i načelnik u Hrvatskoj, ne znam šire, koji nije poštivao vaše covid mjere. Vi koji ste minjali zakone i sad ja imam pola milijuna kuna kazni od inspektorata, a vi niste poštivali zakone jer sam želio bit gradonačelnik i cijepljenih i necijepljenih jer sam bio svjestan da je to fašističke metode utjecaja na ljudi ukidanje njihovih sloboda i u tom trenutku naravno da je bila moja odluka, ili dati ostavku ili ostati gradonačelnik i ne poštivati te mjere jer sam bio gradonačelnik slobodnoga grada Sinja

U redu. Imamo povredu Poslovnika, zastupnik Peternel. **Peternel, Igor (DP)** Dakle, kolega Bulj mi ništa ne podržajemo, možemo podržavati ili ne podržavati ali ne podržavamo sasvim sigurno ovaj stožer. To smo govorili 4 ili 5 godina, tko do sad to nije čuo valjda nikad ni neće. O njemu imamo svoj stav, imamo svoj politički stav i o ovom povjerenstvu, ja ću ga iznijeti i nemojte obmanjivati. Ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. Izričem vam opomenu, samo da provjerim koju. Prvu. Povreda Poslovnika zastupnik Grmoja. Povrijeđen je članak 238. Kolega Peternel vi obmanjujete javnost. Dakle, mi smo dobili mišljenje Vlade koje je istovjetno mišljenju Vlade, dakle iz prošlog mandata što znači da vi koji sudjelujete u ovoj Vladi podržavate taj stav gdje se odbacuje zahtjev za Istražnim povjerenstvom. Osim toga, vi ste glasali za sve te ministre koji su bili članovi Stožera da ponovno postanu ministri i Beroša i Božinovića i Andreja Plenkovića koji je rukovodio cijelom tom krizom. I vama izričem prvu opomenu jer je ovo bila replika. Zastupnik Mažar, povreda Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Članak 238. Kolega Grmoja pa upravo vi ste sada dokazali svi vi ovdje da obmanjujete javnost iz kojega razloga? Niste došli ni do točke da obrazložite, dakle vaš prijedlog kao predlagatelja. Napali ste kolegu Peternela da li podržava Stožer, ne podržava, da li su u vladajućoj većini ili nisu. Dakle, ova točka je vama samo radi politiziranja. Nikakva briga o zdravlju, nikakva briga o građanima, nikakva briga o zdravstvu. I drago mi je da ste se raskrinkali odmah na početku. **Glasovac, Sabina (SDP)** I vama izričem prvu opomenu zbog istog razloga kao i prethodna tri zastupnika, dva pardon. Povreda Poslovnika zastupnik Pavliček. Članak 238. Kolega Mažar ja ne znam od kad ste vi postali glavni odvjetnik Domovinskog pokreta? Tako je bilo i prošli tjedan, tako sada i ovaj tjedan. Niti vas tko spominje, niti vas tko dira a vi uskačete čim se spomene Domovinski pokret. čime su oni vas zadužili toliko da vi morate braniti Domovinski pokret više nego da oni sami sebe brane. Imaju oni svoja usta, oni će se braniti, ne brinite se vi za njih. **Glasovac, Sabina (SDP)** I vi imate prvu opomenu zbog toga što je ovo bila replika, ne povreda Poslovnika. Imamo još jedan zahtjev za stankom zastupnik Pavliček, izvolite obrazložite zahtjev. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista, Stranke pravo i pravda, nezavisnog Josipa Jurčevića kako bi još jedanput podsjetili hrvatsku javnost kako se živjelo u doba stožerokracije, u doba kada se hrvatskim građanima uzimala sloboda Ustavom zagarantirana, diralo se u pravo sloboda, kada je stožer gdje je od 24 člana sjedilo samo 2 liječnika, a 2 su naknadno imenovana donio preko 400 različitih odluka često restriktivnih. I sve odluke su gotovo bile politički motivirane, a ne opravdane epidemiološki. Jer upravo oni čelni ljudi tog stožera se nisu držali vlastitih odluka koje su donosili. Grlili su se na gradilištu Pelješkog mosta, ministar Beroš je kod urara bio bez maske na licu, ministar Božinović je bio u Spaladium areni okružen svojim najbližim suradnicima svega 20 cm, a ne 2 metra udaljen kako je propisano pravilima bez maske na licu. Naručili ste 19 milijuna doza cjepiva. Od toga ste 60, 70% bacili. Bačeno je u vjetar nekoliko desetaka milijuna eura, ne vaših gospodo, nego hrvatskih građana. To je novac hrvatskih građana. Hoće li itko odgovarati za suludo utrošen novac. Hoće li itko odgovarati za laganje hrvatske javnosti da onaj koji se ne cijepi ne može oboljeti, a onda kasnije da on ne može prenositi virus, a upravo su oni jer su imali covid potvrde ulazili u staračke domove, u bolnice i dalje prenosili virus. Hoće li itko odgovarati da mi koji smo bili necijepljeni bili građani trećeg reda. Gdje je sada gospodin Bartulica koji je prvi tražio istražno povjerenstvo? Voza se sa svojim Ferrarijem u Bruxellesu, zaboli njega za istražno povjerenstvo i za ono što je pričao do prije nekoliko dana. Trebao je danas biti tu i govoriti ono što je govorio do prije mjesec dana. Stanka vam je odobrena. Želite li fizičku? Ne. O.k. Zahtjev za stankom zastupnica Baradić, izvolite. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice tražim stanku od 10 minuta kako bi još jednom podsjetili da je pred nama jedan prijedlog koji je potpuno besmislen i promašen, a to je dokazalo i svega 9 glasova za ovaj prijedlog u prošlom sazivu Hrvatskog sabora. Evo prošlo je više od tri godine od pojave pandemije covida-19 i ovo osnivanje istražnog povjerenstva. Nakon tolikog vremena nema nikakvog smisla. Svi mi koji ovdje sjedimo svjesni smo kako je to bila jedna izvanredna i nepredvidiva situacija u svijetu. Dakle, najveća pandemija u posljednjih 100 godina na koju nitko u potpunosti nije mogao biti pripremljen. Epidemija se brzo širila, Vlada je osnovala Nacionalni stožer Civilne zaštite čiju je zakonitost rada ustvrdio i Ustavni sud 14.9.2020. godine. Dakle, Stožer je bio zakonit donositi ovlasti i mjere iz članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Tako da sve što je donešeno, donešeno je u skladu sa zakonom, a ovi naši dežurni teoretičari zavjere će se još jednom uvjeriti o tome što zastupnici misle o ovom njihovom prijedlogu, a isto tako smo se uvjerili što o tome misle i hrvatski građani na ovim zadnjim i predzadnjim izborima. **Glasovac, Sabina (SDP)** Stanka vam je odobrena. Fizička ili možemo nastaviti dalje? U redu. Onda ćemo krenuti s dodatnim obrazloženjem predlagatelja prijedloga. U ime predlagatelja minutažu, odnosno predviđeno vrijeme će podijeliti zastupnik Grmoja i zastupnik Raspudić. Izvolite. Kolega Mažar i zastupnici iz redova vladajuće većine, dakle zastupnici DP-a i HDZ-a koji ste i čija je Vlada odbila ovaj prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva dokaz da mi ovo ne upućujemo kako bismo testirali snagu vaše ljubavi i vaše koalicije je činjenica da mi ovaj prijedlog ponavljamo. Ovaj prijedlog je upućen i u prošlom mandatu i vi ste ga odbili na isti način. Vlada je dala isto mišljenje i u prošlom mandatu kada je bila sastavljena samo od, dakle zastupnika HDZ-a i nacionalnih manjina i pokojeg žetončića i ovaj put kada Vladu čine HDZ, nacionalne manjine i Domovinski pokret. Mišljenje je isto. Dakle, mi ovu odluku ne upućujemo iz tog razloga, nego jer smatramo da 3.g. života naših građana, 3.g. produciranog straha svakodnevnih pressica stožera u kojima ste širili strah da biste onda taj strah iskoristili za svoju, za svoj politički profit na izborima, al ne samo za politički profit nego i za opipljivi profit. To su pokazali ovi vaši HDZ-ovci na nižim razinama gdje je jedan mladac čak i Lamborginija kupio od lažnih testova je itekako dakle ne samo opipljiv nego vidljiv. A vidimo što se događa sad i na nivou EU gdje se šefica Europske komisije istražuje zbog SMS-ova sa ključnim ljudima Pfizera. To su stvari koje se ne ispitivaju samo ovdje nego se ispitivaju u svim parlamentima svijeta, ispituju se pred američkim kongresom gdje imamo priznanje samog Faucija da mjere kao što su distanca od 2 metra i maska za djecu nisu imale nikakve, nikakvo znanstveno uporište. Mi želimo odgovore na sva ova pitanja i ja mislim da to hrvatski narod i hrvatski građani zaslužuju. Mi imamo ogroman problem sa mentalnim zdravljem naše djece, vi ste donijeli tu odluku, ova Vlada, da se prelazi na online nastavu i je li bilo potrebe za tim? Koliko je korona virus opasan za djecu? U određenim trenucima počeli ste zagovarati cijepljenje čak i djece, ali smo tada hvala Bogu ustali i ja evo ovom prigodom želim zahvaliti 400 tisuća građana koji su potpisali naš referendum o covid potvrdama, zahvaljujem svim zastupnicima u prošlom sazivu i svim javnim osobama koje su podržale taj referendum i vi se sada pozivate na ono što je rekao Ustavni sud o važim mjerama i važem stožeru. Pa taj isti Ustavni sud kolegice je rekao da naš referendum nije ustavan jer građani nisu znali što potpisuju. Kakvo je to ustavnopravno obrazloženje? što su ustavni suci ulazili u glave hrvatskih građana i znali su iz kojeg motiva i iz kojeg razloga potpisuju i jesu li shvatili pitanje, je li to zadatak Ustavnog suda? I kada pričate o tome kakva je volja građana, da ćete vi sada ponovno kao što ste i u prošlom mandatu dali svoj stav o ovom našem zahtjevu, da ćete ga sada ponovno dati ovdje svojim rukama. Kojim rukama? Rukama Igora Peternela, rukama zastupnika DP-a koji su podržavali taj referendum. Ako mislite da hrvatski građani podržavaju vaš stav zašto niste dopustili referendum, zašto ste ga preko Ustavnog suda rušili tada u tom trenutku? Znate li što je vama pomoglo? To da ljudi brzo zaboravljaju, ali ima onih koji nisu zaboravili, ima onih koje ova tema još uvijek boli, ima onih koji žele istinu i mi ćemo se za te hrvatske građane nastaviti boriti ovdje. Mi smo u te 3.g. dakle vi ste tu odluku o uvođenju mjera stožera donijeli 17. ožujka 2020., a to je trajalo sve do 11. svibnja 2023.g. i mi smo u tom razdoblju svjedočili jednom neviđenom ograničavanju ljudskih prava i sloboda u modernoj povijesti, svi se sjećamo toga. Svi se sjećamo da smo na sjednice sabora dakle da smo imali punktove između županija, pa nas je policija zaustavljala, morali bismo pokazati saborsku iskaznicu da možemo doći na zasjedanje sabora. Jesu li to bile logične mjere? Svi se toga sjećamo, a kako je bilo našim građanima, koliko je zbog toga trpilo gospodarstvo, koliko je ljudi bilo nepregledano, koliko je se karcinoma razvilo i koliko je naših građana nastradalo nastradalo zbog toga, zbog odgođenih liječničkih prijedloga. Što je s mentalnim zdravljem, imamo, svjedočimo svako malo nekakvom incidentu ili obiteljskom nasilju ili nečem, nečem puno gorem. tko će za to odgovarati? A što je sa ukupnim troškovima dakle koji su i novcima koji su potrošeni? Samo za nabavu one opreme koju ste nabavljali mimo javne nabave dakle 94 milijuna eura, pa jel vi čujete koje su to cifre i kakvi su su to novci u pitanju? Za cjepivo 230 milijuna eura, 180 milijuna eura je bačeno jer je nabavljeno 11 doza cjepiva na teritoriju cijele EU po svakom stanovniku, namjeravali ste cijepiti sve što hoda iako je bilo jasno da taj virus nije opasan za mlađe ljude nego za imuno kompromitirane i kakvi su podaci nakon tog vašeg cijepljenja? Zašto se ne piše i ne govori o ogromnom višku smrtnosti nakon što ste skoro cijepili sve najosjetljiviji. Taj višak smrtnosti je puno veći nego u onim smrtonosnim valovima kad nije bilo cjepiva, to vam ne govorim ja, to vam govore ne znam Nenad Bakić npr. ili Lauc. Višak smrtnosti u 2021. i 2022. je neusporedivo veći nego u 2023.g.. Zašto? Zašto? To su odgovori koje mi želimo i koje želi hrvatska, hrvatska javnost. I koji je vaš odgovor, sve se radilo u najboljoj vjeri, sve smo odradili, ja mislim da je rekao ministar Beroš za ocjenu odličan. Je li stvarno sve odrađeno za ocjenu odličan? Hoće li ova istraga protiv Ursule možda doći i do Hrvatske? Hoće li ta istraga doći i do Hrvatske i kako se ovdje nabavljalo cjepivo i medicinska oprema, znači gdje se nabavljalo mimo postupaka javne nabave? Razumljivo je da je u onim prvim mjesecima dok je svega nedostajalo da je to bilo izuzeto od postupaka javne nabave, al kasnije kada je, kada se praktički tržište normaliziralo, zašto ste i dalje zadržali takve odluke. Znamo zašto, da bi se moglo krasti. Ja neću apelirati ovdje na one koji su glasove dobili obilazeći Hrvatsku, organizirajući tribine, sjetimo se doktora Biloglava i ostalih iz DP-a, sjetimo se Bartulice, dakle koji su zagovarali istražno povjerenstvo. Ja na vaš savjest više ne apeliram jer ste pokazali da ste odustali od svega onog što ste zagovarali i mi ovo ne radimo zbog vas, mi ovo radimo zbog hrvatskih građana, ovo radimo jer smo ovo radili u prošlom mandatu, ovo radimo jer smo bili na ulicama hrvatskih gradova, na trgovima hrvatskih gradova u zimu i prikupljali potpise. Unatoč cjelokupnoj medijskoj mašineriji koju je premijer Plenković, sjetite se postrojio i pozvao na odgovornost kako će pisati i kako će se ponašati. Nas nisu mogli pozvati na odgovornost jer mi smo odgovorni jedini hrvatskim građanima, odgovorni smo istini i odgovorni smo pravednosti kao što je naš Miro Bulj pokazao kao jedini gradonačelnik u Hrvatskoj kada je odbio uvesti covid potvrde i Sinj je bio jedini slobodan grad u Hrvatskoj, bez covid potvrda. I tu se već vidjelo tko je fake oko ove priče, jer Penava je uveo covid potvrde u Vukovaru i ostali koji su kao bili protiv, protiv covid potvrda i zbog toga Miro ima pola milijuna kuna kazni ali nismo se ni tada pokolebali, nećemo ni sada. Tražimo dakle da se istraže sve ove institucije, tražimo da se istraži djelovanje i Vlade i stožera i svih uključenih u ovu krizu jer ova vaša samoocjena i samovrednovanje gdje Beroš kaže da je rad stožera za obranu od pandemije dakle za ocjenu odličan, to ne prihvaćamo. Vi ste proglasili kraj pandemije kada je vama odgovaralo ići na izbore. Napadate Milanovića da se upleo u sada u zadnju kampanju da treba reagirati Ustavni sud. Neka reagira, a je li trebao reagirati kad ste vi koristili stožer u političke svrhe i ovu najveću krizu kako je nazivate od Domovinskog rata, kada su vam svi ključni ljudi stožera bili, bili na listama kada ste proglasili pobjedu nad pandemijom i otišli na izbore. Što s tim? Kada ste govorili cijepi se misli na druge, a sad imamo dokaz da cjepivo nije testirano na širenje virusa, imamo priznanje da nije, da nije testirano. I covid potvrde su upravo služile da virus ulazi tamo gdje nije nikako smio ući u bolnice i staračke domove. I to je vama za ocjenu odličan. Za nas i za veliku većinu hrvatskih građana koji su potpisali onaj naš referendum kojeg ste pokrali preko Ustavnog suda i kojeg niste dopustili to nije za ocjenu odličan i mi tražimo istragu. Dakle cjelokupnog vašeg djelovanja očekujem da i zastupnici lijeve opozicije, neki su dali potpise inače ne bismo mogli imati ovih 17 potpisa iako su imali u prošlom mandatu drugačiji stav, evo to je zastupnica Orešković. zahvaljujem se njima također na potpisima i tražim od vas možda koji se ne slažete s našim stavovima da podržite ovo povjerenstvo, jer ako je sve bilo odlično onda se vladajući nemaju čega bojati, a ako sve nije bilo tako tako kako oni tvrde, onda idemo to zajedno istražiti. Nemamo što izgubiti time što ćemo osnovati saborsko istražno povjerenstvo jer nas možda čeka nekakva slična kriza u budućnosti idemo vidjeti gdje se griješilo kako nam se te pogreške ne bi ponovile, a te pogreške su posebno skupe i opasne jer se tiču ljudskih prava i sloboda. Hvala. Hvala. Sad ću zamolit zastupnika Rasupdića da nastavi s izlaganjem u ime predlagatelja. Hvala.

Danas nakon 8 mjeseci opet raspravljamo o istom zahtjevu, potpuno istom zahtjevu za formiranje istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme pandemije Covid-19. Pisao sam tada ovaj isti tekst koji je danas pred vama svjestan s kojom saborskom većinom tada imam posla, a to je bila ista ona koja je upravljala covid krizom i koja očekivano neće ispiliti granu na kojoj sjedi. Rasprava je tada bila gurnuta u kasne večernje sate, što dalje od očiju javnosti na vrlo konkretna pitanja nismo dobili nikakav odgovor. Tada su bili Beroš i Božinović izbjegavali pitanja i na koncu je rukama vladajuće većine, taj zahtjev glatko odbijen. Ne sumnjam da će se opet dogoditi isto. Ne sumnjam al ne trebate ni vi sumnjati da ćemo nastaviti borbu za otkrivanje potpune istine i utvrđivanje svih okolnosti corona krize te odgovornosti za svu štetu. Zdravstvenu, prije svega mentalnu, obrazovnu, društvenu, ekonomsku, u konačnici moralnu. Sličan zahtjev ako ga odbijete, a vjerojatno hoćete na slijedećem glasanju će vam opet doći za godinu, godinu, 4, 5, 10, možda u slijedećem sazivu sabora ili čak u nekom trećem sazivu sabora. Možda će ga predlagati neki drugi ljudi nakon nas kad nitko od nas potpisnika više ne bude u saboru u nekom budućem sazivu, ali budite uvjereni da ništa neće ostati skriveno i nerasvijetljeno jer su ovo prekrupne stvari kad-tad. Kad-tad. Govorimo o 3.g. ljudskih života, o 3.g. nečijeg djetinjstva, nečijeg školovanja, nečije socijalizacije normalnog razvoja, govorimo o tisućama ljudskih života. Možda bi bilo više mrtvih, možda bi bilo manje, al ajmo razgovarati o tome, ajmo vidjet što je, što je istina i dokle možemo doprijeti. Ukratko ću proći sada u ime predlagatelja ovaj zahtjev, njegove temeljne točke, pa ćemo kasnije u raspravama u ime kluba i u pojedinačnim raspravama imati priliku sučeliti argumente i proširiti raspravu i na sve njene druge dimenzije. Prvo pitanje je bilo kada je ovo došlo na dnevni red prvi put u 10. mjesecu prošle godine, što smo dosada čekali. Odgovor je vrlo jednostavan, čekali smo da se službeno proglasi kraj epidemije, to se dogodilo u svibnju i mi smo odmah uputili zahtjev dakle podvučena je crta, kraj je epidemije, pa ajmo sada vidjeti i analizirati što i kako se postupalo kroz te 3.g.. Stavljeno je na dnevni red u, u listopadu i tada je raspravljano. Dakle odlukom Vlade RH 11. svibnja 2023. proglašen je kraj epidemije bolesti covid-19 u cijeloj Hrvatskoj i time je nakon više od 3.g. prestala važiti prethodna odluka o proglašenju epidemije od 11. ožujka 2020.. U te 3.g. svjedočili smo u modernoj povijesti neviđenom ograničenju ljudskih prava i sloboda, dakle čak ni za vrijeme totalitarnih režima u 20. stoljeću, ni, ni Ante Pavelić, ni Josip Broz Tito nisu imali takvu vlast kakvu je imao stožer da vam oblijepi trakom dječje igralište, zaustavi tramvaje u Zagrebu i stavi policijske kontrole prilikom prelaska iz županije u županiju, da ne kažem da kontrolira na nasipu koliko trči iza vas ako ste otišli malo džogirati jer disanjem se to može prenijeti ako udaljenost nije veća od 10, od 10 metara. Dakle u pojedinim razdobljima bio je zaustavljen ili posebnim dozvolama strogo kontroliran sav gospodarski, društveni, kulturni, obrazovni, vjerski život u RH. Starci su Starci su umirali, nisu imali mogućnost njihovi najbliži u smrtnim časovima da budu uz njih. Vjernici su umirali bez posljednjeg pomazanja, bez, bez svećenika. Ostavljao se dojam da je u situaciji epidemije svo to postupanje koje je išlo preko stožera, a vidjet ćemo poslije kakav je bio stručni sastav stožera, ali i drugih institucija, potpuno opravdano i čvrsto znanstveno utemeljeno, e da bi se kasnije saznalo da je sve to činjeno arbitrarnim političkim odlukama bez ikakvog znanstvenog utemeljenja, dapače vrlo često izravno protiv znanosti. Čitali smo Lancet tada i citirali. Vlada RH je na sjednici 17. ožujka 2020. donijela odluku kojom se među ostalima opis roba i usluga koje se nabavljaju za borbu protiv covida-19 proglašava tajnom, dakle na samom početku. Od tada, pa sve do kraja nabava medicinske opreme, roba i usluga za borbu protiv koronavirusa izuzeta je od primjene Zakona o javnoj nabavi. Ovo je važno, Ako je oznaka tajnosti i kupovina mimo Zakona o javnoj nabavi bila opravdana u početku, cijeli svijet je tada tražio tu opremu, pa je trebalo i nekim čudnim kanalima doći do toga. Međutim, kasnije kad se stvar uhodala svi su sve proizvodili, na tržištu je bilo svega, zašto je to i dalje išlo pod oznakom tajno i mimo Zakona o javnoj nabavi? Govorimo dakle o svoj opremi od zaštitnih maski, rukavica, ogrtača, naočala, dezinficijensa, testova, pa sve do respiratora. Zanimljivo je da se kasnije RH odlučila pristupiti postupku zajedničke javne nabave za nabavu respiratora, primjerice koju je vodila Europska komisija. Dakle jedna politika nabave bila je doma mimo Zakona o javnoj nabavi, a u zajedničkoj europskoj može javnom nabavom, pa kako to? Navedene odluke su izrazito dvojbene kad znamo da ni na razini EU nije sve bilo čisto i uredno, da se sada ne vraćam na istragu oko Ursule von der Leyen i privatnih SMS pregovora o, o cjepivu, o milijardama. o milijardama. RH je naručila 19 milijuna doza cjepiva, iskorišteno je samo 5 milijuna, tko će odgovarati za bačene milijune? To je bila potpuno nerazumna nabava iz perspektive građana i poreznih obveznika, ali vrlo razumna možda iz perspektive nekoga ko je možda uzimao postotak u toj nabavi. Sva ta pitanja zahtijevaju odgovore i mi ih želimo istražiti do kraja kad-tad. Još jedno pitanje koje treba istražiti je održavanje parlamentarnih izbora 2020. za vrijeme trajanja epidemije. Za potrebe te iznenadne kampanje Vlada RH je proglasila pobjedu nad virusom u proljeće 2020., postavlja se pitanje je li tajming izbora prilagođen za smanjivanje izlaznosti i iskorištavanje straha ljudi? Tko je besramno koristio stožer i njegove svakodnevne tiskovne konferencije, stožer za kojeg su sluđeni i ustrašeni građani vjerovali da im je spasio živote, a da bi se onda članovi stožera iskoristili kao glavni izborni aduti uz slogan „Sigurna Hrvatska“. Posebno pitanje su i sumnje na korona profiterstvo, afere su brojne, neću se sada vraćati, čuli ste za ovaj varaždinski brutalan Lamborgini primjer. Istražno povjerenstvo treba istražiti i svrhovitost uvođenja covid potvrda. 10. listopada 2022. na saslušanju u Europskom parlamentu direktorica Pfizera za međunarodna tržišta Janine Small odgovarajući na pitanje nizozemskog zastupnika Roba Roosa priznala je da se u istraživanjima koja su prethodila odobrenju Pfizerovog cjepiva protiv covida-19 nije uopće testiralo sprječava li cjepivo prijenos virusa među ljudima. Dakle, najzvučnija kampanja u pandemiji cijepi se, misli na druge bila je utemeljena na laži. To je bila i opasna laž jer su sad je jasno covid potvrde bile glavni krivac za proboj virusa u staračke domove i u bolnice jer su oni koji su ih imali nisu morali testirati čak i kad su pokazivali očite simptome bolesti jer su oni kao cijepljeni pa ne mogu prenijeti virus. Čelni ljudi stožera su stalno govorili da cjepivo 100% štiti naše građane i da je citiram, vrhunski sigurno za sve. Tu dolazimo do pitanja nuspojava gdje će vrijeme iz godine u godinu i znanstvena istraživanja pokazati svoje ali to je još jedan segment ove priče. Sve navedene radnje Vlade RH i stožera i drugih institucija ostavile su teške gospodarske, društvene, obrazovne i što je najgore zdravstvene posljedice na hrvatske građane, od neliječenih, nepregledanih, neoperiranih do narušenog mentalnog zdravlja djece i posljedica cijepljenja za one za koje nisu bilo znanstvenog utemeljenja da im je veći rizik od virusa nego od eksperimentalnog cjepiva. Okolnosti i odgovornosti oko postupanja svih navedenih institucija, moraju se utvrditi na najvišem mjestu u RH, a to je Hrvatski sabor. Zbog svega navedenog mislim da je jasno postojanje javnog interesa za osnivanjem istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije Covid-19. Dakle stvar je jako krupna, radi se o tri godine života, radi se o tisućama mrtvih, a isto tako puno ovih stvari koje sam vam naveo budi sumnju u ispravno postupanje nadležnih institucija. Dakle ne može me nitko uvjeriti nakon ovoga svega da javni interes ne postoji. Što se tiče cilja istraživanja, definirano je ovako. Cilj istraživanja je utvrditi eventualne nezakonitosti, nedopuštene utjecaje, pogodovanja i političke pritiske na rad stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije Covid-19 u RH, a naročito sve okolnosti nabave cjepiva protiv Covida 19, razloge za donošenje odluke Vlade RH kojom je nabave medicinske opreme i usluga izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi i proglašena tajnom. Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je stožer donio odluke o ograničenju kretanja na početku epidemije? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je Vlada RH donijela odluku o prebacivanju škola na online nastavu? Koje institucije su procjenjivale količine cjepiva koje je potrebno nabaviti? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je poduzeta kampanja cijepi se, misli na druge? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja su uvedene covid potvrde? Na temelju kojih okolnosti su se donosile odluke o privremenim popuštanjima mjera? Na temelju kojih znanstvenih činjenica je predsjednik Vlade Andrej Plenković u ožujku 2020. proglasio pobjedu nad virusom? Na temelju kojih znanstvenih činjenica je Vlada RH donijela općenite preporuke o cijepljenju svih bez konzultacija ljudi sa svojim osobnim liječnicima? Radi li Vlada RH valorizaciju svih posljedica epidemije? Ovo su dakle ciljevi istraživanja. Što se tiče područja istraživanja ono će obuhvatiti rad slijedećih institucija tijekom trajanja epidemije virusa Covid-19. Vlada RH, Ministarstvo Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, ostala ministarstva uključena u donošenje odluke vezanih za epidemiju Covid-19, Stožer civilne zaštite RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska radiotelevizija te druga tijela i osobe koje mogu biti u posjedu informacija od interesa za predmet istraživanja. I na koncu ovog kratkog predstavljanja, pitanja koja istražno povjerenstvo treba ispitati. Prvo, jesu li odluke Vlade RH i stožera, a kojima je u pojedinim razdobljima bio zaustavljen ili posebnim dozvolama strogo kontroliran sav gospodarski društveni, kulturni, obrazovni, vjerski život u RH, bile zakonite i svrhovite? Je li odluka Vlade RH kojom je nabava medicinske opreme i usluga izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi, proglašena tajnom bila zakonita i svrhovita? Koje institucije RH su procjenjivale količine cjepiva koje je potrebno nabaviti. Koliki je ukupan broj cjepiva protiv Covida-19 od početka pandemije koji nije uporabljen na građanima RH. Koja je ukupna vrijednost troškova za sve dostavljene doze svih proizvođača? Tko je odgovoran za te bačene milijune? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je Vlada RH donijela odluku o prebacivanju škole na online nastavu? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je pokrenuta kampanja cijepi se, misli na druge? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja su uvedene covid potvrde? Je li u nabavi cjepiva bilo nezakonitosti s obzirom na brojne afere od Lamborginija, dodjeljivanja unosnih informatičkih poslova oko pandemije cvjećarnicama, lažno knjiženja nabave prevelike količine cjepiva koju se želi prikriti i kao međunarodnu razvojnu pomoć preko aplikacije Andrija itd., itd. Na temelju kojih znanstvenih činjenica je Vlada RH donijela općenite preporuke o cijepljenju svih građana bez konzultacija ljudi sa svojim osobnim liječnicima? I na koncu utvrđivanje posljedica cijepljenja koje su mnogi građani imali u vidu nuspojava. Evo ja vas molim da se u današnjoj raspravi držimo argumenata i kontraargumenata. Dakle ako smatrate da nije potrebno istražno povjerenstvo da nas uvjerite ili da ovo nije od javnog interesa ili da su ovo nevažne stvari ili da tu nema nikakvog razloga sumnji. Ukratko dajte nam argumente zašto mislite da ovo nije potrebno. A nemojte se pozivati na to koliko ste glasova građana dobili je li prošlo godina, dvije, četiri ili pet. Jer ovo će se i nakon 50 godina vrlo vjerojatno istraživati i utvrđivati odgovornost.

jedna replika. Prva replika za kolegu Grmoju zastupnica Baradić. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem uvažena potpredsjednice. Kolega Grmoja spomenuli ste neviđeno ograničenje ljudskih prava i sloboda ali niste rekli da je bilo ugroženo zdravlje cijelog društva uz visok broj i oboljelih i umrlih. Druga stvar, mene zanima na temelju čega ste vi zaključili da virus nije opasan za mlade ljude? Ja sam radila na covid odjelu i nažalost svjedočila sam tome da su od Covida umirali i mladi ljudi koji nisu imali nikakve druge dijagnoze. Dakle jedino što su imali je to da su bili zaraženi od Covida i zato vas molim u ime njihovih obitelji nemojte se služit takvim izjavama. **Glasovac, Za nekoga tko radi u zdravstvu koristiti dakle neki pojedinačan slučaj kao dokaz opasnosti nečega, dakle za cjelokupnu populaciju kada govorimo o mlađim ljudima ja ne znam kako to ovaj opisati nego rječju bizarno. Dakle ovaj, ova vaša replika je u najmanju ruku bizarna. Mi već znamo sada imamo statistike kakva je smrtnost dakle kod mlađih osoba, posebno djece, mladih ne znam do 35 godina koliko je ljudi smrtno stradalo od toga, od toga virusa. A to da vi tvrdite da znate sa sigurnošću jesu li ljudi imali i kakve su dijagnoze imali uz to što su bili zaraženi corona virusom, to je isto jedan oblik bizarnosti i jednog komentara dakle koji je van uopće jedne ozbiljne, ozbiljne

Povreda čl. 238. uvreda zastupnika ali još je to tragičnije ukoliko to radi osoba koja je radila u zdravstvu. Naime, njoj bi trebalo biti poznato da nisu nikada u slučaju covida dopuštena klinička istraživanja, obdukcije i slično, tako da su sve to skupa prijevare i o tome postoje brojni znanstveni članci. Ovo je bila svojevrsna replika, ne povreda Poslovnika stoga vam izričem prvu opomenu. Zastupnik Miletić povreda Poslovnika. **Miletić, dakle kolega Grmoja nije istaknuo činjenice da je covid opasan za mlade ljude, za zdrave ljude tisuću puta manje od gripe i to su činjenice, to su podaci. I kolega Grmoja je to zaboravio istaknuti. Dakle gripa isto pogađa, pogotovo staru populaciju, ljude koji su bolesni i odnosi nažalost živote al u vrijeme corone je nestala jer je došla corona. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ok. Imate i vi prvu opomenu, ovo je bila neka nadopuna, a nikako povreda Poslovnika, kao što ste i sami rekli. Povreda Poslovnika zastupnik Ledenko. Uvažena zastupnica iz HDZ-a iznosi ovdje izrijekom tvrdnje da je oko pandemije sve čisto to iz njene rasprave iznosi i da istražno povjerenstvo ovdje nije potrebno, da nikakvih posljedica ekonomskih, gospodarskih, zdravstvenih nema, spomenut ću i kriminalne koje su neke već i u tijeku. Možete nam reći uvažena zastupnice na koja se znanstvena istraživanja

S obzirom da ste vi za repliku upotrijebili povredu Poslovnika, vama dajem prvu opomenu. Zastupnik Mažar replika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajuća. Poštovani kolega Grmoja vi kao osviješteni ljubitelj istine, volio bih da kažete zašto do sada niste rekli hrvatskoj javnosti ili nećete da kažete ili možda ja, evo ispričavam se nisam čuo, da Ivermektin kojega ste vi javno propagirali ne samo da ispitivanja studije i znanstvena istraživanja nisu dokazale da postoji bilo kakva klinička korist ili učinkovitost u borbi protiv Covida-19, nego su studije sugerirale da bi postizanje koncentracija potrebnih za antivirusnu učinkovitost, zahtijevalo primjenu doza do 100 puta većih od onih odobrenih za uporabu kod ljudi. 100 puta većih od onih odobrenih kod uporabu kod ljudi. Možemo se samo zapitati da ste slučajno imali priliku kako bi brinuli o zdravlju odnosno kolika bi bila smrtnost, zahvaljujući vašoj politici. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite kolega Grmoja lažima se jedino možete branit. Gdje sam ja to propagirao Ivermektin, iako ja neću ulaziti, ne znam kakva su istraživanja i je li taj lijek učinkovit ili nije ali gdje smo mi to propagirali, ja vas molim da mi nađete jedan taj istup, osim što ste vi u lažima kada smo mi napadali rad stožera, nas nazivali propagatorima tog lijeka. Dakle evo to je samo pokazatelj kako vi branite rad stožera. Jedino možete lažima branit jer vam istina ne ide, istina vam ne ide Kolega Grmoja je li vama možda žao ovdje što nema Beroša, Božinovića, Alemke, da su bili heroji, sićate se kad su bili heroji kad su ih crtali na Otvorenome, nisi moga proć minute, a u isto vrime su pozivali mlade da se ne druže, a Beroš je na lađama i barkama našim Jadranom, grlio estradne zvijezde, izrugivao se s cilim hrvatskim narodom, kršio sve mjere i to je taj Beroš, di je sad Beroš neka kaže te učinke, zašto on nije ovdje. Koji je razlog kolega Grmoja da Beroš nije došao i rekao učinke corona cjepiva. Koji su učinci na zdravlje ljudi? Postoje li ikakva istraživanja? Pa taj Beroš je, meni je drago što je na Hvaru bila …/Govornik se ne razumije./… procesija ali meni je ukra procesiju za vrijeme čudotvorne gospe Sinjske nakon 310 godina šta slavimo,

Dala sam vam riječ, možete. Samo što se nije čulo jer je kolega Bulj još govorio, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle ja, meni je drago da nema Beroša. Volio bih da ga nema ni u Vladi ni Beroša ni Božinovića ali evo zahvaljujući nekima koji su ga žestoko napadali on je i dalje ministar i on i Božinović, Vlada je ista, Plenković je vodi. Stav o ovom istražnom povjerenstvu je nepromijenjen iako nije više monolitna Vlada, odnosno vladajuća većina kao što je bila. Tako da u tom smislu za Berošom ne žalim, a pitanja smo javno postavili, ovdje smo ih, dakle i sa govornice ponovno uputili vladajućoj većini i svim odgovornima. Danica (HDZ)** Hvala lijepo. Evo na djelu velika manipulacija opet iz redova Mosta. Dakle, vi u Mostu ste kraljevi imaginacije. Na primjer da je kojim slučajem premijer Plenković zabranio covid potvrde vjerujem da bi Nikola Grmoja sada bio na, odnosno tada bio na trgu i skupljao potpise da se covid potvrde uvedu. Činjenica je da je Ustavni sud svoje rekao vezano za stožer, za odluke Vlade da su one bile zakonite i da su one u potpunosti ispunili svoj cilj i svrhu, a to je zaštita građana, zdravlje, živote. Još jednom treba ponoviti kako je zdravstveni sustav bio i fiskalno i funkcionalno zahvaljujući održiv, zahvaljujući Vladi, odgovornoj politici. Isto tako, sjećamo se svi da je tada u pandemiji gospodarski rast i da su zahvaljujući mjerama Vlade koja je sačuvala 700 000 radnih mjesta … …/Upadica Glasovac: Hvala. Zastupnik Grmoja./… Ja se sjećam, dakle dok su ove koje je Miro spominjao bili super heroji kada se nitko nije, nije uopće usuđivao problematizirati rad Stožera, kad su svi bili još u strahu. Ja se sjećam svog nastupa na jednoj televiziji gdje govorim da ćemo nakon što sve završi nek' se malo ovo smiri sve propitati i pozvao ljude da ne isključe zdrav razum. Ja sigurno ne bih zagovarao uvođenje covid potvrda, isto kao što svakog petka od jedno 20 zakona koji predlažete bez obzira što ih predlaže predlaže kako vi kažete Plenković ja glasujem za najmanje 50%. Tako da ako vi idete ovo predstaviti kao nekakvo naše protivljenje svemu što Vlada radi sasvim je jasno iz naših postupaka da to nije tako. A oko Ustavnog suda sve sam vam rekao kakve je odluke Ustavni sud donosio i zašto ih je donosio. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Povreda Poslovnika zastupnica Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Zastupnik je povrijedio članak 238. Upravo su građani izabrali istinu treći put za razliku od vaših laži, od vaših izjava, od vaših opasnih jer vi samo i dalje nakon toga što su vam građani rekli vašoj politici ne, ne želimo te laži vi opet manipulirate, širite histeriju, a moje pitanje je di vam je jedini liječnik iz vaših redova? Di je on danas?

Hvala. **Miletić, Marin (MOST)** Može. Država Kanzas je prva država na svijetu koja je tužila Pfiser radi laži i obmana. Mislite li da će možda još koja država u dogledno vrijeme to učiniti? Kako komentirate doktora Sima Malhorta i doktora Cembla koji su bili promotori cijepljenja, a onda sad izdaju knjige i pišu o opasnostima i studijama cijepljenja. Radi se o britanskom kardiologu, radi se o mnogim bio imunolozima. Kako to komentirate da struka, dakle kako komentirate da su vladajući napadali doktora Ionidisa koji je jedan od najcitiranijih znanstvenika na svijetu sa Stamforda. Inače po struci je epidemiolog, govorio je oštro protiv lock downa. Ovdje su ga ismijavali, difamirali u ovoj sabornici ljudi iz struke, a oni su ljudi iz struke ili ipak je ovdje tko više plati pa ideš znači u taj vagon jer jednostavno si evo. **Glasovac, Pa ja ne bih komentirao te znanstvenike, dakle jer o tome ne znam puno. Ali sam svjestan da je u cjelokupnom ovom upravljanju krizom bilo puno laži. Pa ne vidim ja ni sada te, vi pitate gdje je doktor Petrov? Gdje su ti vaši doktori? Gdje je doktor Beroš? Gdje je doktor Beroš? Čega se on boji? Pa nije nešto glasan. Medicinska sestra se javila i kaže mi govori o svom nekakvom osobnom iskustvu, dakle i to predstavlja kao nešto što vrijedi za sve. Dakle, ja ne govorim o osobnim iskustvima, ja govorim o brojkama, a brojke pokazuju da je smrtnost, dakle i opasnost po mlade ljude manja od gripe i to su činjenice, to su brojke. Povreda Poslovnika zastupnica Baradić. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, povrijeđen je članak 238. jer kolega Grmoja vrijeđa. Što to znači javila se medicinska sestra? Jel' vi možda ponižavate ovim medicinske sestre? Znate li koliko ih ima u Republici Hrvatskoj i znate li da će vam jednog dana sigurno život i zdravlje ovisit o jednoj medicinskoj sestri? Ovo je bila replika i imate prvu opomenu. Zastupnica Baričević, izvolite. **Baričević, Danica Zastupnik Grmoja omalovažava ovdje struku iz redova HDZ-a i zdravstvenu djelatnicu magistricu Nikolinu Bradarić **Glasovac, Sabina (SDP)** Baradić je zastupnica, ma nećemo je vrijeđati sada da joj ne znamo prezime. O.k. Imate drugu opomenu, ovo je bila replika. Povreda Poslovnika zastupnik Grmoja. Povrijeđen je članak 238. ja iznimno cijenim medicinske sestre, ali vi ste pitali gdje je doktor Petrov kao da želite reći da mi ostali koji nismo liječnici ne možemo sudjelovati u ovoj raspravi, kao da mi ne možemo sudjelovati u ovoj raspravi. Vi ste to kao argument uveli u ovu priču, a ne mi. I onda još se kao ljutite, uvrijeđene su medicinske sestre. Ne, ja sam svjestan da će moje zdravlje ovisiti više o medicinskim sestrama nego o liječnicima. Ali nisam baš siguran da će ovisiti o vama. ovo je bila replika, imate drugu opomenu. Povreda Poslovnika zastupnik Peternel. Odustajete? replika. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala potpredsjednice. Kolega Grmoja, moja replika ide iz dva razloga. Prvo ja se slažem da u vašem zahtjevu ima dosta pitanja koja traže odgovore, ali istovremeno moram reagirati upravo kao liječnik i zdravstveni radnik što se bojim da dio tih pitanja kreće od jedne pretpostavke o opasnosti cjepiva. I ne želim da se ova rasprava na bilo koji način pretvori u jednu anti vaksersku seansu, jer je upravo cjepivo jedan od najvećih javno zdravstvenih dosega u povijesti čovječanstva. Dakle, govoriti o problemu cjepiva, o nuspojavama a ne imati zaista utemeljene dokaze nije dobro. Dobro je pitanje zašto je Hrvatska po broju umrlih na milijun stanovnika među najgorima u svijetu. Gori su Bugarska i Mađarska, a većina stručnjaka se slaže ogromna većina da jedan od ključnih razloga smanjena, mala procijepljenost starijeg stanovništva.

Kolega Jovanović iznimno vas cijenim i kao čovjeka i kao stručnjaka i čuo sam puno o vama od niza ljudi ne samo mojih Riječana, stvarno uistinu sve dobro. Ali mi ovdje ne pričamo o cjepivima s kojima smo se mi cijepili, naši roditelji, o svim onim dosezima medicine koja su provjerena, koja su deset godina kao što je Alemka Markotić rekla trebala biti ispitana, pa puštena na tržište. Mi ovdje pričamo o priči koja … itekako uvedena zna se iz kojih razloga. **Glasovac, Sabina (SDP)** Nemate više vremena. Malo ste otišli s vremenom misleći da je replika, jer zapravo ste i replicirali, ali ste digli krivu pločicu pa imate opomenu. Zvonimir Troskot, pardon. Da, da, je, je. Odgovor kolega Grmoja. Dakle, kolega Jovanović nemate nikakvog razloga za zabrinutost i strah. Dakle, pogledajte pitanja koja smo postavili, koja je potrebno ispitati i nema nikakve zabrinutosti da će ići u ovom smjeru u kojem ste vi to postavili, ali svakako treba otvoriti i to pitanje učinkovitosti samog cjepiva i mogućih nuspojava i onoga kako je utjecalo samo cjepivo na zdravlje ljudi. Ja mislim da je to pozitivno, ali dakle to je samo jedno od pitanja koje se istražuje ovim istražnim povjerenstvom. Puno je ovih ja vjerujem kao i vi podržavate, dakle i gdje bismo mogli naći zajednički jezik oko toga da se ovo povjerenstvo osnuje. Hvala. Replika zastupnik Troskot. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Zastupnik Peternel, replika. Kolega Grmoja, vi ste izjavili da vi to ne stavljate na dnevni red sada zbog nas iako vas mi nismo ni prozvali, ali u principu ste u pravu i mi to razumijemo. Vi to zaista ne radite radi nas, ne radite to vi niti radi javnosti. Vi to radite zbog sebe, isključivo zbog svoje stranke. Zašto? Jednostavno zato što vam nedostaje tema, a ovu temu ste prepoznali vrlo inteligentno kao temu koja zbog Poslovnika će vrlo brzo doći na dnevni red i kao temu koja nas, na koju smo mi u Domovinsko pokretu, na koju ste vi non-stop fokusirani, jako osjetljivi. I vi nas želite testirati, moralno ucjenjivati. Pa možda i tu leži razlog zašto vam to nismo potpisali, jer osim o temama o kojima se govori o sadržaju … …/Upadica Glasovac: Hvala./… … bitno je i zašto to dolazi na dnevni red i tko to donosi na dnevni red. Možete samo gospodine Peternel isključiti? **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Peternel, zbog kojeg razloga ste onda potpisali vaši zastupnici u prošlom mandatu ovaj naš zahtjev. Zbog koga ste vi to predlagali? Jeste li zbog građana ili zbog sebe? Zbog koga je Stijepo Bartulica tražio kao jedan od uvjeta za formiranje Vlade osnivanje istražnog povjerenstva? Zbog građana ili zbog sebe? Ja mislim da ste sada pokazali da ste radili zbog sebe jer ste promijenili stav, a mi stav nismo promijenili. Naš stav je isti prije tri godine i danas, nepromijenjen, a vi sada zbog sebe i svoje fotelje, tople fotelje ste promijenili taj stav i to ćete vi morati građanima objasniti. **Glasovac, Sabina Hvala vam. Poštovani zastupniče Grmoja evo ga sa odmakom vremena ja vas pitam osjećate li se vi danas i malo odgovornim za ljude koji su umrli od covida budući da ste upravo vi i Most promicali i ne cijepljenje i promicali ste tablete za liječenje parazita u konja i ostalih životinja, Ivermektin. Promicali ste kršenje mjera zaštite. I dan danas evo ovdje relativizirate tu bolest, pa vas jasno pitam osjećate li se vi danas i malo odgovornim političarem ili osobom, građaninom Republike Hrvatske. I drugo pitanje, niste još odgovorili na njega, iako vam je puno puta postavljeno gdje vam je Božo Petrov i što danas on ne brani upravo ovo, ovu točku koja je pred nama.

Naime nije Nikola Grmoja bio gospodar života i smrti u pandemiji. Gospodari života i smrti su bili betmeni, supermeni, markotičke, beroši, to su bili gospodari života i smrti. Nije gospodar života i smrti bio Nikola Grmoja. Preuzmite odgovornost, glasajte za ovu inicijativu koju mi donosimo i istražimo sve …/Upadica Reiner: Dobro./… do kraja, pa moram dati opomenu. A sad imamo odgovor poštovanog zastupnika Grmoje. **Grmoja, Nikola (MOST)** Meni je drago vidjeti kolegice da vama nedostaje predsjednik naše stranke, da ga svi zazivate, to mi je, to mi je iznimno drago, a što se tiče ovoga osjećam li se ja odgovornim. Ja sam ponosan na naše djelovanje, ja sam ponosan što smo pokrenuli u zimskim mjesecima referendum i što smo prva politička stranka u povijesti Hrvatske koja je uspjela prikupiti dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. Je li vas sram što ste ukrali taj referendum? Je li vas sram što ste preko Ustavnog suda pljunuli u lice 400 tisuća građana, je li vas sram što ste uveli covid potvrde i tako omogućili širenja, širenje virusa u staračke domove i bolnice zbog čega su ljudi umirali? Je li vas sram što ste nanijeli ogromne štete hrvatskom gospodarstvu?

je kao prvi pendrek Mosta u potpunosti zakazao i to ne samo u vrijeme corone već i nadalje u izborima za Europski parlament osvojili ste svega slovom i brojkom nula zastupnika. Dobro to nije bila replika pa i vama moram dati opomenu. A sada repliku stvarno ima poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa želim dat doprinos ovoj raspravi jer smo ovo već raspravili tako da 27.10. prošle godine smo glasali o istom ovom dokumentu. Ni točka, ni zarez ni broj stranica ništa nije drugačije osim broja potpisnika koji su nešto različiti i ponovno raspravljamo o istom dokumentu. Što bi mi sad to trebali ovdje u HDZ-u misliti drugačije nego što smo mislili tada. Ništa. Znači raspravljamo, u redu. Što je razlog? Razlog je to što smo, što je narod 17.04. rasedlao konje na kojima je i kolega Grmoja htio ući u Vladu pa nije i od tada svaki dan liježe i diže se ujutro s mišljom kako da bavi klin, stavi klin između DP-a i Mosta, i HDZ-a ne bi li ih privukao na svoju stranu, nakon što im se rugao, odbijao njihove zahtjeve za koalicijom itd. i sad se plaće. Evo već plaće 2 mjeseca. Ja ga molim da to ne radi. Ali ovo nije put,

Ako si za istinu podrži ovo istražno povjerenstvo, čega se bojiš. Čega se bojiš? Ako je sve bilo odlično kako tvrdite, ako smo mi takvi jadni, kukavni, plačemo, poraženi, neostvareni, prvi pendreci kako kaže kolegica. Ako je to stvarno tako onda podržite ovo istražno povjerenstvo. Kolega Borić dignuo je povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Borić, Josip (HDZ)** 238. omalovažava svaki prijedlogom. Znači mi smo ovo raspravili, ja sam tražio ili bih raspravljao o nečemu da je barem dvije riječi drugačije, da je barem neki cilj drugačiji ali sve je isto. Pa koga vi to varate, mislim pa vi varate. Vi ste najveći prevaranti u političkom prostoru ove države. To je nevjerojatno što vi radite. Znači nakon 8 mjeseci stavite isti dokument i glumite, što glumite. Vi ste poraženi, pali ste na 3%, gotovo ste. Znači Most nemate ni lijeve ni desne obale, još ste ostali ovo protiv nečega ali i to će vam proć, gotovo. Dobro i to nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati povredu, opomenu. A sada imamo repliku kolege Pavličeka, poštovanom zastupniku Raspudiću. Poštovani kolega Raspudić, je li za vas normalno ili će i u ovom sazivu sabora to očigledno biti praksa kao i u prošlom, da evo danas ovdje nemamo niti jednog ministra niti ministra unutarnjih poslova niti ministra zdravstva, a raspravljamo o ovakvim temama. To samo pokazuje koliko ova izvršna vlast

isti će vam doć i u slijedećem sazivu sabora i za dva saziva, nećemo vjerojatno bit mi, bit će neki drugi. I istina se ne utvrđuje tko je skupio više glasova, iako ne biste imali većinu bez ljudi kao što su Biloglav, kao što je Srećko Sladoljev, kao što je Andrija Klarić koji su drukali za DP da bi oni danas stajali uz vas, uz Beroša, Božinovića i ostale. Pa ne može narod demokratski odlučiti da ste vi visoki i plavi kad niste. Da 99% ljudi u Hrvatskoj kaže Borić je visok i plav, nije istina, vi ste tamnokosi. Čega se bojite, zašto se bojite istražnog povjerenstva? Nek se utvrde te vaše istine da je sve bilo u redu i dobit ćete ordenje za ovo što ste radili tri godine. Kolega Borić je dignuo povredu Poslovnika ponovno. **Borić, Josip (HDZ)** Čl. 238. pa kolega Raspudić je stajao uz gospodina Grmoju koliko se ja sjećam u prošlom mandatu i to vrlo žestoko, ali kad su došli europski novci u pitanje svi su se razišli, a Božo Petrov danas nije ni ovdje, zašto, jer ga je dohvatio …/Govornik se ne razumije./…ne želi o tome pričati, zato se to događa i ako možemo nešto primijetiti što se je desilo dobro nakon ovih izbora da jedna mala stranka Most se raspala na tri kluba, sad ima tri kluba umjesto jednog i svi govore i to je u redu, slušat ćemo. Dobro, i to nije bila povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu, a sada idemo dalje i želi li…/Upadica iz klupe li predstavnici predlagatelja dati dodatno obrazlože… pardon predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Da. Vrijeme će podijeliti dakle poštovana državna tajnica Irena Petrijevčanin i poštovana državna tajnica Marija Bubaš, najprije poštovana zastupnica

određeni zastupnici koji tvrde da je ova rasprava identična, održana na identičnu temu s identičnim radnim materijalima, tako da oni zastupnici koji nisu tada bili vjerojatno nisu upoznati s tim detaljem, tada su bili potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i resorni ministri, te državni tajnici koji su po zakonu ovlašteni mijenjat ministre. Uvažene zastupnice i zastupnici, Vlada je razmotrila ovaj predmetni prijedlog 17 zastupnika, dakle promijenio se broj zastupnika, ali predmetni prijedlog je ostao isti, te predlažemo HS da se isti ne prihvati. Budući da smo pisano mišljenje Vlade detaljno obrazložili onda ću ja sada iznijeti samo nekoliko osnovnih činjenica odnosno apostrofirati one činjenice koliko mi vrijeme dopusti. Kao što sam rekla ova inicijativa je već raspravljena kad su bili potpredsjednik Vlade, ministar resorni jedan i drugi i mi kao državni tajnici, te još dodatno želim istaknuti kako je već prethodno rečeno u raspravi da je ovaj prijedlog još 2020. dobio i svoj zakonodavni odnosno pravni epilog jer je 14. rujna 2020. Ustavni sud donio svoj pravorijek odnosno mišljenje, odluku o zakonitosti rada stožera, tako da je u tom kontekstu ova inicijativa i nesvrsishodna. Podsjetit ću na još nekoliko činjenica, Hrvatska je zajedno s ostalim državama članicama EU sklopila sporazum o, s europskom komisijom tada, o nabavi cjepiva protiv bolesti covid-19 i vi ste svi dobro upoznati s tom činjenicom. Na temelju tog sporazuma Europska komisija je u ime država članica ovlaštena sklapati sporazume o kupnji s proizvođačima cjepiva radi nabave cjepiva za suzbijanje bolest covid-19 na razini cijele EU. Podsjetit Podsjetit ću također kako je kada je vladala neizvjesnost i strah od bolesti EU donijela tadašnju Strategiju nabave šireg spektra cjepiva da bi mogla ostvariti cilj zaštite svih građana i tada je donesena odluka o procjepljivanju od barem 70%. Iz tog razloga države članice su preuzimale količine koje su formirane pripadajućem pro rata udjelom odnosno prema ukupnom broju stanovnika u udjelu EU. EU. EU je tada naručila više od 4,2 milijarde doza, a Hrvatska se obvezala na 0,46 reći ću samo postotak iako je naša pro rata bila čak 0,9% što znači skoro dvostruko manje. Navedena činjenica unatoč inicijativi i netočnostima navedenima u inicijativi svjedoči o tome koliko je Vlada oprezno i odgovorno donosila odluke unatoč kriznom menadžmentu i tadašnjoj određenoj psihozi koja je vladala u cijelom svijetu i u Europi. Te ugovorene količine cjepiva koje su dvostruko manje od pro rate za Hrvatsku temeljile su se na prijedlogu HZJZ-a odnosno odlukama epidemiološke struke. Vezano uz covid potvrde pri prelasku granice, a na inicijativu Europske komisije na sličan način kao i sa istim argumentima vezano za druge zemlje je većina zemalja koristila digitalne covid potvrde, a napominjem da je preporuke opet donosila epidemiološka struka kao što se to radi uobičajeno i za ostala cjepiva u sklopu Nacionalnog programa obveznih i preporučenih cjepiva odnosno sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sve mjere imale su za cilj zaštitu zdravlja i života građana RH, svih građana RH uključujući goste, posjetitelje i turiste. Vezano uz pitanje o potencijalnim nezakonitostima, vjerujem da je nama svima ovdje u interesu, nazočnima i onim koji nisu ovdje nazočni u interesu da se istraže sve eventualne radnje ako ih je bilo, a spadaju u sferu nezakonitosti, Vlada se po ovom pitanju ne može očitovati i vi to dobro znate ako znate zakonske propise. Naime, nezakonitost istražuje policija kao tijelo detekcije, jedno od tijela nadležnih za postupanje kada postoji osnova sumnje da je počinjeno eventualno neko kazneno djelo. Prema tome, je li bilo, u kojem slučaju došlo do nezakonitosti u konačnici vi to dobro znate ako znate propise RH može reći samo sud uvažene zastupnice i zastupnici. Sigurna sam da smo svi ovdje nazočni za poštivanje zakona. Po pitanju kaznenih djela koja bi eventualno bila povezana s pandemijom također vas moram podsjetit na nekoliko činjenica koje su već više puta izgovorene i u ovoj sabornici i kroz usta resornog ministra i potpredsjednika Vlade i kroz koliko znam ravnatelja policije, da je policija provela i provodi nekoliko kriminalističkih istraživanja u koordinaciji s USKOK-om. Bez ove inicijative i s ovom inicijativom policija ionako radi svoj posao. Podsjetit ću vas da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja je u vrijeme globalne pandemije corona virusa uspjela održati turističku aktivnost, radna mjesta, a ujedno zaštiti zdravlje svojih građana i turista. I to se postiglo upravo sa ciljanim mjerama kojima je na prvo mjesto stavljena sigurnost naših građana, ali i turista u Republici Hrvatskoj. Podsjetit ću vas da je Hrvatska prepoznata kao najsigurnija turistička destinacija koja je prva uvela europske digitalne potvrde na taj način uvažene zastupnice i zastupnici spriječeni su nezakoniti ulasci i smanjeno širenje epidemije u našoj zemlji. Na taj način smo zaštitili naše građane. Isto tako, želim podsjetiti da uvažavanje epidemiološke struke o čemu će više riječi kolegica državna tajnica iz resora zdravstva plus svakodnevna koordinacija sa lokalnim stožerima omogućila je dobro upravljanje epidemiološkom situacijom i to nije moje osobno mišljenje nego mišljenje međunarodnih relevantnih tijela kad govorimo o upravljanju sa krizom i s kriznim menadžmentom u Republici Hrvatskoj tijekom pandemije corona virusa. Stožer je tada morao iznaći pravu mjeru između zaštite života, slobode i zdravlja ljudi, te istovremeno sprječavanja širenja zaraze, bolesti. Ali istovremeno je trebalo zaštiti i gospodarstvo zbog čega su održavani brojni sastanci, koordinacije sa sa predstavnicima turizma, uslužnih djelatnosti, trgovine kako bi se i gospodarstva naravno kako bi se balansiralo u najboljem interesu za sve nas. Podsjetit ću na činjenicu da je Vlada tada u najtežem periodu za razliku od nekih drugih vlada koje nisu to učinile u drugim europskim zemljama donijela 6 paketa pomoći od ukupno 7,2 milijarde eura koje Vlada osigura upravo tijekom tog najgoreg perioda da se prema procjenama uspije sačuvati oko 800 000 radnih mjesta i da se spriječi kolaps sustava koji se na žalost u nekim zemljama dogodio. U Hrvatskoj nije. ostati, više od 130 000 hrvatskih tvrtki je uspjelo ostati likvidno unatoč iznimno teškoj situaciji generalno u svijetu i u Europi. Isto tako za primjer ću spomenuti kulturu, jer je Hrvatska jedina zemlja članica EU u kojoj je kulturna djelatnost i tijekom najgore corona krize bila kompletno usustavljena, odnosno nije bila obustavljena. Kao i primjer turizma po svim objektivnim pokazateljima međunarodnim Hrvatska je bila svojevrsni šampion turizma u vrijeme covid-19 krize, pa za primjer imate u Hrvatskoj 2021. samo 23% manje turista u odnosu na svjetskih 72 do čak 75% smanjenog turističkog prometa. To su činjenice. S obzirom na važnost turizma u proračunu baš sam navela ova dva primjera naše države. Onda vidimo da svatko objektivan će potvrditi ono što je evidentno, a to da je hrvatska Vlada sa svojim mjerama omogućila da najvitalnije gospodarske grane zapravo opstanu unatoč pandemiji. Kao što sam već rekla detaljno je obrazloženo u izvješću Vlade, odnosno očitovanju na vašu inicijativu. Budući da vrijeme dijelim sa kolegicom, državnom tajnicom Bubaš, sada ću njoj prepustiti riječ. No, vjerujem da će bit prilike i za ostale replike, odnosno za činjenice koje sada nisam uspjela reći. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime Vlade poštovana državna tajnica Marija Bubaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega državni tajnici, gospodine Karas, zastupnice i zastupnici. Odbijamo sve navode iz prijedloga odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. Prijedlog inicijative oporbenih zastupnika ne treba čuditi s obzirom na to da su tijekom epidemije kontinuirano stavljali političke interese ispred zdravlja građana zbog negiranja učinaka cjepiva, teorije tzv. čipiranja, propagiranja neprovjerenih lijekova poput veterinarskog lijeka Ivermektina, sustavne difamacije zdravstvenih stručnjaka i znanstvenika, minoriziranja globalnih učinaka pandemije usprkos činjenici da je u svijetu preminulo do danas 7 milijona ljudi sa ljudi sa danom 8.6. Dostupno danas na stranicama Our World in Data. Moram podsjetiti svaka donesena mjera rezultat je promišljanja epidemiološke struke sa ciljem zaštite zdravlja populacije, sprječavanja preopterećenja zdravstvenog sustava, a pritom umanjujući štetne posljedice mjera po ekonomiju, gospodarstvo i druge aspekte društvenog života, težilo se balansu. Mjere koje je svojim odlukama stožer određivao bile su gotovo identične mjerama u drugim državama, te su kao takve djelotvorne, učinkovite, razmjerne i zakonite. Promašeno je problematiziranje procijenjene količine cjepiva i svog onog procesa cijepljenja, a kao što je kolegica rekla zajedno smo sa ostalim državama članicama EU bili u elitnom krugu država svijeta koje su imale privilegiju sklopiti zajednički sporazum sa Europskom komisijom o nabavi cjepiva protiv covid-19. Ugovorene količine cjepiva temeljile su se na prijedlogu epidemiološke struke i to ne samo naših stručnjaka već i čitava svjetska stručna javnost mišljenja da su cjepiva najsigurniji alat u borbi protiv onih bolesti za koja su stvorena uključujući i covid-19. Treba spomenuti da je Vlada RH svojim djelovanjem omogućila da bude cijepljeno cijepljeno više od 70% odraslog stanovništva Lijepe naše bar jednom dozom, a sudjelovali smo i u zaštiti ljudskih života i na globalnoj razini kao i druge države donirajući cjepiva u one države koje nisu imali tu privilegiju nabaviti cjepiva na vrijeme i onda kada je bilo esencijalno zaštiti zdravlje svojih građana. Također više je puta struka naglašavala tri osnovna parametra pri sagledavanju mortaliteta, udio cijepljenih, starog stanovništva i ukupnu smrtnost od covid-19. Prema njima, niti jedna zemlja EU nema nižu ukupnu smrtnost od covid-19 a da ima starije i slabije procijepljeno stanovništvo od Hrvatske. Zaključno. Ovdje je riječ o neuvažavanju znanstvene zajednice, neuvažavanju naših djelatnika javnog zdravstvenog sustava, pa i zaklade Nobel koja je nedavno dodijelila Nobelovu nagradu za medicinu znanstvenicima koji su razvili messenger mRNA cjepiva, ista koja se koriste za suzbijanje covid-19. Dakle, sve tzv. argumente pobijamo činjenicama koje dokazuju opravdanost odluka stožera u spašavanju života naših građana i očuvanju nužnih resora za funkcioniranje naše države. Stoga Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati predmetni prijedlog. Zahvaljujem. imamo sad više replika i na jedno i drugo izlaganje. Najprije na izlaganje poštovane zastupnice, poštovane državne tajnice Petrijevčanin. Kolega Jurčević izvolite. Evo nažalost ovdje smo sada čuli neuvažavanje činjenica dakle onaj grčeviti jednoumni govor koji smo slušali u vrijeme stožera koji je bio problematičan već i po samoj činjenici da je predvodio ministar policije i zanimljivo je da je, čini mi se gospođa Bubaš liječnica, govorila je tipično policijskim, diktatorskim represivnim rječnikom isključivim, a kao liječnica bi trebala znati da i tada u vrijeme Covida u medicinskoj struci i u svijetu i u Hrvatskoj, bilo veoma mnogo kontradikcija glede same teme, a kad se radi o samoj Vladi, zastrašujuće je dakle da ne priznaju da je u ovih 8 mjeseci dogodio se cijeli niz suočavanja u zapadnom svijetu dakle na razini država, ministara ali i na razini struke dakle čak i oni koji su odlučivali, pogrešno odlučivali u vrijeme pandemije ili tzv. pandemijske krize, promijenili su mišljenje pa je tako recimo u SAD-u donesena prvostupanjska presuda da se nije radilo o cjepivu, a to znači da su sve vrste nametanja mjera bile protuzakonite, protumedicinske itd., itd. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Iznijeli ste cijeli niz netočnosti s kojim apsolutno se ne možemo složiti ali nažalost vrijeme mi ne dopušta da jedno po jedno demantiram. U Španjolskoj i Italiji stožer su vodili generali, dakle djelatne vojne osobe. Što se tiče odluka, sve odluka stožera su prolazile ustavno pravu provjeru, a što se tiče referenduma koji je inicirala stranka Most, ustavnopravni stručnjaci su tu inicijativu čak nazvali neustavnom. Dakle s jedne strane imate odluke stožera koje prolaze provjeru ustavnopravnosti, a s druge strane imate inicijativu jedne stranke koja je sama po sebi ustavno pravno neustavna. Prema tome molim vas da se držite činjenica, razumijem politički govor ali ovdje se ipak radi o činjenicama. Hvala lijepa. **Reiner, Željko ne zaslužuje poseban osvrt ta teza hvaljenje da smo mi imali mogućnost bit među privilegiranim zemljama pa smo naručili 19 milijuna doza cjepiva od kojih smo 5 iskoristili, a 14 milijuna bacili. Pa ako je to biti privilegiran, onda vam hvala na takvim privilegijama i bacanja 75% resursa. Mi vas ne optužujemo, vi sami sebe optužujete. U mišljenju navodite Lancet, najjači medicinski časopis gdje kažete s druge strane u jednoj od studija objavljenih u Lancetu istraživači su utvrdili da je rizik od zaražavanja kućnih kontakata podjednak neovisno o tome je li indeksni slučaj cijepljen ili necijepljen. Dakle vi navodite da Lancet kaže da isto prenose virus i cijepljeni i necijepljeni,

Poštovani zastupniče nitko nije rekao da je stožer bio bezgrešan. Naravno da se tražio najoptimalniji model na početku pandemije kad je bilo više neizvjesno u svijetu uopće u kom smjeru će se sve odvijati međutim isto tako treba govoriti o načelu razmjernosti pa treba reći da je nanijeto puno više koristi nego što je nanijeto štete, a šteta ako je nanijeta ona je pojedinačna odnosno posljedice su pojedinačne jer opet ću pozvat se na ustavnopravne stručnjake koji su tvrdili da one osobe koje se ne cijepe, zapravo su same odgovorne za svoje zdravlje i za zdravlje svojih bližnjih. Ako dobro shvaćam kolega Raspudić je tražio stanku. Izvolite. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** U ime kluba nezavisni i Fokus tražim stanku od 10 minuta kako bi smo razmotrili ovo, ove nečuvene riječi koje su sada iznesene. Dakle mi smo sada čuli da se stožer de facto kockao, kladio se da cjepivo sprječava prenošenje virusa. Ok možda je ovo istraživanje iz Lanceta bilo naknadno pa se pokazalo da jednako prenose i cijepljeni i necijepljeni. Ali kako ste se mogli kladiti na nešto, a čuli smo priznanje direktorice Pfizera za međunarodna tržišta u Europskom parlamentu da nikada nisu testirali cjepivo na sprječavanje prenošenja virusa. Dakle niste imali nikakvo istraživanje i deklaraciju od proizvođača cjepiva da ono sprječava prenošenje virusa ali vi ste iz nekog razloga željeli vjerovati i kladili se o ljudske glave da cjepivo sprječava prenošenje virusa i onda ste kao nagradu za cijepljenje dali covid potvrde, a ostatak stanovništva kaznili neimanjem covid potvrde da bi se moglo ići u knjižnicu ili, ili bilo gdje. Dakle sami sebe optužujete. U svom mišljenju navodite mišljenje i Lanceta, najjačeg medicinskog časopisa čije istraživanje pokazuje da jednako prenose virus i cijepljeni i necijepljeni. Vi ste liječnicima, medicinskim sestrama, spremačicama, njegovateljima u bolnicama i staračkim domovima kao nagradu za cijepljene dali covid potvrde da mogu dolaziti na posao bez obzira šmrcali, kihao ili imao temperaturu 39. To je bila dozvola za ubojstvo. ovo je dokaz zašto je potrebno istražno povjerenstvo jer su možda tisuće i tisuće ljudi u Hrvatskoj umrle zbog vašeg klađenja na to da možda cjepivo sprječava prenošenje virusa iako vam proizvođač to nije deklarirao, a Lancet je poslije pokazao da jednako prenose i cijepljeni i necijepljeni. Ovo su stravične stvari. Fizički inzistiram na stanki od 10 minuta. **Reiner, Željko (HDZ)** Stanku je također zatražio u ime kluba SDP-a, ne, ne povredu je koliko sam ja shvatio povučena. Jel tako? Ili ne? U čemu je povrijeđen Poslovnik?./… Pa povrijeđen je Poslovnik na način da je kolega Pavliček tražio stanku u ime kluba na početku ove točke dnevnoga reda i sada je kolega Raspudić iz istoga kluba opet tražio …/Govornik nisam baš siguran da su oni u istom klubu. Koliko ja znam nisu u istom klubu, je doduše malo teško pohvatati ko je kad u kojem klubu jer se to mijenja iz dana u dan čini mi se, ali kolko ja znam, kolko ja znam nije, oni nisu u istom klubu, prema tome niste u pravu, Ovaj kolega Kolarić je zatražio u ime Kluba SDP-a stanku također. **Kolarić, Branko (SDP)** Poštovani predsjedajući, tražimo u ime SDP-a stanku iz razloga da možemo provjerit navedene činjenice od gđe. Petrijevčanin da su međunarodne institucije ocijenile nadzor nad pandemijom u Hrvatskoj uspješnim, pa ja bih volio pronać koje su to međunarodne institucije i koje je, koje je ovaj obrazloženje budući da smo imali, 7. smo u svijetu po broju umrlih tak da me to iznenadilo, a ako ne nađem ja ću poslat vam službeno upit da odgovorite onda pismeno, hvala lijepo. 10 minuta onda ćemo sad napravit stanku od 10 minuta i vidimo se u 15 i 45. Kolega Miletić, slažem se s vama jer je dinamika strašno velika izmjena klubova.

Sad slijedeću repliku ima poštovana zastupnica Orešković, izvolite. **Orešković, Dalija (DOSIP)** Htjela bih odma na početku razdvojiti neke stvari, dakle niti osobno, niti kao stranka, niti kao klub ne osporavamo da je cjepivo bilo ispravan odgovor na, na pandemiju covida, međutim to ne znači da ne treba preispitivati kakav je bio naš institucionalni odgovor na ovu krizu, pa prigovaram velikoj netransparentnosti, a vrlo često i kršenju ustavnih prava. Jedno od tih ustavnih prava je i pravo na informacije, pa me zanima možemo li dobiti na uvid preporuke Zavoda za javno zdravstvo, preporuke radne komisije odnosno radnog tijela na razini Vlade i radne skupine i epidemiološke struke na koje ste se u svom obrazloženju pozvali da ste na temelju njihovih procjena i preporuka definirali u kojoj količini će biti doze cjepiva koje ćemo od EU i proizvođača cjepiva preuzeti. **Reiner, Željko Uvažena zastupnice, sve je bilo javno dostupno na stranicama, stožer je imao dnevne sjednice, a epidemiološka struka je samostalno istupala i njihove preporuke su oni sami tumačili i davali preporuke stožeru. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Mažara. od predlagatelja misle da nije, pa je očito i zato broj njih pao na samo 17 zastupnika, ali dobro. Ono što ste i vi sami istaknuli u raspravi naravno osim brige o zaštiti zdravlja pučanstva da se vodila briga i općenito i o gospodarstvu i o radnim mjestima, u konačnici i o turističkoj sezoni, pa smo tada uspjeli spasiti i 800 tisuća radnih mjesta, 130 tisuća naših privatnika poduzetnika, imati najsigurniju zemlju na Mediteranu i zahvaljujući tome i toj politici i danas imati 13 kvartala za redom rast BDP-a, 4 puta brži gospodarski rast od EU i stalno smanjivanje inflacije. nekima to ne paše ili da je to razlika između nas i njih, ali u biti sve ono što ste vi rekli potvrđuje se i danas. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana državna tajnica. Kolega Bulj, nemojmo sa mjesta, molim vas. Zahvaljujem uvaženi zastupniče, kao što ste rekli stožer je cijelo vrijeme bio vođen zapravo jednom jedinom idejom, a to je očuvanje sigurnosti i zdravlja ljudi i ne samo hrvatskih građana nego i turista i svih onih koji borave u RH i to i to je cijelo vrijeme bilo osnovno načelo kojim se vodio naš stožer. Isto tako moram se s vama složiti, nečuveno je kako u ovoj sabornici zapravo i stravično, tu je riječ jedan zastupnik upotrijebio, ali zaista je stravično ne u tom kontekstu u kojem je zastupnik upotrijebio nego u kontekstu na koji se način izvrću ovdje izrečene teze i činjenice, tako da ništa od navedenog što je iskorišteno prije stanke u prethodnoj raspravi od pojedinih zastupnika nije rečeno činjenično nego su teze izvrnute, tako da to je nastavak te manipulacije na koju smo mi naviknuli ovdje u HS, nažalost svoj pravorijek o tome uvijek daju građani, nažalost za neke koji se služe tim manipulacijama, hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, evo dosta se u ovoj sabornici na ovu temu govorilo o ljudskim slobodama koje su na neki način možda i ugrožene, međutim izostavlja se onaj veći broj građana u RH koji je u to vrijeme krize pandemije bio odgovoran i savjestan i nije mu teško padalo pridržavati se svih mjera stožera, cijepiti se i poštivati sve što mu je u tom trenutku bilo stavljeno od stručnih ljudi i nemaju nikakve nikakve PTSP-jeve ili nekakve psihičke probleme jer to su ljudi koji su proživjeli kroz hrvatsku povijest, genetski su dobro modificirani, i ratove i povijesne neke izazove, tako da im ovo nije tako teško palo kao što neki zastupnici žele tu staviti i to se radi po meni o većini građana. I ja bi što se tiče ograničenja sloboda htjela vas pitati, što bi bilo da se nisu uvele covid potvrde i da ljudi recimo nisu mogli ići u druge zemlje jer su one važile na razini cijele EU, što da se ograničila sloboda kretanja… Zahvaljujem uvažena zastupnice, mislim da je ozbiljnost i odgovornost upravljanjem stožerom više puta dokazana sa ovim konkretnim koje sam iznijela u smislu očuvanja tvrtki i likvidnosti radnih mjesta, turizma, gospodarstva i u tom, konkretnim tim pokazateljima RH zaista se može reći da je jedna od rijetkih država u EU koja je imala ta postignuća u iznimno, iznimno teškom vremenu covid krize kad su mnoge države zapravo dovedene i njihovi proračuni i njihovo gospodarstvo na rub izdržljivosti ili čak malo ispod. Što se tiče odgovornog upravljanja mislim da sam više puta spomenula pa ću još jednom apostrofirati, sve odluke stožera su prolazile svojevrsnu ustavnu pravnu provjeru, konzultacije sa ustavnopravnim stručnjacima i relevantnim dionicima iz znanstvene zajednice ne samo u smislu epidemiološke struke nego i u smislu zakonitosti. Sad idemo na replike poštovanoj državnoj tajnici Bubaš. Prvo kolega Bulj. čuli smo izjavu od zastupnice HDZ-a maloprije da je, da su hrvatski narod genetski modificiran, da mi možemo trpjeti da nas se zatvara, da nam se ukidaju slobode, da radite šta oćete. Nije tako. Za vrijeme covida je bilo nešto najgore, gore nego ikad oduzimanje sloboda fašističkim metodama i neujednačeni kriteriji. Pa primjer gospođo Bubaš, na Hvaru je se Plenkovićevom mogla održati procesija i što mi je drago put križa, Križni put u turističkoj sezoni bilo je puno svita međutim u Sinju nije mogla bit procesija čudotvorne gospe Sinjske i bio je zabranjen koncert Thompsonov, a u ciloj Hrvatskoj je tada mogao pjevati o vama kolegice Bubaš i ja sam vam pisao da vi kao gradonačelnik da dozvolite da budu kafići otvoreni zbog tog što imamo tisuće i stotine tisuća ljudi u Sinju koji odlaze svaku večer u Livno zbog zatvaranja,

Poštovani zastupniče, ja bih samo podsjetila da je 70% opće populacije primilo najmanje jednu dozu cjepiva protiv Covid-19 što govori općenito o stavu populacije prema toj civilizacijskoj mjeri zaštite zdravlja i mislim da bi zapravo trebali malo konkretnije govoriti. Mislim da ovo što govorite ne zaslužuje neku debatu s moje strane i mislim da sa ovakvim činjenicama u stvari vas mogu možda potaknuti da nešto drugo podastrete kao dokaz. Hvala vam lijepa. Nikola (MOST)** Vi niste nikakve dokaze podastrijeli, nikakvu studiju koja bi dokazala da su mjere imale više pozitivne nego negativne učinke, a kakav je vaš stav prema ovoj temi pokazuje ova sramotna izjava zastupnice HDZ-a koja je rekla da hrvatskom narodu, hrvatskim ljudima dakle uopće nisu smetali ni lock downovi ni zatvaranja ni razno razne mjere jer smo mi valjda kroz našu, ovaj prošlost navikli na sve to. To je svjetska tema utjecaj pandemije dakle na mentalno zdravlje i starijih osoba i, i mladih i sve vi negirate tu važnu temu i zapravo pokazujete kakav vi neznanstven pristup imate, a sve što imate su lažne optužbe, dakle koje smo mogli čuti iz osobe koja predstavlja Vladu, koja se boji ljudi i u oči pogledati, koja govori da je netko zagovarao nekakvo čipiranje, Ivermektin i tako to su laži. Lažete, vi lažete i obmanjujete javnost i ne želite odgovoriti na pitanje …/Upadica Kolega Grmoja obmanjuje javnost, izvrće ono što sam rekla. Ja sam rekla da većina građana nije im teško palo sve što se dogodilo i nisu plačljivci kao što su ovi iz Mosta jer ima ljudi i moj otac je bio bolestan i u obitelji sam imala teške slučajeve, a zbog toga ne kukamo godinama u povijesti i niti ćemo kukati jer smo preživjeli i idemo dalje i prihvatit. Dobro to nije bila povreda Poslovnika pa moram dati opomenu, a odgovor na repliku će dati poštovana državna tajnica. Izvolite. Ja bih samo podsjetila da su te mjere vrijedile za sve nas i da smo se svi mi razumni pridržavali tih mjera jer smo shvaćali njihovu razmjernost i, i potrebitost. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Moje pitanje za državnu tajnicu Bubaš temeljem onog što je govorila u ovih svojih 5 minuta. Obzirom da su ovi podaci iz literature već široko dostupni i da se o tome raspravlja na brojnim kongresima i stručnim skupovima, što je ministarstvo poduzelo i ako je poduzelo nešto da li je dobilo odgovor na tri pitanja. Zašto je u Hrvatskoj smrtnost na milijun stanovnika 1.600 osoba veća od prosjeka EU. Jedini od nas gori su Bugarska i Mađarska, prvo pitanje. Drugo, zašto je procijepljenost stanovništva starijih od 65 godina među najgorima u EU? I treće da li ste poduzeli analizu da utvrdite razloge zašto je na pojedinim covid odjelima smrtnost bila puno veća, a na nekima vrlo mala. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Pa poštovani zastupniče ne znam hoću li u ovom vremenu uspjet odgovorit na sva tri pitanja, ali vam moram reći da smo mi uspostavili vrlo precizan sustav izvješćivanja koji druge zemlje nisu imale i da vam je ako pogledate stranicu koju smo pratili svi, a to je All word in data, vidjet ćete koje su procjene viška smrtnosti na razini svijeta i vidjet ćete po tome ili nadam se barem da ćete uvidjeti, možda nećete te podatke čitati jednako kao i ja ili bilo koji drugi stručnjak koji mora pratit znanstvenu a za vrijeme Covida bila je svima jednako dostupna, jer inače neki članci se moraju platiti visoke svote novaca da bi se uopće mogli samo čitat 24 sata, pa ćete onda vidjet koliki je višak smrtnosti i vidjet ćete da nisu sve zemlje jednako točno prijavljivale ono što su, što se kod njih događalo i vidjet ćete zapravo da isto tako ili ćete barem pročitati u literaturi da se naša populacija starija, da su mladi bili

Državna tajnice Bubaš, nije mi jasno poslat ću vam mail. Vi ste rekli kad ste pričali o nabavci cjepiva, Ursula von der Leyen je izjavila, poslat ću vam njezinu izjavu, svaka zemlja je sama nabavljala cjepivo, pa mi nije, ako možete mi pojasnit samo jer vi ste to drugačije rekli i imamo ogroman višak smrtnosti nakon cjepiva, to su isto činjenice, mislite li da i sućuti prema umrlima ipak imamo odgovornost da osnujemo i ovo covid povjerenstvo i da jednostavno s povjerenjem dakle evo ja predlažem da vi imenujete u covid povjerenstvo nekoga iz vladajuće kvote, koga god želite, evo može i dva člana i da stvarno onda istražimo i ovo i pokažemo se kao odgovorni političari gdje nas je narod birao jer mi bi trebali prvo odgovarat narod, ne farmaceutskim lobijima, ne Pfizeru, ne AstraZeneci, ne ako hoćete ni Briselu ili ne znam Svjetskoj zdravstvenoj nego narodu, hrvatskom narodu, tu imamo najveću odgovornost, pa molim vas …/Upadica Reiner: Hvala./…komentar na Ursulu von der Leyen. Pa ja vam, ne bih se usudila komentirat tu izjavu s obzirom da je nisam pročitala i nisam je osobno čula, a vidim da ste i nekako skloni izvrtanju ovaj činjenica, pa onda ne znam je li se mogu pouzdat da je zapravo gđa. von der Leyen uopće to rekla. **Reiner, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, uvođenje covid potvrda podržali su i Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara i ocijenili su kako je to mjera koja će pridonijeti sigurnosti bolesnika, a osudili su prosvjede koji su se događali protiv mjera. Isto tako prateći epidemiološku situaciju na globalnoj razini mjere su bile opravdane i zaštitili smo njima zdravlje ljudi. Ja vas evo pitam što mislite koliko je ovakav narativ pojedinih kolega koji slušamo i danas štetio ljudima i ugrožavao njihovo zdravlje. **Reiner, Željko Pa one razumne, hvala vam poštovana zastupnice, al one razumne ovaj narativ će užasavati i dalje, a one koji su poljuljani zbog tog narativa oni će misliti da su u pravu, a onda je to ujedno i odgovor na pitanje poštovanog zastupnika Jovanovića zašto imamo takav slab, slabu procijepljenost u populaciji starijih koja se slabije koristi mobilnim uređajima i internetom i vjeruju mlađima, a mlađi pretpostavljam da vole taj jedan buntovnički stav koji se u okolnostima kakva je epidemija zapravo ne bi trebao slušati jer bi trebao prevladavati razum, hvala vam. I osim toga htjela bih reći da covid potvrde nisu jedini način bile nego su i one koji su imali covid potvrdu morali nosit masku u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije.

od tih mjera koje su bile negativne u odnosu na građane RH odnosno bile drugačije nego od onih koje su se primjenjivale na razini EU ili na svjetskim razmjerima što se tiče obrane od ove krize? **Reiner, Željko Pa evo ja bih iskoristila ovo vaše pitanje poštovana zastupnice da podsjetim sve da postoji tzv. strings indeks, znači indeks strogosti mjera i da ustvari Hrvatska nije bila država koja je imala među najstrožim mjerama, dakle ta razmjernost je itekako poštivana, a naše preporuke i, i preporuke epidemiološke struke slijedile su sva kretanja u svijetu i sve razumne preporuke koje su se događale u drugim državama svijeta koje su se na isti ili jednak i sličan način borile protiv epidemije sukladno raširenosti pojedinih sojeva virusa, sukladno njihovim karakteristikama, sukladno zaraznosti, sukladno mogućnostima širenja u populaciji i sukladno dobu godine itd., pa u konačnici i na djelatnostima o kojima ovisimo, a to je recimo turizam, mi smo obiteljska turistička destinacija i nama je sigurnost bila presudan faktor za očuvanje sezone, a i gospodarstvo. **Reiner, Hvala lijepa uvažena državna tajnice, ja koristim ovu repliku da vas zamolim da nam pročitate zašto je Vlada odbila ovaj zahtjev za osnivanje Istražnog povjerenstva jer je to za mene bio najbolji opis, ja vas zaista molim da nam to pripremite i pročitate da ostane za fonogram jer je to najbolji opis jedne političke skupine ovdje u HS koja koja nije se libila ne znam čega činiti da pokuša opstati na političkoj sceni, pa makar i u oporbi 12.g., da postanu profesionalci u oporbi i da rade ovo što rade svakodnevno, znači da nam se ponovno stavljaju neke materijale koje smo raspravili itd. i da na tome pokušavaju egzistirati. Zašto to kažem? I oni kažu da većina ne određuje istinu. Ja se s time slažem, ne određuje ni manjina, to što oni predstavljaju. Očito da bi onda kako oni kažu i povjerenstvo to trebalo, u redu, ali na povjerenstvu se donose odluke također većinom, pa onda će opet imati svi neke svoje istine. Ovaj opis koji imate ovdje nek ostane zapis onoga čemu smo svjedočili danas, ali i u protekle 4.g., to je ta skupina i molim da nam to pročitate. Ako sam dobro shvatila poštovani zastupniče, zaključno, zaključno je ovdje riječ o neuvažavanju znanstvene zajednice, neuvažavanju naših djelatnika javnog zdravstvenog sustava i u konačnici Zaklade NOBEL koja je dodijelila Nobelovu nagradu za medicinu znanstvenicima koji su razvili messenger mRNA cjepiva koja se koriste za suzbijanje covid-19. Sve tzv. argumente pobili smo činjenicama koje dokazuju opravdanost odluka stožera u spašavanju života naših građana i očuvanju nužnih resora za funkcioniranje naše države,

kompletno tu situaciju, znači možemo reći to je ratno stanje, smrtnost ogromna u samom susjedstvu i sigurno da u takvim okolnostima se donose odluke koje moraju biti brze, kvalitetne i najbitnije za svoj narod i državu. Nažalost mi smo dobili jednu skupinu pojedinaca koji su preko raznih žrtvi, pa i to koriste da su pokušali u ove prošle 4.g. doći do određenih zastupnika, više do određenih poena, ali hrvatski narod gledajući ih kao skupinu i na koji način su se okupili i što traže od svog naroda i Domovine jasnu su im poruku poslali, tako da ovaj pamflet koji danas oni stavljaju na stol

ja bih se zapravo složila sa vama. Naravno, naravno uvijek je dobro napraviti jedan rezime svega što se događalo kako bismo u budućnosti mogli biti još bolji. Ali ovakve rasprave koje su se u vrijeme epidemije protezale kroz javni prostor i koje su zapravo bile kao jedna gladijatorska, podržavale su okruženje gladijatorske arene zapravo doprinijele su tome da su ljudi bili poljuljani u svojim uvjerenjima da se treba držati nekih preporuka koje su ha, bile jedno javno mjerilo, jedno javno pravilo zapravo koje bi bilo barem kulturno poštivati uvažavajući zdravlje onih oko nas. Dakle, nismo sami na svijetu i nismo otok. Hrvatska je međunarodno prepoznata država sa svojim etabliranim znanstvenicima u međunarodnoj zajednici i ne treba je pretvarati ovakvim izričajem u otok. Hvala vam lijepa. Dobro. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Nezavisnih i Fokusa govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite.

Jednom prigodom je novinar svetog papu Ivana Pavla II u intervjuu zapitao jedno čudno pitanje, onako hipotetsko, iskonstruirano. Kaže kad bi nestalo Sveto pismo i kad biste mogli sačuvati samo jednu rečenicu iz Svetog pisma koja bi to bila? A on kaže istina će vas osloboditi. Dakle, koliko god bili daleko od istine, koliko god bili smućeni i mračni slijedeći to svjetlo tragajući za istinom kad-tad doći ćemo i do slobode i to nam je jedini putokaz. Saborsko istražno povjerenstvo ima za cilj doći koliko je god to moguće iz perspektive najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji kakve takve u trenutnim spoznajnim mogućnostima gledano iz različitih perspektiva, argumenata, kontra argumenata sudionika u radu tog Istražnog povjerenstva do istine ili barem bliže istini. I ja ne znam što bi tko imao protiv te istine? Niste me uvjerili sa strane vladajućih da je ovo irelevantna tema. Ne mislim da je irelevantna. Dapače ona je jako važna. Ponovit ću radi se o tri godine života. Djeci i mladima to je dobar dio njihovih života. Radi se o postupanjima koji su se snažno reflektirali na zdravlje i živote ljudi, na mentalno zdravlje djece, na njihovo školovanje, na gospodarstvo. Neki su odlazili sa ovog svijeta bez utjehe i blizine najmilijih. Sad se pokazuje potpuno nejasno zašto. Neki su zaradili, neki su očito to već znamo i profitirali. I nedvojbeno postoji veliki javni interes da se utvrdi što se sve događalo i tko je odgovoran. Dužni smo tu istinu ili barem taj pokušaj približavanja istini kako prošlosti, ali tako i budućnosti kako bismo sami kao društvo se presložili i kako se slične stvari nikada više ne bi ponovile. Ovdje smo čuli različite pseudo argumente. Jedan eto građani su na izborima sada pokazali valjda su izbori bili referendum o vođenju corona krize. Ali nisu, nisu. Ovu vladajuću većinu održavaju i ljudi kojima su glasove donosili i Andrija Klarić i Srećko Sladoljev i doktor Biloglav, pa sada podržavaju Beroša i Stožer i Plenkovića i Božinovića i sve ostale. Dakle, nemate većinu po ovom pitanju. To je jedna stvar. Spominje se Nobel, dobili su Nobela. Ali ima još jedan Nobelovac pokojni lik Montagnier najveći živući virolog u trenutku ovoga svega što se događalo koji je do izbijanja krize bio eto veliki ugledni Nobelovac, a onda su ga prikazivali kao staru budalu i to polupismeni novinarčići sa copy-paste portala koji su provodili i službene politički diktirane istine, pa eto lik Montagnier Nobelovac odjednom poludio. Njegova teza kaže koliko on zna o virologiji da virus nije mogao prijeći sa šišmiša i ta priča da je izišao iz laboratorija ne ulazeći u to slučajno ili namjerno je eto bio luđak i na tom glasu je umro. A onda vidi čuda sad je sasvim prihvatljiva teza da je virus nastao u laboratoriju, a šta, kojom nezgodom je izašao ne zna se. Spominjan je ovdje i John Ioannidis sa Stanforda najcitiraniji znanstvenik sa ovih područja. Ali ti ljudi su bili zanemareni. Istinu o znanosti su govorili oni što ih je Plenković na početku ovako upirao prstima u medije ti, ti i ti. Dakle i polu pismeni copy-paste neću ih ni nazivati novinarima. Ti stavljači vijesti sa srednjom stručnom spremom. Evo to je, oni su bili važni, a ne što kaže Nobelovac ili što kaže Ioannidis. Nedvojbeno su utvrđene neke stvari. Nakon što je proglašen kraj epidemije 11. svibnja 2023. prevladalo je stajalište hajmo sve zaboraviti, hajmo ne pričati sad o tome, što je bilo bilo je, tko je jamio, jamio, tko je umro, umro, tko je zaradio, zaradio. Ali mi kao zakonodavci, kao ljudi kojima su građani dali svoje povjerenje smo dužni tražiti istinu oko toga što se dogodilo i eventualnoj odgovornosti. Dakle, to je doista bilo neviđeno ograničenje ljudskih prava i slobode uz sve štete koje je prouzročilo. Naravno stvar je bila nova. Razumjeti je da oni koji donose odluke imaju odgovornost, pa nekada i pojačaju dozu sigurnosti možda i stege, jer se ne zna kolike su razmjere pošasti, pa za svaki slučaj ako treba ne znam ograditi 10 m ograditi 20 m da smo sigurni. Ali ne možeš ograditi kilometar i pol, ne možeš se praviti da znaš nešto što ne znaš. Dva su ključna problema zašto se traži ovo istražno povjerenstvo. Prvo je profit, neko je namlatio lovu, zašto je sve stavljeno pod oznaku tajno u samom startu i mimo Zakona o javnoj nabavi i zašto je tako bilo do kraja? Kako to da smo ono što smo zajedno nabavljali kao respirator unutar EU je išlo normalno javnom nabavom, a cijelo vrijeme u Hrvatskoj mimo Zakona o javnoj nabavi? Pa znamo s kim imamo posla, znamo zašto je HDZ kao stranka pravomoćno presuđena. prije 7 dana ste ovdje dali izmjenu Zakona o kulturnom dobru gdje mijenjate da se kulturno dobro može dati u koncesiju restoranima, suvernirnicama, kafićima bez javnog natječaja do pola godine, dosad je bilo 30 dana, dakle točno se šteli predsezona, sezona i postsezona kulturnih dobara, to je ta opsesija samo nemoj da ide javnim natječajem. Pa kako onda da ne posumnjam da je ovo 3.g. išlo sva nabava mimo Zakona o javnom natječaju, kako da ne posumnjam kad vidim da je taj klinac iz Varaždina zaradio Lamborgini na nekim lažnim falš testovima koje iz Turske su prepakiravali u prljavom podrumu negdje u Varaždinu studenti za siću, kako da se pravim? Kako me možete uvjeriti da je normalno i da smo dio privilegirane skupine jer smo eto mogli naručiti 19 milijuna cjepiva, a iskoristili 5, 14 milijuna se baca ili još gore, mora zbrinjavati kao medicinski otpad, otkud sad te dogme oko, oko cjepiva, kakve veze ima ovo sa, sa cjepivima koja su istestirana? Pa sama gđa. Markotić je govorila i to će vam svaki liječnik koji se razumije u to reći da treba 10-tak godina se neko cjepivo istestira kako treba, kao što trudnoća traje 9 mjeseci, ne može 9 žena iznijeti trudnoću u mjesec dana nego jedna nosi 9, tako postoje biološki ritmovi koliko traje testiranje cjepiva. Naravno bila je frka, moralo se nešto na brzinu, al zašto ste govorili ljudima ili ostavljali dojam da je nešto dokazano što ne samo da nije dokazano nego uopće nije testirano. Jedan moj susjed je rekao, kaže ja ću se cijepiti čim pronađu cjepivo, kako velim pronađu, pa kaže nikad ga nisu pronašli. Pa znaš ti šta je definicija cjepiva, cjepivo sprečava, dobiješ pripravak i to ti sprječava razvoj ili teže oblike bolesti i smrti i sprječava prenošenje, a ovo kaže moram 5 puta u godinu dana, a i dalje se mogu i teško razboljeti i umrijeti i prenijeti, kaže čim pronađu cjepiva ja ću se prvi cijepiti. Ne možete nam zatvarati usta da postavljamo pitanja time što su druga cjepiva koja nikakve veze nemaju sa ovim kontekstom dala goleme rezultate u povijesti čovječanstva i medicine i zaštite stanovništva. Dakle ono što je nedvojbeno i što smo čuli na svjedočenju u Europskom parlamentu, sa Robom Rossom, nizozemskim zastupnikom imao samo priliku i čast osobno razgovarati, dakle Janine Small ponavljam međunarodna direktorica, direktorica Pfizera za međunarodna tržišta je na ispitivanju u Europskom parlamentu u 10. mjesecu pretprošle godine je javno potvrdila da Pfizer nikada nije testirao cjepivo na prenošenje virusa, dakle dobili ste taj pripravak, oni vam nisu rekli ni potvrdili da on sprječava prenošenje virusa, a vi idete u kampanju „Misli na druge, cijepi se“ i dajete, uvodite covid potvrde, dijelite građane u dvije kategorije, oni koji imaju covid potvrde i oni koji nemaju. Oni koji imaju imaju je zato što su se cijepili i oni mogu ulaziti među rizične skupine bez obzira pokazivali ili ne pokazivali simptome, to je strašno. Prošli put sam upozorio, u 10. mjesecu kad smo ovo raspravljali da ste u svom mišljenju sami skočili sebi u usta, navodite nekakve linkove nekih mini istraživanja koja tobože pokazuju da evo ipak cijepljeni malo manje prenose, ali kaže postoji drugo mišljenje, onda ide Lancet najjači medicinski časopis čija istraživanja pokazuju da jednako prenose virus i cijepljeni i necijepljeni. Pa sami ste sebi optužnicu napisali. Na temelju čega ste uveli covid potvrde, na temelju kojeg istraživanja? Je li deklarirao proizvođač? Nije. Je li bila potvrda ozbiljnog znanstvenog časopisa? Nije, dapače bilo je suprotno, vrlo brzo je utvrdio glavni znanstveni časopis. Čemu su onda služile covid potvrde? Pa kao nagrada za cijepljenje. Pa zašto vam je bilo toliko važno da, da se svi cijepe, a ne samo oni imunokompromitirani ili stariji, e tu su sada upitnici, možda smo tu na tragu. Je li problem da se ta pitanja razriješe u javnosti? Ova lažna politička propaganda pod krinkom znanosti nanosi jednu trajnu štetu percepcijsku i moralnom stanovništvu jer ruši integritet znanosti i meni je važno da građani, evo ko god može čut ovo da čuje, ljudi ovo nije bila znanost, znanost je Luc Montagnier, znanost je Ioannidis, znanost je Lancet, znanost su ozbiljna znanstvena istraživanja. Ovo je bila politička propaganda koja je pod lažnom krinkom znanosti ili pseudoznanosti provodila neke druge ciljeve, dakle nije kriva znanost i nemojte gubiti vjeru u u znanost jer ovo nije znanost i ne dajte im da koriste taj plašt i ušutkuju tobože i znanstvene perspektive jer sve to što rade je ne znanstveno uključujući evo sada demokratski, ako većina izabere ne samo da je Borić visok, plav i zgodan nego ako većina izabere da je 2+2 jednako 5 onda je valjda to u Hrvatskoj 5. Nije, nije. Ako smo mi nedostojni da ovo izguramo, okej, sa 2-3 saziva sabora možda već u slijedećem bit će neki drugi ljudi, ali ja vas uvjeravam da će ovo doći na dnevni red i da će biti većina koja će ovo izglasati i da će se stvari utvrđivati kad-tad i bolje bi bilo da oni koji su bili upetljani u ove procese odlučivanja pokažu makar minimum odgovornosti i kažu evo da se barem pokušaju obraniti, bila je žurna situacija, nismo znali, znate kako imate odgovornost za stanovništvo, evo išli smo u najboljoj namjeri, griješili smo i slično, nego da nas se pokuša ušutkati ovakvim pseudo argumentima, istovremeno u samom mišljenju koje daju priznaju da su bili u krivu, barem ovo oko ovih covid, covid potvrda i istraživanja Lancet. Sabor je potpuno zaobiđen, dakle ovo je i pitanje političkog procesa demokratskog odlučivanja, imali smo diktaturu stožera. Skoro godinu dana Vlada nije podnijela nikakvo izvješće saboru o radu stožera koji je upravljao našim životima u tim izvanrednim okolnostima. Tu sramotnu činjenicu zaobilaženja sabora možemo objasniti samo totalitarnim impresom vladajućim, nastojanjem da pošto poto zadrže 100%-tnu kontrolu nad, nad situacijom. Mutne su bile te igre oko zakonodavnog okvira unutar kojeg se postupalo. Ako već nisu htjeli aktivirati čl. 17. Ustava izbjegavajući time potrebu dvotrećinske većine za odlučivanje o ograničenju ljudskih prava koju su paradoksalno imali osiguranu jer je oporba bila konstruktivna i nije lešinarila, dakle ako su željeli to izbjeći ostaje visjeti pitanje, zašto vladajući nisu postupali po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti već po Zakonu o sustavu civilne zaštite ako imamo pandemiju i zaraznu bolest? Pa imamo Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ali ne, nećemo po tom zakonu koji služi za to nego ćemo po Zakonu o civilnoj zaštiti. Očito jer je … trebao preuzeti Božinović, a ne Beroš. Ajmo o famoznom Stožeru civilne zaštite, on je slovio kao stručno zdravstveno epidemiološko tijelo imenovano rješenjem Vlade, a u njemu je sjedilo pet diplomiranih pravnika, četri diplomirana ekonomista, dva diplomirana kriminalista, dva inženjera građevine, dva inženjera prometa. Onda tu je bio politolog, inženjer elektrotehnike, seizmolog i fizičar, agronom i samo dva liječnika, samo dva doktora medicine. Paradoks je da je puno više doktora medicine bilo u prošlom sazivu Sabora i u sadašnjem, a pogotovo u prošlom, pa je dakle Sabor bio daleko kvalificiraniji od Stožera civilne zaštite procjenjivati čak i stručno medicinske aspekte epidemije. Ali ne Sabor je potpuno zaobiđen kao najviše zakonodavno tijelo izabrano od građana RH, umjesto toga bila je stožerokracija u ovakvom sastavu. Neću dalje o sumnjama na korona profiterstvo, čuli ste dovoljno. Evo jedan citat recimo Ivana Đikića koji je znanstvenik koji je bio više na ovoj drugoj strani. On je reko u jednom trenutku, citiram: „U Europskoj uniji cijene testova su četri, šest ili osam eura, a u Hrvatskoj što se može pročitat kako su se neki sami hvalili cijena testa je 46 eura u jednom trenutku“, kaže „to je enormni novac i bojim se da ovo testiranje koje nije praćeno s pravilnim mjerama i pravim projektom koji će pratiti brojke koje se dobiju znači jedno veliko pranje novca“, evo to kaže Đikić. Ovo su ozbiljne i teške stvari. Ponavljam još jednom, vi ćete ovo sada sigurno kao vladajući odbiti, međutim doći će ovo opet na dnevni red sljedećeg saziva ili onoga tamo saziva kad-tad,

taj famozni stožer, kojega bi ja nazvao za hvatanje virusa u to vrime jer jednostavno onda su bili svi u uniformama, župani, cijeli stožer u uniformama hvalili se kako su uhvatili virus ka da je virus prase jel tako je to izgledalo, ko da je to neprijatelj koji napada evo general GAbričević je reko ko da napada to je se falilo, to je se dičilo, to je se i žao mi je što se general ne uključi da on reče kava je to bila strategija vatanja virusa. Sjećate se kako su bili svi u uniformama, župani, stožeri kako je cili stožer prvi pendrek RH Božinović on je bio na čelu hvatanja sa pendrekom toga virusa nesritnoga. I naravno u to vrime kad smo gledali iz Kine ne znam kad je se pojavio taj virus kao slike iz Italije umire sve i naravno svi su ljudi bili u strahu i oprezu, to je prirodno tako, međutim kako je vrime išlo vidim ja Beroš se grli sa estradnim zvijezdama na moru lagano na barkama. Gospođo Bubaš vas … gospođo Bubaš mi smo saborski zastupnici slušajte ne igrajte se na igrica na igrica i Beroš se grli sa estradnim zvijezdama, a poziva mlade stojte u kući, mislite na druge i cijepite se. Kad ono jedva jednostavno pitanje se postavlja gospođo Bubaš, da li cijepljeni prenose virus, odgovorite hrvatskom narodu evo? Da li cijepljeni prenose virus? I onda cijepljeni mogu uć u bolnicu, onda cijepljeni napravili ograde da cijepljeni u ograde, a ne cijepljeni van ograda, pa 50% more na utakmice, 50 ne more. A na početku je bilo ovako još gore, poljoprivrednik je gnojio zemlju i sedam kilometara niko nije bio oko njega oni mu dali kaznu tisuću kunu čovik nije imo od čega živit, tisuću eura pardon. A oni se ljubakaju, grle se, procesija generale Gabričeviću, može na Visu i meni je drago, a Gospi Sinjskoj čudotvornoj 300 godina ne može jer je rekla gvardijanu bivšem je rekla Alemka i Plenković koji mu je on prijatelj, da gospino milovanje prenosi koronu. kolko znam narod Sinja, Cetinskog kraja cile Hrvatske Čudotvornoj Gospi Sinjskoj vjernici se mole da ne prinosi bolest, a ne on najavi i to šalje poruku preko gvardijana. Koja je to bila prevara kolegice Bubaš. Thompson piva ciloj Hrvatskoj, dolazi u Sinj, ja posta gradonačelnik, zabranite gradonačelniče koncert preporuka. E neću ga zabranit jel poklopilo im se kao Thompson, korona i ja gradonačelnik ne more lipše. I onda su mjere u Sinju, a u Livnu nisu, onda cili Sinj uvečer za vrime Alke ode mladost, ode u Livno zajedno sa DJ-ima svi plešu tamo normalan kontakt, normalno se živi i onda se priko noći vraćaju, naravno malo popiju priko Kamešnice izgubit će neko glavu, ja tražim da razgovaram, oni ne žele niti razgovarat za vrime Alke. Onda sto tisuća ljudi u Sinju kažu u ponoći ugasite glazbu, a sto tisuća ljudi u Sinju u jednom trenutku dolazi na hodočašće i ugasite glazbu. Naravno ja došao upalio vidim da je ludost, jel sam dobio informaciju da korona spava po danu da je prominila taj dan. Odakle vama procjena da korona spava po noći, da se gasi baš u 12 sati po noći? Tako da je u ciloj Hrvatskoj što se tiče sigurnosti turizma kolegice, … bi bilo dozvoljeno da se može štagod želi samo u Sinju kad sam ja postao gradonačelnik ne smite ništa. Ma vid, Beroš se tamo može grlit, ljubit, može imat procesije more šta god želit ka veliki vjernici on i Plenković, jedini na svitu. I naravno ovde ja očekujem od Domovinskog pokreta da je on taj uvjet, zajedno su se borili protiv toga, zbog toga govorim. Ovo je pitanje svih tih, a di je neću spominjati kolega Peternel lažna testiranja, pa ljudi kupuju Lamborghinije. Od 17 godina dica su od HDZ-ovaca prodavali lažne, pa prekinimo ovo, reci neću, izađemo, ćao, moramo riješit opljačkali ste Hrvatsku. Ja sam ponosan što sam jedini gradonačelnik koji je donio da nema covid potvrda, da sam ja gradonačelnik i da tko ima covid potvrde, da je cijepljen i recimo ne mogu doći kod mene. Na to sam ponosan. Imam

Poštovani zastupniče Miro Bulj, da li smatrate, govorili ste o lock downu, da li smatrate da jedna odgovorna državna politika primjerice kao ona u Velikoj Britaniji koja je krenula u istragu i provjeravala umire li više ljudi od corone ili lock downa ili ova vlast koja nam je danas prezentirala političke poruke, a ne iznosila činjenice i transparentno nam odgovorila, odgovarala Hvala lijepo. Na početku samome kolega Ledenko ovdje dolazio je Beroš, prvi pendrek ministar policije Božinović, on vata virus, to su uniforme. Pa to je tribalo pljeskat, narode plješćite nam, zaustavili smo virus. Pa šta ste vi radili ovome narodu to je nevjerojatno i naravno da bi tribalo stručno da se ustanovi, da bude, da stručnjaci kažu da li su veće štete od lock downa ili bez lock downa jer je činjenica da su lagali. Ako se cijepi, bila je glavna agenda, glavna reklama koju je Hrvatska radiotelevizija, televizija, svi prenosili, Vlada plaćala medija cijepi se, misli na druge a to je laž! Onaj koji se cijepio prenosio je virus i takve je puštalo u bolnice, domove zdravlja, ne znam gdje su kompromitirani, a ja se testira. Ja kad sam dolazio nisam se htio cijepiti niti se cijepiti na ovaj način. Jer je rekla, sama Alemka je rekla ta stručnjakinja da 10 godina triba za cjepivo da se dokaže da je testirano, da je provedeno. Ovo je bila prevara stoljeća … …/Upadica Radin: Hvala./… … i nemamo čak ni učinke cjepiva. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodin Kolarić, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolegice i kolege evo ja ću u ime kluba SDP-a kratko se osvrnut na ovaj prijedlog i reći zašto ja u ovakvom obliku ne mogu podržati takav prijedlog i isto tako i klub SDP-a. Dakle, tri su dijela jedan dio sa kojim se slažemo, jedan dobar dio koji nedostaje i jedan dio sa kojim se ne slažemo i zbog toga pokušat ću vam reći koji su to dijelovi. Dakle, što se tiče nabave, korupcije, prijevare, lažnih testova apsolutno se to treba istražiti. To trebaju državna tijela odraditi, da li je to predmet saborske rasprave o.k. može biti, ali ja bih to odvojio od ovog upravljanja covid krizom. Dakle, to je nešto što je potencijalno kriminal. Ono što u prijedlogu zastupnika, 17 zastupnika ne stoji, a izrazito bi bilo važno za javnu raspravu, za hrvatske građane kao što su neki parlamenti u Velikoj Britaniji napravili raspravu što je učinjeno dobro, što je učinjeno loše i što smo naučili iz toga. Dakle, nema pitanja, ključno pitanje je zašto imamo tako veliki broj umrlih u Hrvatskoj, dakle da smo na 7 mjestu u svijetu po broju umrlih od covida. Dakle, oko toga bi trebali razgovarati kako je upravljanje krizom dovelo do toga? Zašto imamo nizak odaziv na cijepljenje. Kampanja je bila „Cijepi se, misli na druge“, dakle to nije kampanja. Kampanja za cijepljenje nije bila dobro provedena, nije je ni bilo. Dakle i stariji ljudi su loše procijepljeni. Dakle, to su teme koje moramo vidjeti zašto se ljudi nisu cijepili. Treća stvar koja bi bila jako važna da smo imali ko' građani, to je ono što se zove semafor transparentnost o uvođenju mjera, da su građani mogli znati kad dnevno imamo 100 zaraženih, 300 zaraženih, 500 zaraženih što će se događati tako bi mogli očekivati i mogli bi se bolje pridržavati mjera, a ovo moja procjena dakle to je bilo nekih politikantskih razloga. Čekalo se dvije ili tri jeseni da se mjere uvode prekasno, dakle krajem 11 mjeseca i to je nanijelo veliku štetu i povećani broj umrlih od covida. Sljedeća tema koje nema, a koja je jako važna to je kako su se dezinformacije u javnosti kontrolirale, odnosno što se radilo sa dezinformacijom u javnom prostoru. Ono što je poražavajuće je da u Hrvatskoj prema istraživanju objavljenom u 10 mjesecu prošle godine 39% ljudi misli da je covid izmišljen. Dakle, tu smo lideri u EU i zato ne možemo podržati ovaj prijedlog jer u prijedlogu ima nečeg što se zove jako lijepo vezano sa conspiracy teoriji odnosno teorija urote. U Saboru bi se trebalo raspravljati zašto su narušene povjerenje u institucije. Ako se sjećate primjera imali smo razdoblje kada je bilo ograničenje da na sahrani može biti 20 ljudi. U Zagrebu smo imali sahranu od 5000 ljudi i onda smo iz Stožera dobili obrazloženje sve je u skladu sa preporukama. E pa takve stvari su vrijeđale zdrav razum. Isto tako, ako se sjećate jedan saborski zastupnik je iz karantene mogao doći na konstituirajuću sjednicu Sabora. Kako je to moguće? Dakle, te stvari treba objasniti zašto su se dogodile i kako spriječiti da se u buduće događa da imamo ista pravila koja važe za sve. Dakle, to je nešto što je nanijelo društvenu štetu koja će trajati i desetak godina da se ispravi, a s druge strane smo imali opet Živi zid, kasnije zastupnike Mosta koji su jahali na teorijama urote i teorijama zavjere i to je isto tako štetno za naše društvo, dakle, to je velika šteta, ljudi koji o ovom pričaju i znaju da to rade. U ovom prijedlogu Sabor bi se trebao baviti preispitivanjem znanstvenih činjenica odnosno saborsko istražno povjerenstvo i stručnih preporuka. Da li to znači da onda Sabora može izglasat teoretski da cijepljenje nije učinkovita mjera, da li možemo izglasati i kroz to povjerenstvo dobiti da preporuke koje su donijele međunarodne institucije, koje su donijele domaće stručna udruženja da nisu dobra? Ja mislim da bi tu kao Sabor ispali smiješni. Dakle, neke stvari treba preispitivati, al nažalost velim ovako kako je sročno ne. Hvala lijepa. Gospodin Miro Bulj u ime predlagatelja pet minuta. Evo u ime predlagatelja koji su potpisali ovaj prijedlog pitao bi evo svog prethodnika pošto on to mu je struka, šta kažete na slogan ili tadašnju poruku „Cijepite se i mislite na duge“, al znamo da su cijepljeni prenosili ovaj virus, da je to potvrđeno da su cijepljeni prenosili virus jel ja sam u svojoj gradskoj upravi imao slučaj žena koja se cijepila i poštivala da je donijela taj virus, došla je ona ne krivnjom svojom došla je i donijela virus i cila je gradska uprava skoro dobila virus. I tada sam zaključio da covid potvrde su besmislene. Zbog čega? Ako vi možete uć u zdravstvenu ustanovu gdje su imuno kompromitirane osobe, ako uđete sa covid potvrdom, a vamo je plaćala država taj stožer je plaćao reklamu, vlada je postrojila sve medije da prenose cijepite se i mislite na druge, a prinosite. Sada mislite šta su oni napravili, pa onda bi bilo poštenije da je reklo testirajte se i mislite na druge kad ulazite u bolnice i ustanove. A to ste u pravu, Hrebak je došo ovdje da digne ručicu da bi Vlada prošla. Beroš poziva ljude mlade stojte kod kuće mislite na svoje starije, a on zagrljen lagano na barčicama sa zvijezdama. Kud plovi ovaj brod gospođo Bubaš? Thompson more pivat ciloj Hrvatskoj, posto je Miro gradonačelnik Bulj ne može kaže zaustavi. Turistička sezona Split sve puno krcato, al u Sinju ne može ništa. Procesija Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju ne može, al na Hvaru kao veliki vjernicu su Plenković i Beroš to oni nose sad križ To je prevara bila, to je bilo tolko iskompromitirano, iskorumpirano, a nećemo govorit o lažnim testovima. Jel vam poznato vama stručnjacima ovdje liječnicima kako su sinovi od HDZ-ovaca od 17 godina prodavali lažne one testove Kineske i kupuju se vozila ej. I šta bi ja triba kao gradonačelnik u ciloj Hrvatskoj može svirat Thompson u ciloj Hrvatskoj može svirat ne znam Severina, a ne znam, kod mene svira i Thompson i Hladno pivo svi su mogli doć. Zašto? Jel tad svak u Hrvatskoj to moglo se u Sinju bio pritisak, kao Sinj je i gradonačelnik Bulj izvor korone, tamo joj je leglo. A ja dobijem informaciju od drugih stručnjaka da je baš tu krepala korona. Onda kaže ogradite metite ograde kad je koncert za Novu godinu, cijepljeni unutra u ogradu, u ogradu ko da je korona prase, pa radilo budale od ljudi. Pa korona more proć kroz onu ogradu virus. A oni su vam bili specijalci crtali su ih kao heroje koji vataju virus, to je bilo plješćite nam, činove ovdje stavili od generala, a to stoje dole lokalni čelnici HDZ-a, županijski čelnici to činovi metar sa metar i kad ih skuže da su prokuženi Boban doli u županiji mojoj to je bilo …, mi vatamo virus dajte nam potporu. Dok nije probilo u dom za starije i nemoćne na … e onda je već bilo povlačenje, onda je postalo do župana Brčića bivšeg … zamjenika. Nema više Bobana, više ne vataju virus. Prema tome, puno nelogičnosti i puno stvari koje ljude zanima, doktore vi ste govorili prije mene jel to vaša struka, al činili su ljude budalama. Nisu ljudima tribali pojasnit, najprije na čelu toga stožera prvi pendrek Hrvatske, kakva je to struka. A i vaše kolege Laus, ne znam i još neki, tvrde to klasična prevara. Meni nije jasno kao građaninu koji nije liječnik koji logički razmišlja, kažu na alkarskom trkalištu na Sinjskoj alci može vas bit 50% na trkalištu, ok, a na ogradama iza cili Sinj naslonjen, cila Cetinska krajina jedan na drugome leže i svi viču ej gradonačelniče pusti kako ovo, a leže jedan na drugome. Kakve su to bile? Naravno da ću reć krepala je korona ulazi jel više će se zarazit vanka njizih 30 iljada jedan na drugom leži, a ovamo pola trkališta prazno kao pola tribina. Tolko nelogičnosti. Onda kažu u ponoć ugasite glazbu ono sto tisuća ljudi u Sinju, da Gospa prenosi koronu, a lemojzina je ne prenosi kad daješ tamo lemojzinu iz džepa pare to je milodar to ne prinosi koronu, a Gospa prenosi koronu. A svako jutro kad dođeš tamo stavit u lemojzinu, e onda gvardijan moj bivši nije reka to prinosi koronu nemojte stavit. Ovo ja kao vjernik ja vjerujem, ali su mu uzeli Gospu oblatili su Gospu da prenosi koronu njeno milovanje i to je sramotno, bio vjernik, ne vjernik to je sramotno što su radili. Rugali …/Upadica Radin: Kolega Bulj slušajte pozorno što ću vas pitati. Mislite li da vi evo SDP jer rekao da će odbiti prijedlog iako sam se ja nadao radi kolege Jovanovića da će ipak prihvatiti, je li možda razlog osobne odgovornosti g. Kolarića? Znamo da epidemiološki bio odgovoran za staračke domove u prvom valu pola svih umrlih nažalost ljudi stradali su u staračkim domovima. Čovjek je tu bio dakle onaj koji je alfa i omega zadužen za to pričam epidemiološki. Dakle, ja stvarno mislim da kogod drži do istine da on može imat ništa protiv ovog istražnog povjerenstva. Kome istina može smetat? Pa dođete i kažete pusti sve van, neka sve izađe, neka se sve istraži pa neka vidimo koji su ti ridikuli, koji su ti obmanjivači al neka sve izađe van. Al ako se vi bojite nečega, ako je vas strah od nečega, e onda se to trpa pod tepih. Iz ovog ili iz ovog razloga uvijek se pronađe razlog kad netko želi nešto strpat pod tepih. **Radin, da kažem samo komentirao da nisam zna da je kolega Kolarić bio ovaj u tim stožerima za hvatanje virusa, kako ga zovem, tako su bile najavljivane te akcije. su bili superheroji, sićate se na otvorenom, djeca su crtala superheroje, Superman, Batman, ne znam tko je šta bio. To su obične prevare bile. To kolega Kolarić mora shvatit mislim ako sad do sad nije shvatio kad će shvatiti premda je on stručnjak. Ja kao obični čovik to govorim jer mi nije bilo jasno zbog čega dolazi župan, dožupan i cili stožer u uniformi su to bili činovi veliki i kaže plješćite nam večeras, zaustavili smo, pada broj ovaj corone. A ja imam sve informacije, sad ću ja u Sinju uvest informacije da nikad više nema corone nego sad u Sinju. Sad ću ja uvest mjere, 2 metra tamo, 2 metra vamo. E ne smiš ić na wc, ne smiš gnjojit vrta pa vi ste kažnjavali, pa vi ste u uniformama, činove brajo šta ti je.

Hvala lijepo. Dakle gospodine Bulj upravo sabor nije mjesto gdje na taj način trebamo razgovarat o cijepljenju ko i o nogometu svaki ima svoje mišljenje o tome tko je trebao biti u reprezentaciji tko nije, tako je i u cijepljenju i to je sigurno tema koja sve zanima. I apsolutno je loše komunicirano oko toga. Bilo je dvostrukih poruka, bilo je loših komunikacija ali ja ne mogu pristat ovo gospodin Miletić što je spomenuo. Dakle to su bavim se područjem i onim što se zove antivakserski pokret, nažalost iz vaše opcije taj dio dolazi koji je izrazito društveno štetan i zbog, zbog kojeg ćemo imat posljedice, a znam kako se to radi. Možete vi mene osobno diskreditirati i što god reći ali radi se o nečemu što je društveno štetno s ovim što radite. **Radin, Ma nemam ja šta koga zvat nego ja pitam vas logički. Da je bio glavni ako ste vi bili u tome stožeru, mislim cijepi se misli na druge, u tim strukturama ne znam jel ste bili dodavač onoga šta vata coronu, ima onu punjač pa pomoćnik punjača, ciljać na minobacaču, ne znam u kojem ste svojstvu bili pojasnite mi malo kad se vata, jeste ga uvatili za zadnju nogu ili za prvu nogu virus. tako je to djelovalo tako ste vi to opisivali, ne vi nego kad se to radilo. Ja bi samo kratko reka da nisam dobio odgovor od vas. Da li cijepljeni prenosili coronu i da li je bačena prašina u oči hrvatskom narodu dok se vršila najveća pljačka i oduzimale slobode na doslovno fašističkim metodama. Onaj tko nije se htio cijepiti pod prisilama razno raznim proglašen je i sotoniziran, samo što mu se nije stavio znak na ruku ko što se metalo u nacizmu i fašizmu. Prema tome ja sam pita jedno, još nisam dobio odgovor od nikoga. Da li su cijepljeni prenosili coronu, a svi znamo da jesu. **Radin, Ne pardon, to je bio odgovor. Gospodin Marin Miletić ispred Kluba zastupnika Mosta. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolege predstavnici mjerodavnih institucija, državna tajnice sa svojim suradnicima i jedna i druga državna tajnice, ispričavam se, kolege vladajući dvoje i troje i kolege iz oporbe. Mi smo ovdje narodni zastupnici i stav kluba Mosta je da bismo mi trebali ovdje predstavljati narod. Uvijek samo narod. Nikakve farmaceutske lobije, pričamo o teorijama zavjere. Odite na Netflix, na Netflix dakle imate 5 novih serija sve prema istinitom događaju, tako navode, o farmaceutskom lobiju, potplaćivanju dakle i ja u obitelji imam liječnike i doktore znanosti i izrazito cijenim liječnike i u mojoj obitelji su, sam itekako bio involviran i tijekom mog privatnog života dvije godine odlazio po bolnicama svaki dan. I na kemoterapije itd. ja znam o čemu pričam i izrazito sam zahvalan vama liječnicima na svemu što činite ali mi ne možemo zatvarat oči i reć da se tu nije puno toga događalo što se nije smjelo događati. Mi ne možemo se praviti blesavi na neke činjenice, čitat ću vam ja, citirat ću sada. Mi ne možemo reći pa vi neki nas diskreditirate, uopće ne želite raspravu, dijalog i onda se vi čudite što vama narod više ne vjeruje pa vi ste ti koji ste upropastili ključno i važno povjerenje naroda u znanost. Ali znanost se svaka propitkuje i propitkivanjem dolazi se do najvećih otkrića, a ne kao što smo čuli čak jedan biskup je rekao znanost se ne propitkuje kao da je to dogma. Sve se mora propitkivati, sve. Mi ne možemo ovdje predstavljati Pfizer, AstraZenecu, Big Pharma, Bruxelles, Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Ajmo govorit konkretno, političari su nas zadužili na razini cijele Europe, dragi Hrvati i Hrvatice i građani RH za 1.075 milijardi eura. Ponovit ću jer možda niste čuli. Političari oko gospođe Ursule su nas zadužili na razini cijele Europe za 1.075 milijardi eura. To ćemo vraćat do 2058. godine, naša djeca će vraćat dugove, a možda čak i djeca naše djece. Dugove koji su nastali tijekom ovoga što smo proživljavali famozne pandemije. Ismijavali ste nas ovdje kad su počele priče je li virus stvarno nastao u Wuhanu, Kina ovo, ismijavali sve nas ovdje kolege, difamirali na najgrublji način, e sad kada Američki kongres kaže da je to tako, e sad popapala maca jezik, više se o tome ne priča, samo ono nema veze više to nije bitno. Ovdje ste nas vrijeđali na najgrublji način kad smo govorili cijepljeni prenose virus, ljudi ej prenose virus, vrijeđali ste nas, vrijeđali najgrublje ad hominem ste išli. A onda mediji koje Plenković posložio, ovako ih je posložio, sjećate se te slike urednike i reko ima da pišete ovako, ovako, ovako il nema para gospodo. E onda su mediji nas sotonizirali koji smo imali drugačije poglede, drugačije stavove. Ja ću malo sad oprostite mi sve pojednostavit, ja sam o tome razmišljao, ja sam logičar i ja sam razmišljao Bože ljudi umiru od gladi svaki dan i svijet zna da nam umiru od gladi djeca, od gladi. Može li bit nešto strašnije da imaš djecu koja umiru od gladi i taj svijet se ne udruži i ne želi pomoć toj djeci i svaki dan umiru djeca od gladi. Al onda gle čuda udruži se oko virusa koji je izašao iz laboratorija iz Kine, dal slučajno il namjerno to je pitanje i krenu pare, milijarde i milijarde, Ursula von der Leyen 41 milijardu eura zato je pod istragom, bez ikakve javne nabave, bez ikakve transparentnosti, bez ičega. SMS porukama žena dogovara te milijarde 41 milijardu. I mene vi mislite da ovdje da me bilo tko može uvjeriti da se to tako treba radit, to je, to je tako zastupniče to tako treba radit. o čemu mi pričamo? Joanidis, ovdje ima vas kolege koji ste liječnici, dakle Joanidis sad nemojte mi zamjerit na ovome, ja sam baš malo gledao koliko vi neki imate citiranja mjesečno i godišnje, Joanidis ima u šest mjeseci više citiranja nego svi naši saborski zastupnici koji su znanstvenici u deset godina, neki i čitav život. Epidemiolog sa Standforda ovdje ja sam njega citirao tijekom pandemije on je govorio posebno protiv lockdowna i cijepljenja mladih, on je bio protiv toga. Ja sam ga citirao, ajme salve uvreda, ridikul, a ja citiram čovjeka. Zamislite kakva je to mašinerija koje spremna zgazit najveće intelektualne umove te struke epidemiologe, te struke samo zato jer nisi upao u tračnice onih koji koji su dijelili pare i sebi punili džepove. Pa to je zastrašujuće koje distopijsko društvo. Zamislite dođem ja trčat u moj Kastav, ko Crekvine i tamo mi stoji čuvar, ja sam dođem trčat sportaš sam cijeli život još se bavim natjecateljskom košarkom i ja mu kažem, a znam, ja kažem makni se, kaže zabrana stroga i stavio rampu u šumu u Crekvinu. Ja kažem sam sam čovječe tu živim preko ono ća ti je, još mi po domaći … ća ti je ono pusti me preko grem u šum. Ne može. Ja kažem makni se jer ću prijeć preko tebe. Pa koje je to ludilo da ljudi iz Pinčića nisu mogli ić u Plodine u trgovinu ej ljudi, pa jesmo mi ludi, barikade, policija, ono legitimacija ono pa što je to e? zar vi imate razina vaše savjesti zar vam dopušta da je vama to sve kao pa dobro šta kao. Vi te teoretičari zavjere? Šta stvarno? Pitao sam ovdje kolegu to su činjenice ja imam te podatke sve i iskreno mi je žao za svakog čovjeka koji je preminuo, ali mi ne govorimo o tome jesu li mjere dovele do toga, mi ne govorimo o tome da je pola u prvom valu, pola svih preminulih. To su vam podaci su ljudi koji su umrli u staračkim domovima i šta sad čija je tu odgovornost? Čija je tu odgovornost? U drugom valu 6% svih preminulih starački domovi. U Njemačkoj, institut njihov ovaj kako se zove Robert Koch ili kako se zove je li pogledaj mi tamo Nikola ono sam vadio van citate, kažu znači smrtnost 80 godina, najveća smrtnost 80 godina. Nažalost ljudi umiru i od gripe, mislim ne opravdavam ništa, ali nažalost mi umiremo, ljudi umiru to je činjenica. Ovaj život je prolazan. Ali kad je došla korona nema gripe nigdje je nema, onda su neki to tumačili iz ovih ili onih razloga ja u to neću ulazit. A oko čega su lagali? Pa lagali su gotovo oko svega. Lagali su da je cjepivo sigurno, rekli su sigurno je, sigurno je kao pijenje vode, cjepivo je potpuno provjereno, 100% sigurno, a onda otok mozga, leđne moždine, četri puta povećan rizik poslije prve doze, miokarditis 6,3 puta povećan rizik poslije druge doze, krvni ugrušci tri puta povećan rizik, perikarditis treća doza sedam puta povećan rizik to je valjda od klimatskih promjena. Ali gle poklopilo se i sa 1., 2. il 3. dozom. Lagali su čuli smo da cijepljeni ne prenose virus, …Pfizera u Bruxellesu je rekao mi nikad nismo radili ta testiranja nikada i smiju nam se u lice, a vladajući su uveli covid potvrde da spriječe širenje virusa. Pa dobro ko je tu lud? I šta omogućili cijepljenima da po staračkim domovima i bolnicama gdje su osobe s komorbitetom i gdje je najugroženije skupine da šire virus. Ko je za to odgovoran? Lagali su da lockdown ima smisla. Danas sva istraživanja govore uspori se neznatno, ne možete vi virus zaustavit. Uništili su generacije sportaša, u mojoj Rijeci zabranili su čovjeku da u Lovranu da sjedne u jedrilicu i sam izađe na more. On je pito za koga sam opasan imam svoju jedrilicu moram trenirat, ne može, zabrana. Pa dobro ljudi razmislite ovdje tu predsjednik Sabora je bio, ja poštujem institucije uvijek g. Jandroković ja sam ga pitao, rekao mi je zastupniče kada govorite, sjećate se vi koji ste bili u sazivu morali smo ustat sa mjesta, nismo se micali, kad govorite skinite masku, kad sjednite držite masku. Doktore Jovanović znači logika, i ja kažem, i ja kažem pa čekajte ako je već to tako opasno pa zar nije kad govorim, ja sam emotivac, ekstrovert da prostite mi iskočit će mi pljuvačka kad govorim. Ne, struka je rekla ovako. Struka? I vi sad kažete zašto mi ne vjerujemo toj struci struka je rekla dok šutim i sjedim i ne mičem se da držim masku, a kad govorim da skinem masku. Ja nisam liječnik al nisam ni budala i nikad neću bit budala pa makar cijeli svijet išao jednim smjerom ić ću kontra ako osjećam da je to pogrešan smjer, makar ostao sam. To je suludo šta su nam radili. Negirali su prirodni imunitet, ismijavaju ovdje neke lijekove, ja nisam liječnik neću ulazi u lijekove. Ovdje koji ste liječnici, molim vas izguglajte ministar unutarnjih poslova Japana, zastupnik u njihovom zastupničkom domu, video na You Tube-u, čovjek je došao u zastupnički dom, ispričava se i kaže radi utjecaja Big Pharme, morali smo i neke druge lijekove koji su jeftiniji, on ih spominje izrijekom, maknut sa strane jer išlo se na opće cijepljenje. I čovjek to evo, ako on laže, lažem ja, za sabornicom im je rekao. I šta, ništa, popapala maca jezik. Imunitet prirodni su tu ismijavali, preboljenje. Dakle nema veze ako si prebolio cijepi se, pa čekaj prebolio sam dva puta ja Bogu hvala bez simptoma, pa zašto sad moram se cijepit, jer moraš. Pa čekaj pa tko je tu lud, tko je tu lud? A onda kriminal mogući, vidjet ćemo. Ursula 41 milijarda, Filip Mihalić HDZ, sin moćnog bivšeg saborskog zastupnika, majka mu je mislim bila šefica u, u Varaždinskoj bolnici ili tako nešto, u upravi, majstor 200 hiljada covid testova, to, to, to fake ovo smulja Lamborgini Huricane, pa tko je tu lud? I onda oni kažu zašto nam ne vjerujete, pa kako da vam vjerujemo, tučete nas po glavi i kažete neću više i svaki dan nas tučete tri godine i kažete al neću više, pa kako da ti vjerujem? Ako ne skrivaš ništa pa daš covid povjerenstvo. Ako ne skrivaš ništa kažeš ajde Miletiću da vidimo, vi ste potpuno nesposobna ekipa, vi mali mostovci, kako ono kako ste nas difamirali danas, šta biste vi. Al mi smo imali hrabrosti stat znate, kada, kad je bila svi mediji protiv nas s kolegama drugim tada i Suverenistima tada, Domovinskim pokretom i ostalima, profesorom, svima. I stali smo na branik i rekli, e nećeš pa makar ostali sami. Svaki dan ste nam se rugali i ismijavali preko medija. Al mi od istine ne možemo odustat. Bivši ministar zdravstva Vlahušić, citiram necijepljenima treba isključiti sva prava. Kako to danas zvuči? Jutarnji list prosinac 2021. naslovnica. Hoćete li za blagdane i vi izbjegavati druženje s necijepljenima? Doktor Berecki 23. travnja '21., svijet bi bio puno ljepši bez necijepljenih. Kako vam to danas zvuči? Anka Mrak Taritaš 4. studeni 2021., sad je trenutak da se kaže ljudima ne možete nigdje ako niste cijepljeni. Kako vam to zvuči? Fuchs o djetetu bez maske u školi, moguće je da ćemo oduzeti dijete roditeljima. Branko Bačić citiram, Otvoreno HRT, građane treba pratiti putem GPS telefona. Sandra Benčić citiram 5. studeni '21., jedini diskriminirani u Hrvatskoj su cijepljeni i tražimo stroge mjere. Branko Roglić Novi list 15. studeni 2021., citiram necijepljenima ne smijemo dopustiti niti odlazak u dućan, završavam citat. Večernji list 25.11.2021. na naslovnici, novim pravilima nužno je otežati život necijepljenima. I onda vi imate, onda vi imate hrabrosti nas pitati zašto smo mi takvi. Vi imate argumenta nas pitati zašto mi ustrajemo, mi nećemo odustati. Dokle god budemo imali najmanju političku moć od naroda, od najmanjeg dijela naroda, od, od 5% naroda mi nećemo odustati jer ovo što ste vi govorili, što ste radili, to je duboko zadiranje i povreda temeljnih ljudskih prava. To je nasrtaj na čovječnost, to je dakle. Vi ste bili na valu Big Pharme i očigledno interesnih skupina moći i odrađivali ste ono što vam je bilo rečeno da odrađujete i vi biste htjeli da mi na to zaboravimo, ma nema šanse, znači nema šanse. Samo istina. Istina neka nas sve oslobodi pa gdje god nas ona dovela. Gospodin Pavliček, a onda gospodin Jurčević, zastupat će stavove Hrvatskih suverenita, stranke, stranke Prava i pravde i nezavisnog zastupnika gospodina Juričića.

je ostavila mnogobrojne posljedice i po zdravlje ljudi i brojne gospodarske posljedice u RH. Nažalost o ovoj temi se spominjalo samo argumenti posebice u doba te covid pandemije i prezentirali javnosti koji su odgovarali globalistima velikim multinacionalnim farmaceutskim kompanijama koje su zgrtale milijarde u doba ove covid pandemije. U samom početku 99,9% građana su podržavali rad Stožera civilne zaštite jer su smatrali da će taj stožer donositi prvo epidemiološki opravdane odluke. Virus je bio nepoznat i naravno da su svi zorno pratili rad tog stožera. 23 odnosno 4 osobe sjede u tom stožeru, 2 liječnika, 2 su naknadno imenovana. Tu imate i ekonomista, inženjera građevine, pravnika, predstavnika DHMZ-a i slično i svi su stručnjaci bili za Covid-19. Samo su svi imali jedno zajedničko, to je člansku iskaznicu vladajuće stranke u tom trenutku HDZ-a. Međutim vrlo brzo se pokazalo da je taj stožer u svojih nekoliko stotina odluka i restriktivnih mjera koje je donosio, kojima je prvenstveno ograničavao slobode kretanja hrvatskih građana, što je protivno Ustavu RH, te odluke donosio prvenstveno politički motivirano. Jel' gle čuda prve restriktivne mjere su donesene kada? Nakon provedenih unutarstranačkih izbora u HDZ-u. uopće taj virus nije do te razine bio opasan za hrvatske građane. Kada je Plenković i ekipa su bili izabrani na čelo HDZ-a nakon toga su odmah sutradan došle prve restriktivne mjere. To je mjesec i pol nakon što se pojavio covid, prvi slučaj covida-19 u Hrvatskoj. Sjetimo se samo nekih tih suludih odluka tog Stožera. Djeca u osnovnoj školi prvi, drugi, treći razred su morali ući u školu sa maskom na licu. Nisu se smjeli družiti djeca iz prvog razreda sa djecom iz drugog razreda, a istovremeno su putovali 20 minuta u istom autobusu u tu istu školu, ali unutar školske zgrade se nisu smjeli družiti. Onda famozna odluka da tijekom nastavnog sata koji traje 45 minuta ne morate nositi masku, ali tijekom odmora koji traje 5 do maksimalno 10 minuta morate nositi masku. Onda se sjetimo odluka da smo morali biti udaljeni jedni od drugih od metar i pol do dva metra. Sjetimo se bombardiranja u medijskom prostoru da se držimo svih tih famoznih mjera, tih stručnjaka kako bi zaštitili se od, odnosno nemogućnosti daljnjeg širenja virusa. A istovremeno ti koji su donosili te odluke od ministra Beroša, ministra Božinovića, premijera Plenkovića i niz drugih članova Stožera istaknutih su istovremeno te odluke konstantno kršili, pa se izvlačili da je ministar Beroš kod urara pio vodu, da je ovaj igrom slučaja se tamo zatekao bez maske na licu itd. itd. S druge strane ste kažnjavali recimo jednog poljoprivrednika koji je išao orati zemlju u krugu od 10 ha nema nigdje nikoga sa desetak, petnaest tisuća kazne. Sulude mjere, sulude mjere! Ono što je najgore posvađali ste društvo. Znači stvarali ste svađu unutar obitelji, unutar kumova, unutar cijepljenih i necijepljenih. Mi necijepljeni smo za vas bili ravnozemljaši. Mi smo bili građani ne drugog nego trećeg reda kao što je rekao kolega Miletić. Nismo smjeli maltene izaći iz kuće. A vrhunac je bio kada se pojavilo to tzv. famozno cjepivo koje se ni približno nije ispitalo kako se inače cjepiva ispituju kako bi se zgrtale doslovce milijarde. I tada glavna rečenica je bila koja svaki dan po 10, 15 puta uoči centralnog Dnevnika „Cijepi se, misli na druge!“, „Cijepi se, misli na druge!“, „Cijepi se, misli na druge!“ Razlog koji? Odete u tramvaj piše: „Cijepi se, misli na druge!“ U autobusu: „Cijepi se, misli na druge!“ ste uvjeravali ljude da ako se cijepite nećete moći prenositi dalje virus i da ćete vrlo vjerojatno biti sto posto zaštićeni. Kasnije je ta brojka konstantno padala, pa recimo su izraelski stručnjaci rekli da je to svega 30%. A da ne kažem da je znači i sama izvršna direktorica Pfizera priznala u Europskom parlamentu na Odboru za covid na pitanje zastupnika iz redova Reformista i konzervativaca je li to cjepivo testirano odnosno odnosno možete li potvrditi da se ne može dalje širiti virus ukoliko ste cijepljeni, kaže nikad na to nije cjepivo bilo testirano. Znači sve jedna velika laž. I najgore je to mi koji se nismo cijepili smo morali ulazeći ovdje u Sabor, bilo gdje drugdje, bilo koju ustanovu se testirati svaka dva do tri dana, a oni koji se cijepili su ulazili u Sabor bez ikakvih problema uz covid potvrdu i oni su bili ti koji su prenosili virus. Preko njih je virus ulazio i u bolnice i u staračke domove i u niz drugih institucija, a ne preko nas koji se nismo cijepili. I zadnji izvještaj ovdje u Hrvatskom saboru, a to je bilo 19. listopada 2022. godine za tri mjeseca je obuhvaćao za srpanj, kolovoz i rujan kaže sljedeće: „U Hrvatskoj je bilo u ta tri mjeseca među onim koji su imali tešku kliničku sliku 62% u bolnicama onih koji su se cijepili jednom ili sa buster dozom, a svega 38% onih koji se uopće nisu cijepili. Među preminulima u ta 3 mjeseca je bilo 51% onih koji su se cijepili, a 49% necijepljenih. Znači apsolutno svi argumenti su vam pali u vodu, da ne kažem da ste naručili 19 milijuna doza cjepiva, znači 6 doza za svakog od nas od stanovnika Hrvatske, da ste od toga preko 10 milijuna doza bacili ili poklonili. Ako računam da je u prosjeku oko 3 do 4 eura, jer je to naravno bila tajna, nije se znalo po kojoj se cijeni nabavljalo, izbjegao se Zakon o javnoj nabavi jer je tako odredila Europska komisija da ste bacili 340 milijuna eura eura u vjetar, naših novaca. Tko će odgovarati za prekomjerno trošenje novaca iz državnog proračuna? Politički mora odgovarati? Nitko. A da ne kažem za katastrofalne odluke koje ste donosili u doba covid pandemije koje su prvenstveno bile kao što sam rekao politički motivirane.

Evo poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajnici, dragi kolege i kolegice. Ima i kolegica. Evo danas u ovih nekoliko sati čuli smo puno činjenica. Ja ću pokušati u ovih 7 minuta što mi je ostalo reći neke stvari koje će možda pomoći razumijevanju, a možda i postizanju cilja ako ne sada kao što je rekao gospodin Raspudić u nekom budućem vremenu da će se ipak doći do istine. Krize su osnovno obilježje cijele ljudske povijesti. U tome se posebno ističu ratovi i s pravom je jedan stari grčki filozof rekao da su ratovi otac sviju stvari uključujući i samo spoznavanje, dakle psihološko kad sam čovjek sebe prepoznaje, a psiholozi kažu i to nazivaju graničnim situacijama. Najveća granična situacija do ove covid krize bila su dva svjetska rata, međutim ovo je daleko veća kriza. Tako da nije točno ni ono što je rekao predsjednik sadašnje i bivše Vlade da je ovo najveća kriza nakon Domovinskog rata. Ovo je sigurno najveća u cijeloj svjetskoj povijesti jer nikada toliki poremećaj društveni, politički, civilizacijski pa onaj introspekcijsko-psihološki nije proizveden. Ovdje smo čuli bezbroj primjera, a sjećamo se i onoga vremena, a rekao bih kad gledamo društvene odnose, kad gledamo bliskost, kad gledamo intimu najveći poremećaj je bio to što su oni koji su ti najbliskiji, znači vlastita obitelj u toj krizi bili najveći neprijatelji. Dakle, to razaralaštvo koje se događalo je imalo nevjerojatno katastrofalne posljedice koje će sigurno i budući naraštaji osjećati. Dakle, toliko sjeme zla nikada nije posijano unutar ljudske vrste kao zajednice. Dakle, vlastita djeca, muž i žena međusobno su bili proglašeni najvećim neprijateljima, najvećom opasnošću i razumljivo da je to bilo vrijeme straha, straha kakav nikada se nije vidio. Rat čak pojedine skupine pustimo sad ko je tu sad pozitivac, negativac, ko je agresor, ko se brani, ali dakle dolazi do određene kohezije u ratu jel u toj ugrozi jer se prepoznaje neprijatelj. Ovdje je neprijateljem proglašen onaj ko vam je najbliži. Strah jel to su također znanstveno potvrđeno odakle je najmoćniji mehanizam koji postoji u čovjeku, uz bol to je obrambeni mehanizam. Da nema straha jel svi bi se popeli na 100. kat i skakali s njega itd., da da nema boli neko bi nam pilom rezao ruku ne bismo to primijetili itd., itd., dakle zloporaba straha, događala se zloporaba straha. Ključno u ovoj krizi je bila medicinsko-biološka i farmaceutska znanost ili farmakološka znanost možemo to tako reći i kad se radi o tome svi smo bili u strahu, pa i medicinari. To je bila nova pojava i kad se gleda taj sukob koji je postojao unutar te ključne medicinske struke koji traje do danas, sigurno da je kod njih bilo najveće raslojavanje i sigurno da je kod većine liječnika bila inicijalno jel je to bio nevidljivi neprijatelj, nepoznat neprijatelj. Pa onda kako se išlo dalje njegove transformacije i sve ono što smo mi koji nismo liječnici mogli pratiti, a pratili smo iz raznih motiva, uključujući i strah da da svi ne poumremo, da nestanemo itd., itd.. Dakle, taj razdor unutar medicinske struke postoji do danas. I moglo bi se reći da kao i u svim krizama, obzirom da smo u Dolini Suza da su ljudi grešna bića itd., dakle dakle sve krize su iskorištavali ono što se kaže negativci od raznih materijalnih, političkih, drugačijih interesa ne ljudskih interesa. I bilo je se teško suprotstavljati na globalnoj razini jer ovo je bila globalna kriza koju je doživjela i Hrvatska i možemo reći da takav teror kršenja ljudskih prava nikada dakle kad govorimo o ljudskim pravima se nije dogodio. Sjetimo se svjetskih ratova, osnivani su logori, dakle sve strane su osnivale logore, logori su čak po Ženevskim konvencijama legalno i legitimno sredstvo što se vrlo često previđa, međutim cijelo čovječanstvo koje je pogodila pandemija je bilo u logorima. Naši domovi su postali logori i to logori u kojem živite sa neprijateljima di morate biti sam. I bilo je najpametnije eliminirati sve one koji su vam najbliži da vas ne bi ugrozili. U strahu je sve moguće, dakle događa se ne samo socijalno razaralaštvo da nas sve odvajaju na jedinke nego se dakle događa to unutarnje nekakvo ako je čovjek društveno biće, a sigurno je i društveno biće, dakle događa se neprijateljstvo na toj razini da čovjek zaista ostaje sam. I to je tama koja mora biti istražena i žalosno je da je došlo mišljenje Vlade fotokopirano od prije osam mjeseci, a u ovih osam mjeseci da ne govorimo tijekom pandemije i sl. znanstvenici, medicinske prvenstveno struke uključujući i nobelovce od onoga koji je izmislio PCR test itd. u čuli smo ovdje dovoljno primjera da ja ne gubim na to dragocjeno vrijeme, dakle u ovih osam mjeseci dogodilo se toliko novih spoznaja, saznanja. Puno je bilo pokajnika, većina je išla u taj proces s dobrim namjerama, međutim neki su ostali ipak na to negativnoj strani svojih uvjerenja, ali i pretežito zbog interesa ili branjenja svoga postignutog statusa. Nažalost to smo mogli čuti ovdje i od predstavnika vlade dakle državnih tajnika, ministri naravno nisu došli i to je žalosno i sramotno i to se događa zbog inverzije ili perverzije u kojem postoji i djeluje HS ne samo u ovome mandatu jer od '90.-te godine Sabor nikada nije bio glavno tijelo što bi trebao biti po demokratskim pravilima i našem Ustavu i zakonima. Dakle, ovdje se previđa da smo mi poslodavci izvršne vlasti, dakle mi smo poslodavci izvršne vlasti, a oni nas ovdje vrijeđaju čuli ste jel, dakle i oni nemaju povjerenja u nas. Zamislite da ste u nekom poslovnom odnosu ekonomska, gospodarska razina i da kažete nadređenom vašem poslodavcu da mu ne vjerujete. Što vam slijedi? Otkaz. Ali ne, ovdje se događa obrnuta stvar. Što se ovdje traži? Mi ovdje tražimo da se osnuje povjerenstvo i zato je isti tekst, taj tekst zahtjev dakle, prijedlog, da se osnuje istražno povjerenstvo je jednak kao što je bio, kao što je bio i prije osam mjeseci dakle u listopadu odnosno u svibnju kada je podnesen, dakle, sve čuli smo vrlo jasno formulirano koji su ciljevi. Dakle, ti ciljevi su znanstveni. Ajmo utvrditi istinu na temelju suprotstavljanja mišljenja, činjenica i to mi tražimo kao poslodavci. Dakle, Sabor kao to glavno tijelo je bio eliminiran iz cijelog ovog procesa, sve što se odlučivalo, dakle odlučivalo se na način da je isključeno glavno tijelo i sada kada je završila ta kriza u ime budućnosti jer ta kriza će se sigurno ponavljati, dakle sa svim interesnim pozadinama koje postoje …/Upadica Radin:

Gospodin Glavić Klub zastupnika HDZ-a, izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane državne tajnice, državni tajnici, poštovane zastupnice i zastupnici. U pripremi za raspravu o ovom prijedlogu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija u vrijeme trajanja pandemije Covid-19 u Hrvatskoj, pročitao sam i raspravu iz prethodnog saziva HS-a. obrazloženja i argumenti istog predlagatelja samo s nešto manje članova, uglavnom su bila na razini mi smo upozoravali, mi smo znali, mi smo rekli, dogodilo se upravo tako kako smo mi rekli, pokazalo se da smo bili u pravu i slično. Sve to naravno imalo je za cilj umanjiti rezultate Vlade RH i nadležnih institucija u upravljanju krizom izazvanom pandemijom. Naravno i potaknuti sumnju u transparentnost i zakonitost rada pa čak i sumnju u stručnost i dobre namjere kako smo i maloprije vidjeli i poručiti kako eto postoje i neki koji bi to mogli napraviti savršeno i pošteno samo trebaju doći na vlast. I dok mi je to za to vrijeme u predizborno vrijeme i bilo razumljivo i moglo se shvatiti kao politički alat u borbi za što bolji rezultat na izborima, danas kada su izbori prošli i kada je očito da građani nisu povjerovali u takva podmetanja, bilo je za očekivati da će predlagatelji odustati od prijedloga, zahvaliti Vladi RH, Stožeru i svim nadležnim institucijama, posebno iz zdravstvenog sustava na odlično obavljenom poslu, a umjesto toga evo i danas smo gledali i slušali vrlo grubi upad u medicinsku struku, dociranje o visoko stručnim temama od strane predlagatelja koji nisu čak ni medicinske struke i obrazovanja, a govorili su kako se ne bi usudili govoriti niti najveći svjetski autoriteti iz područja epidemiologije ili infektologije. Meni osobno također je bilo kao liječniku, kao jednom od onih koji su upravljali bolnicama akutnim bolnicama u vrijeme ove pandemije, slušati neke, ne sve ali neke rasprave odnosno neka izlaganja koja doista prelaze svaku crtu čak i pristojnosti. U nekom trenutku pitao sam se jel sad ovo znači da smo mi tamo nešto glumili, da smo mi htjeli da ljudi umiru, da smo donosili odluke s nekim lošim namjerama. Zapravo neke rasprave su me zbunile, vjerujem da nisu išle u tom smjeru ali bile su do te mjere zbunjujuće da je bilo teško i prepoznati što govornik cilja i kuda ta ta njegova rasprava ide. No, mi smo navikli i kao struka medicinska i kao liječnici da se naš rad propituje. Tijekom cijele pandemije, rad struke koordinirali su najstručniji timovi, referentni centri hrvatske medicine za pojedina područja. Nije to donosio nitko izvan struke, naravno da one mjere koje nisu bile strogo medicinske, da su i te mjere donosila odgovarajuća tijela. Ni u jednom trenutku se ne može reći da je struka bila u drugom planu tijekom ove pandemije, kako bi se to iz nekih rasprava dalo zaključiti da je stožer znam, malte ne propisivao lijekove. No, o tom bi se evo puno moglo reći. Na kraju mislim da treba zapravo na neka pitanja

moramo vjerovati pravnim institucijama. Ustavni sud RH je donio rješenje kojim je rad Stožera civilne zaštite i mjere koje je donosio imale utemeljenost na zakonskim odredbama i to je nešto što je minimum onoga što bi morali prihvatiti. Nikad nismo mislili da posao u takvoj velikoj krizi pogotovo kad je u pitanju zdravlje, bolest, smrt može bit savršen ali da je bio utemeljen na zakonima u svakom svom segmentu to možemo jamčiti. U krajnjoj liniji, druge države imale su vrlo slične u većini segmenata i iste mjere i odluke koje je imao i naš stožer. Po pitanju izuzeća od Zakona o javnoj nabavi, mislim u ovakvim velikim krizama, pandemiji kojoj broj .../nerazumljivo/... strašno brzo, progresivno, u kojoj je broj umrlih sve veći, vrijeme je ono što najmanje smijemo gubiti. Vrijeme je najdragocjenije. Mi znamo koliko traju postupci javne nabave, nisu oni bili diskvalificirani za sve, samo za ono što nije trpilo odgodu vremena. Nabava opreme, uređaja, dezinficijensa, testova i uređaja za testiranje je doista bilo neophodna, bila je potrebna sad i odmah i nije trpila trošenje vremena. Konačno, svi podaci o tim nabavama, objavljeni su i provjerljivi. A njima se, naravno, mogu baviti oni koji su za to nadležni, ne treba osnivati povjerenstvo uz sve institucije ove države koje imamo i koje su nadležne za takve poslove. Što se tiče nabave i uporabe cjepiva, cjepivo se, naravno, primjenjuje u svrhu zaštite zdravlja i ljudi i to također, ne, nije u redu dovoditi u pitanje. U vrijeme pandemije, cjepivo je imalo vrlo značajan utjecaj i na usporavanje širenja virusa, ali i na ublažavanje težine bolesti kod već oboljelih, dakle i smanjenja broja umrlih. To se nigdje niti u jednoj studiji ne osporava da su klinički simptomi bili blaži kod cijepljenih. Naravno da, kao za sve u medicini, i ovdje će kasnija istraživanja, pogotovo istraživanja o kasnim posljedicama pandemije koronavirusom pokazati, možda i nešto što će nas iznenaditi, ali u svakom slučaju, to može biti samo nešto što što nismo znali, ali što nije nitko u svijetu znao, ne bi se cijepili američki, francuski predsjednik, njemački, itd., kao da im nitko nije imao reći da je to štetno, pa naravno, u količini straha koja je vladala u cijelom svijetu, svi smo tražili najbolja rješenja, tražili rješenja koja će rezultirati što manjim brojem umrlih i što manjim brojem teško oboljelih. Pogotovo su nezgodne rasprave o nepotrebnosti i štetnosti cijepljenja, te rasprave su površne, nekompetentne, selektivne, politički motivirane i pogotovo je opasno kad ih potiču osobe koje imaju značajniji odjek u javnosti, a saborski zastupnici to svakako imaju. Razbuktavanje nekih epidemija na koje smo, zahvaljujući cijepljenju već bili zaboravili, jasan je dokaz tomu. Covid-19 je, zaključno, najveći svjetski javnozdravstveni problem novog doba, pandemija se pojavila naglo, intenzitet širenja bolesti bio je izuzetno visok uz veliki broj teško oboljelih i visoku stopu smrtnosti. Nije bilo odgovarajućeg cjepiva niti lijekova. Globalna ugroza i krizno stanje, stavila je na test zdravstvene sustave u stručnom i organizacijskom smislu, ali i vlade država cijelog svijeta pred najteže izazove upravljanja u kriznim situacijama. Prema relevantnim pokazateljima, hrvatski zdravstveni sustav pokazao je visoku razinu otpornosti, stručnosti i organiziranosti i u najtežoj pandemiji u posljednjih 100 godina. Isto tako, Vlada RH je kroz mjere koje su donošene koordinirano na različitim razinama uspjela sačuvati zdravstveni sustav, ekonomiju, gospodarstvo, radna mjesta, opći standard građana i sve aspekte društvenog života. To je ogroman doprinos kolektivnoj sigurnosti nacije, pogotovo u vrijeme rastućeg rizika od globalnih kriza izazvanih nemirima, ratovima i klimatskim promjenama. Stoga, naravno, Klub HDZ-a ne može podržati prijedlog osnivanja ovakvog istražnog povjerenstva kao zamjenu za redovne institucije koje ova država ima. G. Josip Jurčević govorit će u ime predlagatelja 5 minuta. Ovdje su mnogi nesporazumi. Vladajući izgleda ne razumiju o čemu mi govorimo. Dakle potpuno je legalno i legitimno u svim situacijama, a pogotovo u izvanrednima kakva je bila ova, je li, koja je trajala 3 godine službeno, dakle nikad takve izvanredne situacije nije bilo, suspendirana su sva ljudska prava, uključujući i ovaj zakon, dakle o javnoj nabavi i mi kao čelno tijelo iz kojih proističu sva druga tijela, i izvršna vlast, Ustavni sud, predsjednik Vrhovnog suda, čelna osoba, glavni državni odvjetnik itd., imamo pravo u svakom slučaju osnovati istražno povjerenstvo, jel kao mi kao poslodavac da budem vulgaran. Dakle mi kao poslodavac želimo istražno povjerenstvo ne samo na temelju ovoga što se događalo u Hrvatskoj i što se inače događa dakle u ovoj verziji da izvršna vlast diktira, određuje tko će sjedit u saboru itd. nego opet na temelju globalnih iskustava. Dakle sve uređene zemlje, a mi u te ne pripadamo od zapadnog svijeta dakle zapadne Europe, sjeverne Amerike, Japana, Australije, suočavaju se sa činjenicama jer su institucijski uređene i razdvajaju žito od kukolja u toj izvanrednoj situaciji. Dakle nikada nismo mogli vidjeti takvo nasilje državnih tijela. Sva sreća ne u Hrvatskoj ali sjetimo se jel, svi smo to gledali dakle u Australiji i Njemačkoj dakle nasilje policije koja je to u strahu u najboljoj namjeri radila dakle kad zlostavljaju na javnom mjestu nemoćne stare osobe ženske. Zašto? Zato jer nisu imale masku. Dakle prije nekoliko mjeseci pokrenuta je u Belgiji istraga protiv Ursule von der Leyen i obzirom na sve političke sada igre oko toga tko će biti nakon Europskih izbora čelna osoba, dakle zadnja vijest prije dva dana iz Belgije da će se belgijsko tužiteljstvo koje je to pokrenulo očitovati jer se očito na taj način želi pobjeći od političke odgovornosti za ovih 40 milijardi eura i 10 puta više cjepiva nego što je trebalo. Dakle za svakog Europljanina je bilo kupljeno 10 doza cjepiva. I Ursula von der Leyen ne želi pokazati, već je bilo nekoliko parlamentarnih istraga te sms poruke koje su kaže bile benigne. Pa zašto ih ne pokaže to i ne dokaže. Tako mi u Hrvatskoj isto, dakle ovo istražno povjerenstvo ima namjeru uvesti redovno stanje u Hrvatskoj jer mnogi poremećaji dakle očito su se dogodili uključujući i u vladajućoj stranci. Dakle uključujući i u vladajućoj stranci gdje su održani izbori u toj stranci, također dakle u vrijeme pandemije, održani su parlamentarni izbori mi znamo na koji način, a čuli smo ovdje isto u izlaganjima od kolega. Prema tome potpuno je legalno i legitimno jel, da se osnuje saborsko povjerenstvo, a ako je sve u redu kao što se tvrdi pa to će vam bit još jedna, jedan dokaz jel dakle još jedan dokaz dakle tih slavnih uspjeha i dobit ćete političke poene, dakle i potvrdit ćete ovo što vi govorite. Ali dakle potpuno je nedemokratski, neljudski i u sukobu ste interesa. Dakle vi koji ste to radili u izvanrednim okolnostima ne dopuštate da stručno istražno povjerenstvo poslodavca u Hrvatskoj državi, glavnog poslodavca u Hrvatskom saboru, to provjeri i utvrdi i verificira. Dakle očit je vaš strah kao i Ursule von der Leyen. E sad, dakle ne treba tu biti solidaran dakle nije to HDZ, dakle to su neki ljudi u HDZ-u neki ljudi u drugim strankama. Dakle točno se može identificirati i individualno jel tko je tu zaista radio sa najpoštenijim, čestitim namjerama, tko se okoristio tko je činio, tko je dakle koristio to suspendiranje, potpuno suspendiranje bilo kakvih zakona ljudskih prava u Hrvatskoj. Osnovana sumnja je i u činjenici koja je ovdje nekoliko puta istaknuta. Dakle kad pogledamo strukturu stručnu stožera koji je dobio sve ovlasti, dakle vidimo da su bila samo dva liječnika i to kakva kad uđemo u životopise. Ja ne znam jesu oni stručnjaci jel dakle znanstvenici, istraživači ali dakle ako se vode istrage u najdemokratskijim zemljama svijeta, a mi pripadamo dakle u EU, onda je potpuno legalno, legitimno da i mi raščistimo to pitanje. Ne samo zbog prošlosti nego još više za budućnost jer ovo uopće nije kraj pandemijske igre ako tako možemo, možemo reći jel. Vidimo sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i na druge načine. Dakle postoje pretenzije globalističke, jel da se sruši postojeći svjetski poredak uključujući neke agencije, odjele u UN-u jel. Dakle ambicije u Dolini suza jel ima dovoljno grešnika, ima dovoljno tehničkih, tehnoloških globalističkih mogućnosti dakle da se sruši sve ono što je dobro u svijetu, da se sruši i ono što je legalno u Hrvatskoj. Dakle ovo što mi tražimo dale stručno povjerenstvo jel, saborsko stručno povjerenstvo koje će biti i kreirano upravo u tome stručnom smislu …/Upadica Radin: Vrijeme, Ivica (MOST)** Poštovani zastupniče Jurčević, ja sam sada pažljivo slušao i vas i prije vas dr. Željka Glavića iz HDZ-a koji je izrijekom kazao slijedeće kad je govorio o javnoj nabavi koja se provodila tijekom pandemijske krize, vrijeme je najdragocjenije. Ja držim da je život najdragocjeniji, kako bi ocjenjujete, što je najdragocjenije? Josip (Nezavisni)** Evo, dakle Hrvatska je prihvatila cjelokupnu europsku pravnu stečevinu, prihvatila je cijelu pravnu i vrijednosnu stečevinu. Na prvom mjestu je svakako najveća vrijednost je život, a na samom vrhu nalazi se i zdravlje. Prema tome moj odgovor je potpuno jasan al razumljivo je dakle i osnovano sumnjivo ako netko tko je radio taj posao ne dopušta jel demokratskim, kontrolni mehanizam da obavi svoj posao. suverenisti)** Poštovani kolega Jurčević, kao što sam i u svom izlaganju rekao novi je bio virus, ljudima nepoznat i naravno tko radi taj i griješi međutim zanimljivo je da nikad vladajući nisu htjeli priznat niti jednu grešku u koracima, sve odluke su koje su donijeli, a često su bile sulude politički motivirane, pravdali epidemiološkim razlozima, a sami se nisu držali tih vlastitih odluka i koju su onda oni sliku slali cjelokupnom hrvatskom društvu, a posebice me zanima hoće li i treba li itko ako ništa drugo snosit političku odgovornost za desetke i desetke milijuna eura koji su bačeni u vjetar nepotrebno, zbog nabavljanja tolikih doza cjepiva jer je tako bilo diktirano iz Bruxellesa? Dakle u informatičkom obliku dostupno je prijedlog osnivanja istražnog povjerenstva. Prema tome možete vidjeti da su tamo svi ciljevi neupitni. Oni su stručni, znanstveni, socijalno, nacionalno, kako hoćete ljudski, ljudski potpuno odgovorni i krajnje je nekorektno od većine u Saboru da se ne suočava sa činjenicom da su naši mandati osobni. To što se mi udružujemo u klubove to je u redu, ali naši mandati su osobni kao što je ovdje više puta rečeno mi smo narodni zastupnici. Dakle i postoji pored političke i ta moralna, ljudska odgovornost. Dakle, dopustite da stručno povjerenstvo glavnog tijela ili poslodavca u Hrvatskoj državi, a to je Hrvatski sabor obavi svoj posao. Ono neće ništa krivotvoriti, ništa neće dovoditi u pitanje. Uostalom kao što je rečeno u strukturi ćete sudjelovati i vi, ali čemu ne dopuštate, dakle čemu smatrate da ste vi jedini dani? Dakle u demokratskom društvu je uobičajeno da postoji taj kontrolni mehanizam, dakle institucija koja je zakonski predviđena. Gospodin Peternel, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice, kolege koji ste još ostali, predstavnici Vlade. Evo sve vas skupa pozdravljam na ovoj temi koja ja sam zapravo očekivao da će pobuditi više interesa. Slušao sam pažljivo govore i gospodina Raspudića i Grmoje i Miletića i Pavličeka i sve što su oni rekli ja potpisuje. To je sve točno, međutim nisu rekli ništa novo. Mi smo to sve znali, to je sve reciklirano i to govorimo već godinama. Ja ovdje u cijeloj ovoj današnjoj raspravi nisam ni pro ni kontra argument čuo niti jedan jedini novi. Što je Domovinski pokret radio i što smo govorili cijelo ovo vrijeme? Pa ja ću to sad taksativno navesti da bi se znalo što mi o tom Stožeru mislimo. Dakle, Domovinski pokret je stranka kojoj je više nego jasno svih ovih godina govorila o radu Stožera. Stožer je za nas bio i jest para političko tijelo koje je djelovalo na zakonskom rubu pristrano, stranački involvirano i uz vrlo sporne kriterije. Sjetimo se samo tendenciozne zabrane prelaska iz županije u županiju i koliko je to problema našim građanima donijelo. Sjetimo se virusa koji je aktivan tek iza 23h ili smiješnih objašnjenja zašto se ne bi trebalo igrati tenis, o maskama da i ne govorimo. Od prvog dana pandemiji kritički smo se osvrtali na rad Stožera u smislu ograničenja kretanja i okupljanja. Ukazivali smo na nedostatne kriterije, na stranačku političku motiviranost, nekonzistentnost i dodvoravanje globalističkim centrima moći odlučivanja. Žestoko smo napadali neprihvatljivu uspostavu covid potvrda, ugrozu ljudskih prava i proganjanje svakog alternativnog stava ma koliko taj stav bio znanstveno utemeljen. Ukazivali smo na razno razne posljedice takve politike za školsku i studentsku populaciju, na njihovo otuđenje i neprihvatljivu izolaciju. Posljedice takve promašene politike vidjet ćemo tek u idućim godinama i to također tvrdi znanost. Naši su zastupnici javno govorili, sudjelovali na prosvjedima protiv covid mjera, protivili se medijskom indoktriniranju, moralnom ucjenjivanju, a u vezi cijepljenja. Cijepljenje je posebno poglavlje koje treba spomenuti, a pogotovo u kontekstu što vrlo često čujemo da je da je antivaks lobi prejak. Antivaks lobi je rastao i njegova moć je rasla upravo zbog toga što se cijepljenje nametalo, a nametalo se, nametala su se cjepiva nove, relativno nove tehnologije koje su nedostatne i po stručnim medicinskim kriterijima relativno nedostatno ispitivana. I to se sada zna. Sada to više nije ni tabu, nego se može normalno o tome govoriti. Znanstvenici mogu normalno o tome pisati. Naš saborski zastupnik dr. Biloglav ugrozio je čak i liječničku licencu usprotivivši se politici Stožera. Dakle, mi danas sa odmakom jednako loše mislimo o toj politici Stožera i tu moram razočarati kolege iz današnje oporbe i Mostovce i druge nismo se kolege predomislili. Danas sa odmakom možemo dakle puno realnije o tome govoriti i zato je, možda je zato ova rasprava i dobra. Dakle, radilo se očigledno kada govorimo o Stožeru, o spoju dodvoravanja agresivnim globalističkim centrima moći i paničnom strahu da će se izgubiti kontrola nad virusom, odnosno paralizirati rad bolnica uz naravno dobar stari hrvatski dodatak dobrobit stranke. Mi smo oko svega toga u svojoj kritici uvijek bili i konzistentni i jasni. Ne samo da smo govorili već smo aktivno dijelove Nabrojat ću neke od aktivnosti okrugli stol u Saboru posljedicama pandemije, konferencija međunarodna u Saboru na kojoj su sudjelovali priznati međunarodni stručnjaci ali i zastupnici oporbe točnije nekadašnji zastupnik Mosta gospodin Raspudić. Aktivno smo sudjelovali u prikupljanju potpisa za Mostov referendum ne s figom u džepu već zaista aktivno sve naše organizacije dobile su tada naputak da pomažu što je više moguće da bi se skupili ti potpisi i to ne zato što smo mislili da moramo populistički djelovati već zato što smo vjerovali da je to ispravno. Dakle, nama je oko tog Stožera sve jasno i svima koji smo ovdje živjeli je sve jasno. Na koncu jasno je i građanima. Građani su na izborima 2020., 2024. pa i na euro parlamentarnim izborima sasvim sigurno i ulogu Stožera, a i HDZ-a u vezi Stožera uzeli u obzir pa su opet glasali onako kako su glasali. Mi mislimo da je time da je time ta tema u principu završena. Jasno nam je i zašto kolege iz Mosta inzistiraju otvoriti tu temu. Oni znaju da to neće proći. Pa čim ste čuli obrazloženje kluba HDZ-a, kluba SDP-a znali ste da je to preko sto zastupnika protiv i da od toga nema ništa. Dakle, vama je jasno da se to povjerenstvo neće uspostaviti bez obzira kako glasovali vi ili Domovinski pokret ili bilo tko drugi ako su dvije najveće stranke protiv toga. Pa zašto onda raspravljamo? Dakle, mostovci su očigledno u ovoj temi vidjeli priliku, s obzirom da smo se mi vrlo jasno izjašnjavali, da se i dalje javno izjašnjavamo, vidli su priliku za napasti Domovinski pokret jer u tome vide neku šansu da se dignu u rejtingu iz gliba u koji su ušli na europarlamentarnim izborima. To je legitimno, ali je legitimno i da mi kažemo da mi u tome ne želimo sudjelovati. Dakle, mi se slažemo da je taj stožer odigrao vrlo lošu ulogu, o tome smo govorili, to mislimo i dandanas, ali nećemo sudjelovati u Mostovim koji imaju za cilj isključivo nanošenje političke štete Domovinskom pokretu, zašto bi mi to radili? To nije naš cilj, to nije naš posao. Mi ćemo se našim biračima stalno obraćati i tumačiti koliko je taj stožer loš, ali ćemo i tumačiti da vi ovu priliku zlorabite da bi nametali nešto o čemu smo razgovarali već 100 puta, što je svakome jasno tko to želi shvatiti, ali je cilj nanošenje političke štete Domovinskom pokretu u ovom trenutku. I to ga je dosta. Dakle vi nećete nama nametati što ćemo mi raditi moralnim ucjenama. Pa i mi smo u prošlom mandatu imali više inicijativa koje su vama politički odgovarali, ali ih niste potpisali. Niste ih potpisali jer vam politički nije odgovaralo da konkurenciji s kojom ste se na tržištu političkom borili, da toj konkurenciji to potpisujete i mi to razumijemo, sasvim u redu da niste. Neka niste. Mi smo svojim inicijativama išli. I to je jednostavno, ljudi moji, tako. Ja vama, kolege iz Mosta, predlažem da ako vam je zaista stalo do dobrobiti građana, da radimo zajedno. Ajmo se početi baviti jako važnim temama koje dolaze iz Svjetske zdravstvene organizacije. Čuli smo neki dan od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, oni će čekati da SZO kaže kakav je stav o tranrodnim osobama u smislu njihovog sudjelovanja na sportskim natjecanjima. Pa ajmo se baviti temama koje stižu. Teme koje stižu su puno neugodnije, ovo su, ovo je tema koja je, koja već prošla. To smo obradili. Dakle stožer i njegove negativne, negativan utjecaj na društvo smo vrlo jasno komunicirali i obradili. Sada je vrijeme da se počnemo baviti nekim drugim temama koje dolaze iz istog izvora. što se mene tiče, ja sam čovjek koji zaista volim da se pusti sloboda govora, da se pusti javna rasprava, zaista nemam ništa protiv, da se i uspostavi ovo povjerenstvo, mi ćemo na klubu razgovarati još kako ćemo glasati i pravodobno ćemo vas izvijestiti, ali sasvim sigurno nećemo pristajati ni na kakva moralna ucjenjivanja koja dolaze iz drugih stranaka. Hvala lijepo. (Hrvatski suverenisti)** Čl. 238. Kolega Peternel je sve lijepo nabrojao što je Domovinski pokret, u zadnjih, evo, nekoliko godina radio kako bi prokazao taj famozni stožer kao političko tijelo i sada imate priliku, kolega. Dio ste vladajuće većine, jedan od vaših glavnih aktera, g. Bartulica u borbi protiv takvog, te stožerokracije je uvjetovao ulaskom u vlast

Ništa? Okej. G. Božo Petrov, u ime predlagatelja, 5 minuta. Izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva. prije nego progovorim točno o ovoj temi, moram reći da me stvarno žalosti i činjenica da g. Peternel rasvjetljavanje posljedica velike javnozdravstvene ugroze svede na okretanje prema sebi i na neko navodno političku bitku na političkom tržištu, g. Peternel, zaista nije tako. Činjenica jeste, sve ono što ste vi govorili, da ste to govorili 4 godine, to je tako i činjenica je da su vaši ministri sada u Vladi sve to porekli i digli ruke protiv povjerenstva za istraživanje Covid krize, to je isto činjenica. Okej. Ja o vama nisam mislio govoriti, da se niste javili, vjerojatno biste prošli bez ovoga, a sljedeći put pazite kad se budete javljali. Ono o čemu trebam govoriti jeste Covid kriza. Dakle, slušajući kolegu Galića, razmišljao sam se trebam li se uopće javiti. Dakle uopće nije upitno je li postojao virus, jesu li postojali ljudi koji su bili izuzetno skloni pobolijevanju sa izuzetno dramatičnim teškim somatskim da su se brojni borili za život, da su nažalost neki preminuli od posljedica, kao što su neki preminuli od posljedica infekcije gripom, odnosno ne od same infekcije gripom, nego od dodatnih poteškoća koje su nosile sa sobom i ja se, kolega Galić s vama slažem, da liječnici, ako su uistinu liječnici, nemaju loše namjere, oni imaju dobre namjere, imaju namjeru spasiti ljudski život. I o vama, kada vi to okrenete prema sebi, nije nitko govorio, ali ono o čemu moramo govoriti i ono što moramo propitkivati, ne radi onoga samo što je bilo, nego radi onoga što nas čeka, kako se upravljalo krizom, tko je upravljao krizom. Jesu li to uistinu bile odluke temeljene na medicinskim dokazima? Tako su mene učinili na fakultetu. sad ja moram postaviti par pitanja na koja ćete mi odgovoriti, na temelju kojeg medicinskog dokaza covid potvrda jamči da se virus ne prenosi? To je moje prvo pitanje to mi trebate odgovorit. Drugo moje pitanje, na temelju kojeg medicinskog dokaza je EU propisala da onaj tko se cijepi da njegov imunitet traje duplo duže od onoga tko preboli virus? Na temelju kojeg medicinskog dokaza, na temelju koje infekcije u povijesti čovječanstva? I to mi recite i to je isto bila jedna od teorija, ne od torija nego od praksi za vrijeme upravljanja ovom krizom. Vi ste sami rekli da je ovo jedna od najvećih kriza javnozdravstvenih ugroza u zadnjih 50 godina s obzirom na broj oboljelih i brzinu širenja. Dobro. Koliko je protokola Ministarstvo zdravstva izdalo za liječenje ove velike javnozdravstvene ugroze koje su poslali obiteljskim liječnicima, pogotovo za prvih pet dana bolesti? To je treće pitanje na koje mi trebate odgovoriti. Četvrto pitanje, zašto je g. Beroš kada su ga pitali, bio je ministar, hoće li se docijepiti, prvi dan je izgovorio, nemam potrebe moj titar antitijela je dovoljno visok, da bi idući dan rekao da ja ću se docijepiti? Sad ja vas kao liječnik pitam i vas kao liječnika pitam, koja izjava od g. Beroša je na temelju medicinskih dokaza i naše struke prva ili druga? Što je bila prava medicina, a što je bila politička medicina? Ja vas molim odgovorite mi kao liječnik, ne kao zastupnik neke političke stranke. Ono što je meni u cilju, u cilju mi je učiniti ono što je dobro za našu struku i za ljude u Hrvatskoj. Nije mi uopće namjera se nadmetati ovdje riječima, politički nekoga spuštati i voditi bilo kakve politikantske rasprave. Imate određena pitanja, ja vas molim kao liječnik mi dajte odgovor. Hvala.

postavili ste dobro pitanje i mene evo nisam, vi ste liječnik, ima ovdje liječnika da mi objasne da li cijepljenje osobe protiv covida mogu prenositi virus? A glavni moto koji je ima stožer, koji je imala Vlada koji ima politički bilo je misli na druge cijepi se, cijepi se misli na druge. Evo to je moje ključno pitanje koji cilo vrijeme ja postavljam, a niko mi ne daje odgovor. Da li su cijepljeni oni koji su ulazili u naše ustanove, domove zdravlja, ne znam staračke domove i prenosili virus ako su oni prenositelji? I niko neće da odgovori. Znači sve su pogrešno napravili,

je politička odluka da oni koji imaju covid potvrdu ne prenose virus. I to je razlog zašto se ljudi sa covid potvrdom nisu testirali na ulasku u bolnice zbog čega je rasla smrtnost imuno kompromitiranih osoba u našim bolnicama. To je najveći problem i tu je zakazala struka i to je ono što je struka trebala upozoriti već ministra Beroša, ako se sam toga nije sjetio iz područja infektologije koju je učio. To je problem,

nisam na vrijeme prijavio repliku pa ću reći ovako, znači kolega Petrov vi sad poslije bitke ste general. Vi dobro znate kojom brzinom se pojavila pandemija i kojom brzinom je napredovala,

sve iznio i mislim da razumije ljestvicu važnosti. Dakle, razumljivo je da klub hoće dobiti neki poen s time što je predložio, ali budući svaćate da je isto ishodište svih ovih zala, dakle interesa globalističkih i sl., a budući je ovdje govorio i g. Petrov, pa pitam g. Petrova može li se evo Most di sam ja potpisao bez ikakvog pitanja i uopće me ne zanima ko je inicijator, dakle stvar je toliko važna da stručno povjerenstvo odradi svoj posao, mislim da će se g. Petrov kao čelnik Mosta vrlo lako odreći te inicijative da to bude zajednička inicijativa. Evo hvala. Gospodine Jurčeviću naravno meni je sasvim svejedno tko će nosit inicijativu, meni je bitno da se osnuje istražno povjerenstvo. Smatram da postoje važni razlozi zašto. nije samo stvar da bi se otkrile određene malverzacije jer meni iskreno nije normalno da nabavka medicinske opreme za javnu medicinsku ugrozu je klasificirana državnom tajnom, a da neko kupuje Lamborghini. Dakle, meni to nije normalno. Ako je to nekom u Hrvatskoj normalno svaka mu čast, za mene su to onda poremećeni sustavi vrijednosti. Ono što je meni puno veći problem i puno veći zadatak je da otkrijemo na koji način se upravljalo ovom krizom, koji su rezultati upravljanja tom krizom da bismo se mogli postaviti bolje ukolko ne daj Bože, se dogodi nova ovakva ugroza.

Hvala potpredsjedniče, drago mi je da ste se javili, kolega Petrov jer ste i liječnik i psihijatar, tako da cijelu ovu raspravu možete doživjet na jedan način možda drugačiji od dijela kolega koji doživljavaju samo politički i jasno je da ovu raspravu ne gledaju vjerojatno puno ljudi, ako gledaju, gledaju je možda baš stariji ljudi, a poznato je da jedan od najvećih problema velike smrtnosti u Hrvatskoj upravo smrtnost starijih ljudi jer je Hrvatska društvo koje je poprilično staro i njihova niska procijepljenost. Što bi vi poručili sada, sa svim ovim iskustvom koje imate iz lošeg upravljanja ovom krizom i saznanja koji imate starijim građanima, starijima, npr. od 65 godina da se sutra opet dogodi isti problem kao što se dogodio sa Covidom. Po cijelom svijetu umiru stariji ljudi, doduše. Izvolite g. Petrov. **Petrov, Božo (MOST)** Kolega Jovanović, razumijem u kojem smjeru ide pitanje, trebali biste mi dati više od jedne minute da bi vam na to pitanje adekvatno odgovorio. Ono što ću samo reći, ono što mene boli, a ja neću na to odgovoriti, mogu vam odgovoriti u nekom drugom dijelu u ime predlagatelja, pa ću vam vrlo rado na to odgovorit, ono što mene boli je licemjerje. Znate zašto? Država je rekla, vi se možete slobodno kretati ako imate Covid potvrdu. Covid potvrdu dobit ćete cijepljenjem. u redu. Zašto država nije rekla da se treba obavezno liječiti pa onda i preuzela sve one probleme koji se događaju zbog nuspojave? Ali je išla batinom preko Covid potvrda isto tako omogućujući da ljudi koji imaju Covid potvrde bez ikakvog testiranja ulaze u bolnice, unose virus i povećavaju smrtnost, pa smo eto, koji, 7. na svijetu

Zastupnici i zastupnice, prvo što želim reći je to da također, smatram da je Most u ovoj inicijativi vidio jednu dobru priliku da na još jednom primjeru pokaže prevrtljivost Domovinskog pokreta i meni osobno je to bio dovoljan razlog da im tu inicijativu potpišem i da na taj način omogućim da ovo dođe na dnevni red, u svakom slučaju, eto, vidim i svoju i zaslugu, ali i zastupničku dužnost da svaki puta kada nam se ukaže prilika pokažemo i dokažemo da je Domovinski pokret jedna skupina političkih prevrtljivaca, prevaranata, pritom vrlo pokvarenih, dakle velike političke i moralne šupljine koje preko noći mogu od antivaksera postati vakseri ako im to znači udobnost njihovih privilegija i fotelja. Drugo što želim reći je to da mi je žao, doista mi je žao što je Most sveo ovu raspravu na njihov stav koji, kolokvijalno podvlačimo pod neko antivakserstvo, odnosno pod preispitivanje svrhovitosti cjepiva protiv Covida, protivljenje Covid putovnicama i nekim drugim mjerama i naravno da takav stav Mosta, a vi ipak dominirate ovdje i u formi i u dinamici i u samom tonu rasprave, nažalost odvratio je brojne i klubove i političke stranke i zastupnike da sudjeluju u ovoj temi. A zašto mi je to žao? Pa zato što smatram da nama stvarno treba jedna sveobuhvatna politička rasprava, sada s protekom vremena, ali još uvijek su nam svježa iskustva, o tome kakav je bio naš institucionalni odgovor na Covid krizu. Dakle ne bavit se preispitivanjem opravdanosti ili učinkovitosti cjepiva, smatram da je to prije svega, zadatak znanstvenika i medicinske struke, ali mi kao političari, pogotovo političari u predstavničkom tijelu koje definira ovlasti i nadležnosti drugih tijela, trebali smo se baviti tim institucionalnim ustrojem pa onda početi, ono, što se kaže, od početka, od toga je li stožer kao takav ustavan ili nije, što bi mu trebali biti zadaci, treba li uopće postojati, tko bi trebao biti član, itd. i to ne s ciljem da se vraćamo na Covid-19 nego s ciljem da vidimo je li naš sustav spreman, je li naša država spremna na neke nove, ne daj Bože i gore ugroze, a tvrdim da nije. I pritom smo trebali podijeliti poglavlja na nekoliko skupina. Jedna skupina trebala bi se baviti ustavnopravnim pitanjima. Naime, kada predlagatelji kažu da je sve bilo divno i krasno, nažalost nije, iako je Ustavni sud donio odluku kojom se odbacuje onaj zahtjev za preispitivanje ustavnosti samog stožera, bilo je i izdvojenih mišljenja koji su itekako ukazivali da je trebali promjenjivati čl. 17, a ne čl. 16 Ustava pa sve odluke koje zadiru u prava i slobode građana donositi dvotrećinskom većinom. Dakle trebali smo analizirati je li potrebno mijenjati zakon ubuduće u kontekstu svega što sada znamo da se događalo s Covidom. Također, smo trebali preispitati i rad naših nadležnih institucija, znamo da je bilo puno korupcijskih afera, od cvjećarnice pa do sina jednog bivšeg HDZ-ovog zastupnika koji je proizvodio lažne Covid testove, naravno da je to plaćeno proračunskim novcem, ali eto, tom dečkiću je omogućeno da sa 19 godina vozi Lamborghini. Nismo se bavili niti s tim pitanjima, a kažem mislim da je jedan od tih razloga što se i nadalje nismo maknuli od stavova vakser i antivakser i onih rovovskih podjela u kojima smo nažalost proveli tri godine i time pokazali da smo još uvijek jedna nažalost poprilično ono generalno govoreći i neuko i duboko, duboko podijeljeno društvo i u takvoj atmosferi podjela na one koji se isključivo fokusiraju na cjepiva i covid potvrda, podjela na one koji u takvoj raspravi ne žele sudjelovati jer je ispod digniteta i s treće strane vlast koja tvrdi ma sve smo super radili i nema potrebe da uopće bilo što proispitujete, najviše pogoduje onima koji su najviše i profitirali u ovoj covid krizi, a to su farmaceutske kompanije. I umjesto da smo se svi zajedno i sa desne i sa lijeve strane političkog spektra pa evo čak i HDZ-ovci koji imaju vrlo ambicioznog predsjednika Vlade koji je eto upravo ostao bez neke buduće zamišljene EU fotelje, usredotočimo i na neke teme koje su trebale biti i prvorazredno političko pitanje na razini EU, a to je primjerice kako je Europska komisija uopće pregovarala sa farmaceutskim kompanijama i kako je došlo do toga da EU koja je nekada davno bila reći ću i svjetski predvodnik u nekim pravnim postulatima i pravnim temeljima, dakle najnapredniji praktički najnapredniji dio svijeta koja se bori protiv korupcije, koja zagovara transparentnost, koja propituje vlast u svakoj državi članici jer su to eto temelji demokracije, sklopi nekoliko sukcesivnih tajnih ugovora sa farmaceutskim kompanijama, čije elemente mi saborski zastupnici jedne nacionalne države, ne možemo preispitivati do današnjeg dana. Dakle to je trebala biti naša tema. Što u tim ugovorima piše? Kako je došlo do toga da naša Vlada nakon odluke pošalje ministra da izvijesti Europsku komisiju da su završeni unutarnji procesi koji Europskoj komisiji daju mogućnost da sklopi sve te ugovore o nabavi cjepiva. Koji su to bili unutarnji procesi, nitko od nas to ne zna. Nije znao niti u ono vrijeme koji god to saziv bio. To su teme, odnosno to bi trebale biti teme. Ali sve dok se razina saborske rasprave svodi na ovako reći ću prizemno prepucavanje kolega Bulj, mi do tih pitanja, a kamoli do odgovora nećemo stići, a da je prave sreće, onda bi naši saborski odbori, naša matična radna tijela, počevši od odbora za zdravstvo postavila set pitanja i tražila da Vlada dostavi evo rekla je ovdje prisutna predstavnica predlagatelja da postoje stručne preporuke Zavoda za javno zdravstvo radne skupine na razini ministarstva i epidemiologa o potrebnim količinama cjepiva za RH i tvrdi i tvrdi da su ti podaci bili javno dostupni, ja tvrdim da nisu pa neka me razuvjeri. Tko je to tijelo ili tko su te osobe ili tko su ti epidemiolozi koji su rekli da Hrvatske treba nabaviti 19 milijuna doza od čega je do današnjeg dana utrošeno svega 5. I ako danas podvučeno crtu pa zaključimo da je utrošeno svega nekakvih 5 milijuna doza, dakle toliko je stvarno procijepljeno, ispada da su praktički 2/3 iznosa od 230 milijuna eura, bile bačene. Dakle 2/3 od 230 milijuna eura i to je također jedno pitanje koje opravdano traži da se sabor s njime bavi i da traži odgovor tko je za to kriv. Te odgovore nećemo dobiti jer smo nažalost fulali cilj i bit ove rasprave. Tako je nažalost bilo i krajem prošle godine. No evo ja ću kolegama iz Mosta ali i drugim saborskim klubovima ili političkim strankama koje će htjeti inzistirati na ovoj temi, uvijek dati podršku jer doista smatram da trebamo znati od ovih 4 milijuna doza koliko se u očitovanju navodi da su još uvijek na skladištu Zavoda za javno zdravstvo, znamo li kada im ističe rok trajanja, znamo li koliko će koštati uništenje. Također trebamo tražiti odgovor na pitanje zašto one doze koje su već uništene, čini mi se njih oko milijun i 800 tisuća, nisu pravovremeno proslijeđene u neke zemlje, na temelju mehanizama o pomoći EU onim državama koje si to same ne mogu isfinancirati itd., itd. Dakle čitav je niz vrlo ozbiljnih i vrlo konkretnih pitanja na temelju kojih se može dokazati ili nečija nestručnost ili neodgovornost u radu ili pogodovanje nekoj interesnoj skupini i mislim da sabor na tome treba inzistirati, a pitanja o kvaliteti cjepiva treba ostaviti onima koji su za to stručni. Osobno nemam sa cjepivima nikad nikakav problem niti sam ikada imala. Hvala.

ovako ste zahvaljujući njemu ušli u povijest kao politička egzekutorica Tomislava Karamarka u režiji duboke države i Zorana Milanovića, a ovo što sad tu brbljate to vam je samo honorar politički koji vam se isplaćuje. Bila je replika. Minimalno što mogu reći da je bila replika i pa zato dobivate opomenu. Gospođa Nikolina Baradić također povreda Poslovnika. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. Ja ne znam kako se kolegica Orešković usuđuje docirati Domovinskom pokretu, ona koja je bila na listi koju je podržavao kršitelj Ustava koji ju je javno izvrijeđao, nju i njenu kolegicu. Ali to vam nije smetalo da idete na listu koju on podržava, a sad prozivate Domovinski pokret, Furio (Nezavisni)** Ali u svakom slučaju bila je replika pa mora ić opomena. Idemo tako u formalnostima. Gospodin Božo Petrov u ime predlagatelja 5 minuta. **Petrov, Kolegice Orešković, čisto da znate ovo što ste sve naveli da se treba radit to sve stoji u ovome prijedlogu za osnivanje povjerenstva, tako da ne mislim da smo se udaljili od teme, čak mislim da sam donekle unio i dašak stručnosti u raspravi. Kolega Galić nisam general nakon bitke, dapače ove stvari koje sam ja vama danas rekao, te stvari sam rekao predsjedniku Vlade na sastanku kad je on pozvao svu oporbu i kada je najavio lockdown. Ja sam tada rekao da lockdown neće pmoći. Druga stvar koju sam pitao jel mi može netko reći je li netko izračunao posljedice lockdowna zdravstvene, ekonomske, je liko išta izračunao? Nitko se nije javio za riječ. Netko je odlučio politički g. Galić nažalost kolega Galiću netko je politički odlučio baviti se javnozdravstvenom ugrozom i to su činjenice. Lijepo sam ih bio upitao nije bilo odgovora, niko nije ništa izračunao. Dakle, nisam general nakon bitke. A vama sam postavio četri pitanja na nijedno mi niste odgovorili. Ponovit ću vam pitanja, recite mi je li g. Beroš prvu izjavu koju je dao, dao utemeljenu na medicinskim dokazima kako smo učili na fakultetu je to bila druga izjava, da mu je anti tirar tijela dovoljno velik je li to medicina temeljena na dokazima ili da će se on cijepit jer politika predlaže da se drugi put treba cijepit neovisno o titru antitijela izvađenih u laboratoriju. Sjetite se drugih pitanja, nije mi problem napisati i poslati ih mailom ja bi stvarno volio odgovor je mi nije cilj se politički prepucavat, meni je uistinu cilj da se osnuje ovo povjerenstvo jer mislim da će nam biti dobro i za državu i za našu struku. Dalje, ono što me zanima također zbog čega država, a onda ću stići odgovoriti na pitanje kolege Jovanovića, zbog čega država nije omogućila u trenutku kada se je krenulo sa cijepljenjem jednako edukaciju kao i za druga cjepiva? Zašto se nije napravilo isto ono što se radi kao priprema za svako uobičajena cijepljenja kod djece? A i vi, a i ja kolega znamo koje se pripreme trebaju napraviti da bi se netko cijepio, kako je vršeno cijepljenje, a kako je inače protokol kod cijepljenja kod djece i zašto postoji taj protokol. I nitko ne postavlja danas to pitanje. A ja vas kolega pitam, da je kojim slučajem sve to napravljeno bi li broj nuspojava bio manji? I vi i ja znamo da bi jer bi ga se odgodilo u trenutku kada on možda nema latentnu infekciju. Ne bi, Dnda je bezveze protokol kolega za djecu da ukinite protokol, onda on nema razloga postojati. I vi i ja znamo da postoji razlog za taj protokol. Kada me pitate što bih napravio, isto ono što sam vam ja odgovorio u Saboru kada je bila cijela ova rasprava. Po meni je jako bitno napraviti trijažu i to po razini ugroženosti ili imuno kompromitiranosti. Dakle, ja ću vam uzeti primjer sebe, svoje majke i svoje djece. Moja majka je jedna od imuno kompromitiranih osoba, njezin imun sustav je izrazito loš iz tog razloga ja sam joj kao liječnik savjetovao, budući ako završi u bolnici sa tako niskim imunim sustavom da je veći rizik ne cijepiti se, bez obzira što cjepivo nije testirano, veći je rizik ne cijepiti se i završiti u bolnici sa tolikim brojem pacijenata koji su možda potrebni respiratora. Uvijek gledate risk benefit ok. Za odrasle zrele osobe njima bi dao mogućnost da biraju, al njima država nije dala mogućnost da biraju, njih je država natjerala da se cijepe, a nije država htjela preuzeti odgovornost za to cijepljenje, pa je trebala reć uostalom ljudi obavezno ili mi ćemo vam snositi sve troškove oko mogućih nuspojava. A djecu, djecu nikad ne bi dopustio cijepiti zbog covida. Moja djeca su cijepljena zbog uobičajenih bolesti odnosno prevencije MoPaRu, DiTePer, BCG i ostalog ali za covid koji trenutno nije u ovom trenutku potpuno istražen nema potrebe i to je u konačnici pokazala struka …/Upadica Radin: Hvala Rekla sam da u ovom sazivu neću koristiti povrede poslovnika tako da Jandrokoviću mogu natrljati na nos ko te povrede poslovnika diže. Igor Peternel pozivajući se na mog pokojnog svekra. Pa znate što te riječi pokazuju da ste jedno ljudsko i političko dno i ništa više od toga. A ništa bolje od vas nije ni zastupnica iz redova HDZ-a, nažalost nisam joj zapamtila ime i prezime, možda zato što stalno ponavlja jedne te iste floskule koje je od nekog čula, o Milanoviću kao kršitelju Ustava. Znate što zastupnice, da vi živite još sto godina niti biste završili fakultet, a niti biste uspjeli ostvariti neki rezultat kao što sam ga ja ostvarila u onom povjerenstvu, između ostalog odlukom u slučaju Tomislava Karamarka. Može vas biti sram i onog ko vas je tu postavio, ali i sve one koji za takve zastupnike glasaju i takve biraju jer to je ono što je degradiralo dostojanstvo ove institucije, Sabora kao takvog kao predstavničkog tijela građana. Ništa vaše mjesto ne vrijedi više nego moje ili bilo koga drugog od nas. Dajte si to jednom već utuvite u glavu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro, hvala lijepa. Čuo sam iz sabornice opomena, opomena, opomena, znate da dajem opomenu kad je svaki put neko malo žešći npr. i vi g. Peternel prije ste ubacili jednu raketu jel da i mislim ja ovaj, ja bi, ja bi radio samo to. Molim vas, molim vas lijepo pustite da vodim kako ja znam,

ajde izvolite./… Može. Kolegice Orešković, povrijedili ste čl. 238 što se tiče kolege Igora Peternela radi istine, Igor Peternel je član SDP-a bio Igor Peternel je imao slične vrijednosti kao i vi, govorim o ovim drugim vrijednostima koje imate. Igor Peternel je bio jedan od najjačih aktivista kad je bila inicijativa koja je ušla i u, u Ustav o definiciji braka muškarac i žene, on je bio na suprotnoj strani

Sramota kolegice, kao jedna žena mlađoj kolegici ovakve riječi izgovorit. Jel vam neugodno, jel vam bar malo neugodno da to jednoj ženi i mlađoj kolegici izgovorite. Ona se obrazovala i u prošloj godini je diplomirala, u prošloj godini.

zbog toga što je bila replika. Gospodin Glavić replika. Kolega Petrov, što se tiče ovih brojnih pitanja koje ste postavili pa može na. …/Upadica Radin: Pardon, pardon, ispričavam, gospodin Glavić ispričavam. Nešto mi kažu ovdje, ispričavam se. Imajte samo strpljenja trenutak. Izvolite, što ste rekli. Prije odgovor. Oprostite, dobit ćete pravo. Odgovor na repliku od prije. Tako mi kažu. Izvolite. A i vi ste iznenađen vidim./… Pa iskreno u ovom prepucavanju zaboravio sam uopće koja je replika bila, ali moram priznat da uopće nije bila u temi. Meni zaista jeste da se raspravlja o temi. Ja apeliram bez obzira što će opet to gospodin Peternel protumačiti da je to nekakva politička bitka i moj apel je nekakvo političko otimanje bodova pa nije. Dakle ja ne smatram da su glasači ovce koje ste vi negdje vezali u svoj tor i one pripadaju vama pa ih netko otima. Dakle tu priču zaboravite. Ja vas zaista pozivam kao čovjeka i kao osobu koja je trenutno u vlasti odnosno predstavlja stranku koja je u vlasti, da ostane dosljedna svojim riječima, svojim obećanjima i da učini dobro i državi i ljudima i struci jer vaš glas je odlučujući, hoće li se u konačnici osnovati ovo istražno povjerenstvo, a smatram da je to izuzetno važno. dakle ova pitanja ministru Berošu i neka pitanja koja, koja ste imali vrlo nejasna, to ćete morat poslat onima na koje ste mislili. Ja vam samo mogu reći da u raspravama na koje sam se referirao, da ste otišli predaleko u dezavuiranju i medicinske struke i stožera i Vlade. Jednostavno vjerojatno zbog toga i ne možete skupit više od 10% zastupnika da potpiše tu vašu inicijativu zato što

Kolega Galić, ja zaista ne znam o kojem dezavuiranju struke vi pričate, ja sam vas pitao kao kolega kolegu, kao liječnik liječnika 4 jednostavna pitanja koja ste učili na infektologiji, koje sam ja učio na infektologiji. Što je tu točno dezavuiranje? Pitao sam vas koja je točno izjava temeljena na medicinskim dokazima točna, ministra Beroša prvi dan ili drugi dan. Pitao sam vas na temelju kojeg medicinskog dokaza covid potvrda jamči da se virus ne prenosi, što je ova struka ovdje ili vi govorili odnosno vladajući, na temelju kojeg medicinskoga dokaza imunitet stečen cijepljenjem navodno vrijedi više od imuniteta stečenog preboljenjem. Ja vas i sad da ne nabrajam dalje, ja vas pitam za ono što ste učili na fakultetu za medicinu temeljenu na dokazima, to nije nikakvo dezavuiranje. Ja vas molim za odgovore

Ja mislim da bi se trebali samo fokusirati na ovo što je rekao bi kolegica Orešković dobro definirala, dakle na strukturu toga povjerenstva. Dakle očigledno je da predlagači, a to znači Most pristaju da oni nisu inicijatori sam prijedlog i odmah prijedlog strukture, ja ga nisam ni gledao, potpisao sam obzirom na važnost ove teme. Dakle struktura se može dogovoriti sukladno evo interesima i vladajućih i oporbe, valjda svi bi htjeli znati što je se događalo da bi prevenirali neke buduće situacije koje će se sigurno događati u još žešćem obliku, pa opet evo molim gospodina Petrova da ne inzistira i ne odgovara na medicinska pitanja. To je jedan aspekt koji će netko drugi rješavati. Uostalom to može biti jedan dio toga povjerenstva, ali moramo dobiti zastupnike jel' opet na ono temeljno. znači naš mandat je individualni. Znači on nije stranačko vlasništvo ili posjed, nego dakle naš individualni. I dokle god to ne shvatimo … …/Upadica Radin: Hvala./… … ništa neće bit Kolega Jurčeviću po drugi put ja se sa vama slažem. Ja ne znam što više od toga reći. A ovo što ja pitam kolegu Galića pitam zato što smo iste struke. I ovo je jedan dio. Ja se sa vama slažem to je jedan dio oko kojeg mislim da treba postojati diskusija, a ne se sakrivati. Ja ne vidim one koji su bili prominentni glede moje struke za vrijeme te krize da se danas uopće javljaju. Njih nema. Zašto ih nema? Ali ovo je jedan dio. Ja se sa vama slažem. Drugi dio je ovo o čemu je govorila kolegica Orešković, ali sve to stoji u zaključcima za osnivanje istražnoga povjerenstva i za pravni dio i za medicinski dio i za ovaj financijski ekonomski dio i ja se sa vama slažem. Potpuno je nebitno tko će biti taj koji će navodno nositi. Meni je bitno da se dogodi inicijativa, da se u konačnici sve istraži za dobro buduće dobro u našoj državi, da se ovo ovako ne ponovi. Pa kolega Petrov vi ste ovo dobro rekli i zapravo ste bili na tragu onog što sam ja i u diskusiji govorio oko risk managementa vezan uz cijepljenje. I samim tim što je on vođen loše i ti protokoli su vođeni loše išlo se, dakle razvijale su se te, ta priča o antivakserstvu i u onom dijelu u kojem, dakle postoje cjepiva protiv kojih nitko od nas nije i nikada nije zazivao i stvarala se lažna medijska slika. Ali dobro, to je tako kako je. A što se tiče ovoga što ste rekli da je na nama odgovornost. Na nama nije kolega Petrov nikakva odgovornost što se tiče glasanja zato što sam vam već rekao da su i SDP i HDZ decidirano rekli da su protiv tog povjerenstva i povjerenstva neće biti. (MOST)** Kolega Peternel molim vas, hajmo biti odgovorni prema samima sebi. Nemojmo se skrivati iza nekoga drugoga. Ovo što vam je rekao kolega Jurčević zaista stoji. Dakle, vi ste odgovorni prema sebi. Ja sam odgovoran prema sebi, prema ljudima koji su meni dali povjerenje. Nije moje se skrivati iza HDZ-a ili SDP-a ili kako će oni glasovati, pa eto nema smisla bez obzira kako ću ja glasovati to tako neće onda završiti. Ne. Jako je bitno kako ćete se vi ponijeti u toj situaciji neovisno o tome kakav će ishod biti. Vi trebate stati iza svojih riječi. Ja trebam stati iza svojih riječi i pokazati da držim do toga što sam obećao i što sam govorio neovisno o tome kako će priča završiti. Pa nije zato ova rasprava oko istražnog povjerenstva jer se žele skupiti bodovi, nego upravo zato što smatram da je to jako bitno za našu državu neovisno o tome što unaprijed znam da HDZ to neće podržati.

nekog skrivam. Pa kao što ste čuli i kao što ste i sami primijetili ja sam vrlo otvoreno iznio naše stavove u vezi stožera. Ja sam dakle iznio naš stav, ali sam isto tako i rekao da se nećemo dati moralno ucjenjivati. **Radin, Furio (Nezavisni)** A ne, gospodinu Peternelu. A ne, ne, ne. Ja sam krivo shvatio i nije prvi put u životu. Izvolite povreda Poslovnika gospodin Petrov. A vama oprostite opomena sa oduzimanjem riječi. To tako ide u tom Parlamentu. Izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Povrijeđen je članak 238. Kolega Peternel, ja vas pozivam da budete odgovorni prema sebi i prema svojim riječima. Zaboravite kako će tko drugi glasovati. Nećete vi nositi njihov obraz, nego svoj obraz u trenutku kad izađete odavde i nećete se moći nekome drugom pravdati, pa tako je tamo netko drugi glasovao. Onaj tko je pametan pitat će vas oprosti a što si ti radio? Kako si ti glasovao?

Uz naravno svjesnost da ću dobiti opomenu za ovo predlažem da vi sugerirate da uzmu neku sobu i da nastave ovaj razgovor, da ne muče nas. …/Upadica Radin: Što? Što?/… Da uzmu neku sobu i da nastave ovaj intimni razgovor bez nas, a ne da ovako maltretiraju cijelu sabornicu. Hvala. mene, da ja … …/Upadica Restović: Da ih zamolite ako je to moguće./… A da ih zamolim? A čujte još malo pa će bit gotovo, jel' da, pa ćemo se svi ići odmoriti. Izvolite gospodin Petrov, povreda Poslovnika. Povrijeđen je članak 238. Ne znam na koga je gospodin Restović ili Rastović mislio u trenutku kada je izgovorio ovu navodno duhovitu primjedbu ili dosjetku. Ali zanimljivo je da ga nije bilo tu u trenutku kada sam bio i govorio mislio sam da će uputiti nešto pametno i neku pametnu repliku u kojoj će se vidjeti da je zainteresiran za raspravu. A dosjetke bih volio da on ostavi negdje izvan i u nekoj drugoj prostoriji. Ovo je ipak malo ozbiljniji Dom. Bila je to replika. Povreda Poslovnika gospodin Restović povreda Poslovnika. Čekajte, čekajte gospodin Restović. Ne Restović, prvo je bio gospodin, prije vas je bio g.

Utvrđujemo činjenicu da g. Peternel kaže odlučno ne stožerokraciji, ali isto tako, odlučno da će razmisliti i tu sad moramo vidjeti što je od ta dva odlučno. E sad mi kažu da je bila treća. Inače bih vam rekao. To je treća opomena i sa oduzimanjem riječi. Kod vas je druga, je l' da? .../Upadica: Bit će druga,

Nisam, nisam, dobro, svejedno smo, skoro smo gotovi, pa g. Restović, dajte, recite ono što imate reći. Izvolite. Izvolite reći. .../Upadica Dobro. G. Jovanović, napokon jedna rasprava. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa evo već na kraju i strpljenja i broja prisutnih, pa i odlaska u neke potpuno nebitne teme vezano za ovo, dakle za mene nema dileme. Upravljanje Covid krizom, rad stožera nije zaslužio prolaznu ocjenu. Za to mi nije potrebno nikakvo istražno povjerenstvo, sama činjenica da je povjerenje kako je Covid kriza se razvijala padalo, a najporazniji podatak za stožer, za sve koji su upravljali Covid krizom je ona anketa po kojoj 40%, više od 30%, nešto manje od 40% građana smatra da je Covid izmišljen. To je poraz, apsolutni poraz rada stožera i svih koji su komunicirali u Covid krizi. Dakle ključno je pitanje što smo to toliko krivo radili da smo na vrhu liste umrlih u EU na milijun stanovnika. Iza nas je jedino ostala Bugarska i Mađarska. Naravno da je niska procijepljenost jedan od ključnih faktora, ali tu je i čitav niz drugih faktora, starost stanovništva, visok postotak komorbiditeta, kasni dolasci u bolnice i naravno, famozne Covid potvrde u zdravstvu u čemu potpuno podržavam sve ono što su govorile kolege iz Mosta. Stoga, kao što je i rekao u ime kluba g. kolega prof. Kolarić kojem je ovo inače i struka, u tom materijalu koji smo dobili, koji je u sabornici drugi put, ima korisnih elemenata, ali u cjelini kao dokument ne može dobiti našu podršku, mi smo čak razmišljali da li da napravimo protuprijedlog sa naše strane, nismo još od njega odustali, možda to i učinimo jer zaista želimo dobiti odgovore zašto je Hrvatska na vrhu smrtnosti od Covida u EU. Dakle ono što je u materijalu apsolutno potrebno razjasniti i ja se nadam da nadležna tijela za to rade, a to nije Sabor, to je sve što se tiče javnih nabava, lažnih Covid potvrda, Covid profitera, korupcije, lažnih testova koji su sigurno doprinijeli ovom broju broju smrtnih slučajeva. Nije dovoljno javno naglašeno u ovom dokumentu sve ono što se tiče upravljanja Covid krizom, u svim segmentima jer iz tog dokumenta, iz rada tog povjerenstva, trebalo bi proizaći ono što je dobro, što je loše i zapravo ključno što činiti u budućnosti da se ne bi dogodilo sve što se u Hrvatskoj događalo sa Covid krizom. Naravno da ne možemo podržati ovaj zahtjev iz jednog ključnog razloga, a to je što HS ne može biti tijelo koje će procjenjivati i ocjenjivati da li su znanstvene činjenice i stručne preporuke bile dovoljno kvalitetne. riječ se danas, te dvije riječi, nekoliko puta su se danas čule u Hrvatskoj je opet veći nego što je to očekivano u odnosu na ostale zemlje zemlje u EU, višak smrti, za one koji ne razumiju, neki su ga tumačili potpuno krivo danas, višak smrti pokazuje koliko je ljudi u Hrvatskoj 2021. umrlo više nego što je očekivano u odnosu na broj onih koji su umrli 2020. Za očekivati je da je veliki broj tih, u tom višku umro zbog Covida. I naravno, na temelju podataka EU komisije, prosječni životni vijek u Hrvatskoj zbog Covid krize se smanjio više nego što se smanjio u EU. To je To je još jedan dokaz da se nije dobro upravljalo sa Covid krizom. Stoga ja ponavljam 3 pitanja koja sam postavio državnoj tajnici, ja ću na njima inzistirati svo vrijeme, kad god bude bila nekakva rasprava na ovu temu, a to su, zašto je u Hrvatskoj smrtnost bila tako velika, zašto smo imali takvu nisku procijepljenost stanovništva starijeg od 75 godina i da li su se analizirali protokoli u ustanovama na Covid odjelima, gdje su uspjesi bili bolji, gdje su bili lošiji. Iz toga možemo zaključiti što dalje i to je po meni najsmislenije, najbitnije, ako iz toga možemo izvući danas neke poruke, zato što Hrvatska, ne samo da je najlošija po rezultatima u borbi sa Covid krizom, Hrvatska u EU najlošija po preventabilnoj i izlječivoj smrtnosti, prema tome, ne radi se dobro, .../nerazumljivo/... sustav hrvatskog zdravstva nije u službi uspješnog liječenja hrvatskih građana, prije svega, zbog toga što ne prati ishode liječenja. Mi nikada zapravo nećemo dobiti ocjenu uspješne borbe pojedinih Covid odjela sa Covid krizom jer nemamo podataka, jer se ne vode podaci, jer ne pratimo ishode, a to je ključno i to se mora promijeniti i to mora biti jedna od pouka ovog svega što se događalo u proteklom periodu. Prema tome, nećemo podržati, ponavljam, u ime Kluba SDP-a ovo istražno povjerenstvo, ali podržavamo čitav niz pitanja koja se nalaze u tom materijalu i mi ćemo ih također, kao Klub SDP-a ponavljati kad god budemo bili u prilici. Hvala lijepo. Hvala predsjedavajući. kolega Kolarić i kolegica Orešković, ali ja imam jedno stvarno pitanje koje, na koje, evo, nemam odgovor pa ćete mi vi možda pomoći. Mi smo danas bili svjedoci u ovom Saboru svega i svačega. Znači 2024. g.

nema je uglavnom sad u saboru, ova, barem ova krajnja desnica, nije iz cijele rasprave meni nije jasno. Da li su oni bili za, za više da se cijepi, da se manje cijepi. Da li su covid potvrde trebale ili covid potvrde nisu trebale. Što je točno tu stav nismo vidjeli zbog toga što koketiraju sa onim što je i kolegica Orešković nekoliko puta i kolega Kolarić rekao tim nekim antivakserstvom odnosno nekim plašenjem svega. E sad je moje pitanje, da li takvo ponašanje utječe na zdravlje društva. Oprostite gospodine, šta je stvarno netko vikao za dom spremni danas u saboru. Ne, ja nisam, nisam to mi je, meni je prva vijest dobro.

za pravo građanima koji nas ocjenjuju ocjenom koju vjerojatno nitko od nas u osnovnoj školi nije htio ni čuti za nju, nekakva dvojka, a na dobrom smo putu da bude i nedovoljan. Hrvatski građani po brojnim istraživanjima su na rubu ne prolaza zdravstvene pismenosti i u moru informacija koju dobivaju svakodnevno oni nisu u stanju zapravo nerijetko razlučiti što je prava informacija, što je kriva informacija. Tako da svi nastupi koji su i danas bili prisutni u ovom saboru, mogu samo zbuniti građane. zdravlje hrvatskih građana, Hrvatski sabor i političari u Hrvatskom saboru, imaju jako veliku ulogu i svi koji u ovoj sabornici govore i o zdravlju, a i način na koji govore o bilo kojim drugim temama, sigurno utječe na zdravlje građana i neke njihove odluke. lijepo gospodin Jovanović. I gospođa Dalija Orešković, završno u ime HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a.

naknadno uključen./… reći o istražnom povjerenstvu za covid rekla sam u prethodnoj raspravi, a sada ću nešto reći o onome što se događa u Hrvatskom saboru, u samoj sabornici. Rekla sam da u ovom sazivu neću dizati palicu povredu Poslovnika jer smatram da je najava Gordana Jandrokovića da se to makne iz pravila, jedan oblik zlouporabe i zastrašivanja oporbe. Naime, Jandroković želi da oporbenim zastupnicima nije dopušteno nešto što upravo njegovi HDZ-ovci obilato obilato koriste pa ću ja ono što bih rekla u povredi Poslovnika, nać načina da kažem negdje drugdje. Evo, npr. sada. Dakle HDZ-ovci nemojte misliti da to što se neću spustiti na onu vašu razinu, da to znači da ću vam preko nečega prijeći ili da ćete ostati lišla za bilo što što ste izgovorili. E to neće tako ići pa tako niti ona teza da su oporbeni zastupnici koji su bili u koaliciji Rijeke pravde, podržavali kršitelja Ustava. Dakle to je krajnje neprimjereno, bezobrazno i nemoralno. Ova vlast sastavljena od HDZ-a i DP-a, temelji se na izbornoj prevari. Samim time da nema niti jednog drugog elementa, to je antihrvatska, antihrvatska, antidomoljubna, koruptivna i kvarna vlast i kao takva ne bi trebala trajati niti jednog jedinog dana. I zbog te činjenice, više puta sam napomenula da HDZ prije svega al evo i DP je sada bio te priče, da ih smatram okupatorima na vlasti. E sad za razliku od onih okupatora kakve obično imamo na umu kada se izgovori ta riječ, HDZ-u nisu bili potrebni tenkovi da zauzme državu. Bio im je dovoljan Ustavni sud. Neposredno prije održavanja ovih zadnjih parlamentarnih izbora, Ustavni sud na odlasku je donio jednu od najsramotnijih odluka u svojoj ustavnoj povijesti, a to je odluka da je Zakon o izbornim jedinicama bio ustavan. Na žalost predkamapanja, kampanja i sve što se tada događalo u eteru zauzelo je medijsku pažnju pa se mi nismo previše bavili s činjenicom da su 4 ustavna suca dali izdvojeno mišljenje u kojem daju najoštriju kritiku ovoj i ovakvoj odluci Ustavnog suda. 4 ustavna suca, to je praktički skoro pa 1/3 i s čime se vi onda hvalite. Kakvom to moralnom ili brojčanom pobjedom. Ako ćemo govoriti o brojkama, više je bilo onih građana Hrvatske koji su glasali za promjene. Prema tome što ste nego okupatori. A vaše ponašanje u sabornici koje nikada nema praktički ništa meritorno za reći, je razlog zašto je Hrvatska država kao država slaba. I ako me ičega sram, onda me sram što takvi saborski zastupnici kao što ste vi čine većinu. Vaša ustavna zadaća je to da propitujete odluke i rad Vlade. Vi to niste u stanju činiti. Vi ste u stanju samo ponavljati sa šalabahtera jedne te iste rečenice koje ponavlja u u javnosti ili u eteru Andrej Plenković ili se s nekim obračunavati na osobnoj razini. To ste kao model operandi vidjeli na svakom aktualnom prijepodnevu na kojem Andrej Plenković nije odgovorio nikada niti na jedno jedino suvislo postavljeno pitanje ali je znao tko je bio u kojoj stranci, tko je u kojem klubu, valjda i neke okolnosti iz privatnog života i ništa manje ili ništa više od toga. Dakle vi ne radite svoju zadaću. Zbog vas ne možemo dobiti podatak o tome tko je i zašto naručio preko 10, a možda i 15 milijuna nepotrebnih doza cjepiva i zašto je oko 170 milijuna eura bačeno u vjetar. Zbog vas ne možemo rasvijetliti niti jednu korupcijsku aferu. Zbog vas ne možemo raspraviti zašto naše institucije koje bi trebale raditi svoj posao, ne mogu obavljati svoj posao ili zato što su im oduzete ovlasti kao što je to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ili zato što nemaju dovoljno kadrova kao što je to USKOK USKOK ili zato što nemaju nekakvih drugih resursa ili zato što nemaju uopće postavljenih čelnih ljudi kao što to nemamo na mjestu HERA-e već skoro godinu dana od zadnje plinske afere. Zbog vas ne možemo saznati zašto je Hrvatska izgubila još jednu tvrtku, Petrokemiju. Pardon, nije ju izgubila nego ju je ciljano i to dogovorom Andreja Plenkovića i njegovih jataka isporučila Turcima. Obratite mi se još jednom kažem ne kroz povrede poslovnika, ali jednog po jednog ću prozvati i za svaku neprimjerenu riječ s kojom mi se osobno obrati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Prije nego što kažem nešto o prijedlogu odluke prvo ću se obratiti Orešković. Kolegice Orešković uzalud vam sto fakulteta kad nemate kućnog odgoja. Ja ovdje jednako kao i u svom životu ljude cijenim pa tako kolegu Jovanovića koji je liječnik ili kolegu Bulja ili kolegu Račana koji to nisu jednako poštujem i poštivat ću ih i ne doživljavam ljude i gledam ljude prema onome da li imaju diplomu ili nemaju. Vaše stranke i klubove kažete optužujete predsjednika Plenkovića da on zna ko je u kojem, pa ne može ni on više pratit u kojem ste vi klubu niti u kojoj ste stranci jer je mijenjate iz dana u dan, sve za vlastitu korist i za vlastiti džep. Tražite žrtvu preko koje ćete ući u HS odnosno vaš krajnji cilj je bio uć u Europski parlament. Nažalost, to nije prošlo i vi ste sada zbog toga jako žalosni i ja vas razumijem, ali to vam je u politici tako. Nekad dobivate, nekad gubite. Mi često dobivamo, a vi često gubite i to će tako i ostat dok god budete imali takav narativ koji je sramotan, ali na koji se ja neću spuštat. Ja vam niti jednu jedinu ružnu riječ nisam rekla, vas je vrijeđao kršitelj Ustava i vi ste preko njegovih uvreda prešli i otišli su koaliciju Rijeke pravde koju je on podržavao. To vam nije smetalo. No dobro, proći će i to. Evo sad ću još reći par rečenica u ove tri minute koliko mi je ostalo. Složili smo se svi ovdje da je ovo bila najveća svjetska pandemija, da nitko na nju nije mogao biti pripremljen, da je bio novi virus o kojem se ništa nije znalo ni znanstvenici niti nitko iz zdravstvenog sustava. Čuli smo i to da je Ustavni sud nedvojbeno utvrdio da je stožer bio zakonit donositi mjere i ovlasti čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, tako da sve što se donosilo bilo je u skladu Ono što smatram da je važno naglasiti je da je najveći teret ove pandemije bio na leđima djelatnika u zdravstvu i onaj tko ne radi u zdravstvu i tko nije osjetio što znači biti 12 sati pod zaštitnom opremom u kojoj se jedva moglo disati, onaj tko nije s tri para rukavica vadio krv zaraženim pacijentima i tko nije mjesecima bio izoliran od svoje obitelji mogu s pravom reći da u potpunosti ne može znati što govori kada govori o covidu-19. Meni osobno do dana današnjeg nije jasno kako su ovdje određene kolegice i kolege, kako su se zalagali za nenošenje maski, kako su pozivali ljude da se ne cijepe, ne samo da mi to nije jasno kao saborskoj zastupnici nego kao i medicinskoj sestri jer sam na svoje oči gledala ljude ljude i starije i mlađe populacije koji su prolazili nažalost velike patnje nakon zaraze covidom. Ovo što smo čuli u prijedlozima u ovom prijedlogu odluke nema ni stručnog ni pravnog uporišta i mene to ozbiljno zabrinjava, ali vidim da nema ovdje ni predlagatelja tako da potpredsjedniče ne znam koliko uopće sad ova rasprava se može nastaviti s obzirom da nema nikog u sabornici od predlagatelja, pa mislim da bi ih trebali poz… vi ste predlagatelj, ispričavam se. Još sam htjela reći da nitko nikog nije prisiljavao na cijepljenje, dakle cijepljenje nije bilo obavezno, ali moramo pojasniti da je cjepivo jedini alat koji značajno smanjuje rizik od teže kliničke slike i smrti. I sigurna sam da oni koji su pozivali ljude da se ne cijepe da su to govorili isključivo radi prikupljanje jeftinih političkih bodova. Čuli smo i prije g. Petrova da je i sam svoje roditelje pozvao, pozvao da se cijepe. Nažalost ovaj narativ predlagatelja je da cijepljenje ne predstavlja apsolutnu sigurnost, da to je točno nema apsolutne sigurnosti, ali predstavlja jednu optimalnu sigurnost i činjenica je da ponekad i cijepljeni prenose zarazu, to je također istina, ali je u daleko manjoj mjeri. Isto tako pohvalila bi, bilo je možda dvije argumentirane rasprave kolege Jovanovića i kolege Kolarića iz SDP-a, ovo drugo je sve bilo što smo već čuli i u prethodnom sazivu HS-a kada je ako se ne varam devetero zastupnika podržalo taj prijedlog odluke, dakle niti svi oni koji su ih potpisali nisu za nju glasovali. Hvala, hvala, hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra srijeda 26. lipnja počinjemo u 9,30 sa Prijedlogom zakona o provedbi Uredbe EU od 2023. br. 1114 o tržištima kripto imovine, o tržištima kripto imovine, s Konačnim prijedlogom Zakona, ona je u hitnom postupku naravno. Nakon toga je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za '23.g.. Hvala vam lijepa, hvala, hvala svima. Idite u miru.